idemo na sljedeću raspravu, Klub zastupnika MOST-a i poštovana kolegica Selak-Raspudić. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovana kolegice. Prije

idemo mi dalje. Završili smo sa slobodnim govorima, pa krećemo s dnevnim redom kako je najavljeno.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 Prije nego što dam riječ poštovanom ministru pravosuđa i uprave Ivanu Malenici da dodatno obrazloži navedeni prijedlog zakona, imamo nekoliko zahtjeva za stankom. Prva na redu je kolegica Peović, izvolite. Zahvaljujem. Tražim stanku u ime Kluba HSS-a i RF u trajanju od 10 minuta da se konzultiramo o ovom zakonu za koji smatramo da je nedovoljno elaboriran u onom segmentu znači u kojem on treba biti elaboriran, a to je da sprječava sukob interesa. Što ćemo mi sada kolegice i kolege pričati o aferi Žalac kad je ona već procesuirana, hajmo pričati o onom što se zbiva sada, upravo sada. Znači imamo situaciju, šta, krenimo recimo od softvera, pa imali smo situaciju sa nizom softverskih afera. Nenad Bakić je davao ponudu, veliki filantrop inače i poduzetnik je davao ponudu gdje su mediji pisali o točno u milimetrima raspisanom natječaju o njegovim mikrobit pločicama koje su izdilane svim školama pod, pod patronatom ministrice Divjak, pa nikom ništa, ali imamo mi toga i sada. Mislim što govoriti dalje o nekim situacijama, ne znam, Zulima u Segetu u mom kraju, pa svi znaju da je davao čokolade, da je davao novce ljudima pred izbore, pa to je poznata stvar, mislim ljudi to pišu, novinari to pišu godinama. Ali mi sada upozoravamo na Ivana Rimca koji vrši pritisak za svojeg sina Matu Rimca u Svetoj Nedjelji, upozoravamo vas na zapisnike Svete Nedjelje gdje sam gradonačelnik upozorava da se brišu neke rečenice iz zapisnika zato što bi se to moglo shvatit ko korupcija i nikom ništa, nikom ništa. Znači ovaj zakon to neće riješiti jer nema nikakvog mehanizma za ispitivanje porijekla imovine. Mi bismo osim toga trebali donijeti Zakon o ispitivanju porijekla imovine da bismo zapravo došli do toga da se procesuiraju oni koji imaju nesrazmjer u imovini i njihovim prihodima, ali ništa od toga neće bit u ovom zakonu omogućeno. Ovo je jedan zakon koji samo maže oči proširivanjem znači tih dužnosnika i osoba koje, na kojima se ovaj zakon primjenjuje, ali nikom ništa od ovog zakona neće biti. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Grbin, izvolite. Zahvaljujem poštovani g. predsjedniče, uvažene kolegice i kolege. Jutros smo na Odboru za ustav raspravljali o ovom zakonu i predsjednik odbora je razliku između prvog i drugog čitanja sveo u slijedeće riječi. Suštinski se ništa nije promijenilo i to je upravo to, suštinski se ništa nije promijenilo. Ovo više nije Zakon o sprječavanju sukoba interesa, ovo je zakon kako ga je moj kolega Arsen Bauk nazvao Zakon o sprječavanju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Povećali smo broj obveznika i to je dobro. Sada će se Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa baviti sa preko 7 tisuća dužnosnika. Međutim, što će povjerenstvo raditi? Skupljat će njihove imovinske kartice, na njih će gore na vrhu stavljati klasu, urudžbeni broj i to je to. Međutim, suštinskog rada povjerenstva nakon što ovaj zakon u ovom obliku bude usvojen više neće biti. Mi ako zakon usvojimo na način kako ga HDZ predlaže više se u Hrvatskoj ne borimo protiv korupcije. Zakon u ovom obliku širom otvara vrata svakom dužnosniku, svakom političaru da bez nadzora i bez kontrole radi što hoće i u duhu one Plenkovićeve mogu što hoću, vladajući će se ponašati i u buduće moći će sklapati razno razne ugovore, moći će zaključivati poslove kojima će honorirati sebe i sebi bliske, a jedino na što će morati paziti je da ne zadru u europske fondove jer tamo stoji OLAF.

Jeste li čuli? Dobro da nema Marasa, ne znam kak ste s tom kaznom prošli? Idemo dalje, sada je na redu kolegica Selak Raspudić, izvolite. Tražim stanku u ime Kluba Mosta da upozorim da je premijer u zadnje vrijeme, a mogu reći i opravdano vrlo nervozan. Toliko je nervozan kada mu se postavi pitanje o uhićenju još jednog njegovog bivšeg ministra da više čak ne želi o tome niti razgovarati, pa nas upućuje na institucije koje ne rade svoj posao da s njima malo popričamo o sukobu interesa i djelovanju njegovih, od njega izabranih i postavljenih bivših ministara. Sukob interesa je jedan izrazito širok pojam koji pokriva mnogo toga što se u Hrvatskoj nažalost ne problematizira i uzima zdravo za gotovo. Recimo za mene je sukob interesa kada jedan premijer misli da smije zvati određene doktore šefove nekih klinika da bi u njih pozivao oporbene zastupnike da se prešetavaju što je etički sramotno po odjelima intenzivne skrbi. Premijer koji misli da telefonski može utjecati na rad bolnica je premijer koji koristi svoju moć i utjecaj u svrhe koje ne bi smio i to je nešto što je u našem društvu nažalost postalo samo razumljivo. Malo je toga što se i dalje problematizira. Neki od onih koji su to radili i to dosta uspješno upravo su bili Povjerenstvo za sukob interesa. U jednoj uređenoj državi možda bi bilo suvišno, u našoj državi u kojoj niti jedna institucija nije radila svoj posao upravo je ono postalo presudno za prokazivanje nemoralnih radnji i trgovanja utjecajem naših političara. Ovim zakonskim prijedlogom to se povjerenstvo de facto gasi, ostaje mu uloga administrativnog upravljanja određenim imovinskim karticama i to je sve.

Idemo na daljnji zahtjev, to je kolega Bernardić. Izvolite. **Bernardić, Davor (Nezavisni)** Poštovani predsjedniče Sabora. Tražimo stanku zato jer između prvog i drugog čitanja nisu se dogodile nikakve bitne izmjene ovog zakona niti odgovoreno na niti jedno suvislo pitanje. Gospodine ministre ovaj prijedlog zakona nema podršku ni europskog GRECO-a ni svjetskog OECD-a, dakle ovaj prijedlog zakona je isključivo kozmetičke naravi, on je čisto mazanje očiju i vaš zadatak je da od ovog povjerenstva zapravo napravite jedno potpuno impotentno i nemoćno tijelo koje nažalost neće imati nikakve mogućnosti donositi odluke kada je u pitanju sukob interesa. Prvo, ignorirali ste preporuku GRECO-a da propišete kazne za nepoštene političare. Zašto ne želite kazne za nepoštene političare? Moje pitanje vama odmah. Drugo, niste u širem smislu definirali povezane osobe kao što je bila preporuka OECD-a poput prijateljskih i privatnih i financijskih interesa koji mogu negativno utjecati na dužnosnika, dakle to niste napravili, taj zakon nema to shvaćanje. Treća, najvažnija stvar koja onemogućava normalan rad povjerenstva je da to povjerenstvo ne može tražiti dokumentaciju od privatnih trgovačkih društava, dakle ono je već u startu onemogućeno u radu. To je još jedna stvar koju niste napravili u ovom zakonu. Dakle, očito vam je cilj povjerenstvo marginalizirati, gurnuti ga u stranu od njega napraviti povjerenstvo praktički bez zuba i bez utjecaja, potpuno jedno nemoćno tijelo i na taj način Vlada šalje vrlo jasnu poruku da borba protiv korupcije i sukoba interesa nije vaš prioritet, ali to ni ne čudi s obzirom da vas potresaju svaki dan korupcijske afere i s obzirom da ste u sljedećoj godini odvojili tek bijednih 16.000 kuna za borbu protiv korupcije. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Stanka je odobrena. Kolega Škoro, izvolite. Hvala lijepa g. predsjedniče HS-a. Poštovane kolegice i kolege. Tražim stanku u ime kluba Hrvatskih suverenista u trajanju od 10 minuta kako bi se dodatno konzultirali i na neki način svekolikoj javnosti rekli da se ustvari radi o jednom zakonu koji je negacija svega ostaloga što mi imamo. Da, i kao što su kolege rekla i kolegice, problem u Hrvatskoj je korupcija, je klijentelizam, je kriminal, a s druge pak strane dojam je da se po tom pitanju ne djeluje dovoljno. Dojam je da postoje povlašteni, znamo svi i vidimo da sudski procesi predugo traju, znamo svi i vidimo da tijekom istražnih radnji i postupaka nam cure informacije, znamo svi i vidimo da oni koji su trebali biti na neki način privedeni licu pravde znaju ranije za svoja uhićenja pa napuštaju zemlju. I dojma smo u klubu Hrvatskih suverenista da je ovo sve skupa u stvari za mnoge, posebice za nas u oporbi jedna slamka za koju se mi sada hvatamo hvatamo jer sve ono što ne mogu napraviti institucije koje su zadužene da pomognu u borbi protiv korupcije, da pomognu u borbi protiv kriminala sad će to učiniti jedan predsjednik i četiri člana na osnovu zakona u kojemu se u prva četiri članka regulira tko su obveznici tog zakona, a nakon toga sve poslije je na neki način negacija onoga što bi trebalo tako povjerenstvo raditi. Ja ću u svom govoru u ime kluba više pojasniti što mislim po tom pitanju, ali evo u ovom dijelu bi samo rekao da je to jedan loš zakon, loš pokušaj koji ne možemo podržati. Stanka je odobrena. Kolega Katičić, izvolite. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege saborski zastupnice. Pa i ja u ime kluba HDZ-a zatražujem, potražujem stanku u trajanju od 10 minuta kako bi mi dodatno proučili i sadašnja rješenja koja predmetni tekst Zakona o sprečavanju sukoba interesa uvodi u naš pravni sustav. Iz dosadašnje komunikacije pa i sada pa i tijekom odbora na kojima je predmetni zakon bio na na temi jasno se nameće zaključak i provlači teza da se predmetnim zakonom želi eutanazirati odnosno obezvrijediti ili pasivizirati sadašnje povjerenstvo. Mislim da to nije točno, pri tome se spominju odredbe članka dosadašnjeg 5 postojećeg zakona, a činjenica je da je istovjetni tekst do sad se samo jedna riječ izmijenjena u tom tekstu transponirana u predmetni zakon i sada je postala čl. 6. predmetnog zakona. Nažalost ne spominju se i neke dobre stvari koje se u ovom predmetnom zakonu uvode, to je prije svega od postupka šireg broja dužnosnika koji će biti obuhvaćeni predmetnim zakonom do do jasnijeg i nedvojbenog, a što u javnosti izazivalo određene prijepore postupka prilikom traženja izuzeća. Podsjećam ovdje sve kolege pravnike da u svakom zakonu postoje odredbe o izuzeću. U konkretnom slučaju preuzete su obveze iz Zakona o upravnom postupku što znači da će se o tom dijelu odlučivati onako na zakonit način, a ne primjenom nekih načela. A kao što je poznato u pravnoj praksi načela služe kao jedna od pomoćnih sredstva za primjenu konkretne odredbe zakona. Hvala vam. Sada je na redu kolegica Raukar Gamulin. Izvolite. **Raukar-Gamulin, Urša (Možemo!)** Tražim stanku u ime Kluba zeleno-lijevog bloka zato da bismo hrvatsku javnost još jednom upozorili da ovaj zakon koji je pred nama u drugom čitanju, Zakon o sprječavanju sukoba interesa jest jedan zakon koji će zapravo osnažiti korupciju u Hrvatskoj. Gospodine ministre vi u zadnje vrijeme obmanjujete javnost time što tvrdite da se preporuka GRECO-a u potpunosti poštivaju u ovom prijedlogu zakona. To naprosto nije istina jer je vrlo jasno GRECO dao preporuku da se osnaže načela, načela znači poštenja, transparentnosti, dostojanstvenog obavljanja dužnosti, da se osnaže mogućnošću sankcioniranja. I to jest istina i to jest činjenica. Propuštajući mogućnost sankcioniranja, kršenja kad su u pitanju kršenja načela vi zapravo omogućujete i propagirate nečasno, nedostojanstveno i netransparentno djelovanje dužnosnika u RH. I to je činjenica. Isto taklo propustili ste obavijestiti hrvatsku javnost o zadnjim preporukama GRCO-a, niste ih preveli, niste ih objavili. Zašto? To je moje pitanje. Zašto to niste učinili? Cijela rasprava koja je vođena nakon, u prvom čitanju u ovom saboru ni jedna primjedba nije usvojena. Niti preporuka nije osvojena, usvojena, tekst zakona u drugom čitanju je ostao isti. Prema tome, svu odgovornost za ovakav zakon će ipak snositi isključivo i jedino HDZ. Hvala. Hvala predsjedavatelju. Tražim stanku u ime Kluba stranke Centar i stranke GLAS-a u trajanju od 10 minuta radi dodatnih konzultacija. Naime, nesporno je da HDZ ovog trena ima vlast u državi. Nesporno je da ima i dovoljan broj poslušnih ruku ovdje u Hrvatskom saboru, ljudi kojima nije stalo do dobrobiti Hrvatske države i hrvatskih građana niti razmišljaju o šteti koju nanose izglasavanjem ovako loših zakona. HDZ nema legitimitet za raspravljanje, a kamoli usvajanje Zakona o sprječavanju sukoba interesa ili bilo kojeg drugog antikorupcijskog zakona ili bilo kojeg zakona kojima se zadire u sustav pravosuđa. Sama činjenica da nam politička stranka koja pravomoćno osuđena za korupciju kroji antikorupcijsku politiku pokazuje koliko je država trula, koliko je srušena. Sve ono za što se Hrvatska izborila u ratu vi HDZ-ovci uništili ste i opljačkali u razdoblju mira. A koliko je antikorupcijska politika važna i prevencija pokazuju primjeri svih koruptivnih ministara Andreja Plenkovića zbog kojih se sada srami RH pred čitavom Europom. Donošenjem Zakona o sprječavanju sukoba interesa ovako na silu uz protivljenje domaće i međunarodne stručne javnosti, uz protivljenje kompletne oporbe, uz odbijanje svih sugestija, prijedloga i amandmana pokazuje i dokazuje da je HDZ bila i ostala stranka koruptivnih, opasnih namjera. Hvala. Poštovani predsjedniče Članak 238., zastupnica Orešković vrijeđa zastupnike HDZ-a, a ujedno sama bila je ta koja je kršila Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Jasno piše u zakonu da predsjednik povjerenstva se ne može baviti politikom. Upravo je ona učinila svoju ulogu predsjednice dominantno politički istaknutom, kasnije se okušala na predsjedničkim izborima hvala Bogu Kolega Piletić, apsolutno da je kolegica Orešković vrijeđala, vi ste dobili priliku odgovoriti kroz ovu povredu Poslovnika, ali to ste učinili u formi replike, pa dobivate opomenu. Kolega Bačić, isto tako povreda Poslovnika. **Bačić, Branko predsjedniče. Kolegica Orešković je povrijedila Članak 238. Poslovnika vrijeđa i omalovažava članove i zastupnike HDZ-a. Prije nego što na ovakav način govori o HDZ-u radi vlastitog kredibiliteta i vjerodostojnosti da objasni hrvatskoj javnosti kako i na koji način je onda između 2 i pol tisuće odvjetničkih društava u Hrvatskoj bez javnog natječaja, bez ičega došla do posla sa JANAF-om.

Članak 228., ali ide zapravo vama uvaženi predsjedavajući. Kolega Bačić je mirno govorio 30 sekundi plus 6 duže svoju repliku i na kraju ste ga zaustavili. Kada je na djelu zakon, kad vam gori pod petama kao što je Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti meni ste dodijelili unutar jedne povrede Poslovnika 2 opomene i oduzeli riječ do kraja rasprave. Molim vas da ujednačite svoje kriterije prema svim saborskim zastupnicama i zloupotrebljavate svoju funkciju kao što opetovano činite. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala lijep i vama sam isto sada pustio da govorite do kraja, a da vas podsjetim jer vrlo često manipulirate ja sam tada puštao i druge zastupnike da govore 30 sekundi i onda sam nakon nekog vremena rekao e sad više nećemo jer se zloupotrebljava povreda Poslovnika i počet ću vas opominjati već tijekom vašeg govora i vas sam opomenuo vjerojatno 5-6 puta, vi ste svjesno ušli u to, ne znam koji su bili vaši razlozi, ali evo to je tako. Je, je, to je bilo tako a osim toga sad je bila jedna evidentna razlika zastupnica Orešković je zaista vrijeđala i ona je bila na rubu onoga govora koji je teško prihvatljiv, tako da dobili su opomenu i kolega Piletić i kolega Bačić, a i vama ću dati opomenu isto tako.Sada Stephen Nikola (DP)** Zahvaljujem. Isto tražim stanku u ime Kluba Domovinskog pokreta. Više puta sam naglasio da u Hrvatskoj je prostor za zloupotrebu vlasti ogroman. Ovaj zakon sigurno neće ništa promijeniti. Volio bi misliti da nema tu cinizma, međutim vidimo da u ovim izmjenama zapravo ne postoji jedna ozbiljna namjera ni pokušaj da se stvari na na pravi način promjene. Međutim, treba još jednom reći da imamo razne oblike sukoba interesa, ovdje se ne radi samo o dužnosnicima koji su ipak više pod lupom medija i više se i lakše se saznaje u javnosti neka kaznena djela koja nadam se da će se procesuirati. Međutim, imamo i druge oblike. Ja sam vam prošli put spomenuo ovu pojavu da javna poduzeća neka koja gotovo imaju monopolski položaj u Hrvatskoj kupuju veliki medijski prostor, a čelne osobe imenuje vlada u tim poduzećima. Dal je to oblik sukoba interesa u odgovoru niste me baš uvjerili da ste do kraja shvatili o čemu se radi, koji je problem. Imamo isto u ovoj pandemiji slučaj i pojavu novih zvijezda, znanstvenika, liječnika koji govore o mjerama i o načinu borbe protiv pandemije, ne govore niti objavljuju o svojim odnosima financijskim ili drugim sa farma industrijom. Drago mi je da je ministar Beroš se odmah složio sa mnom, dakle Domovinski pokret će pronaći način da se i to omogući, da javnost zna do kraja koji su to odnosi u pozadini jer to je sukob interesa kad se nešto skriva, a javnost bi trebala znati. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Hvala. Stanka je odobrena. Sada ćemo zaista napraviti stanku do 10,45 onda nastavljamo s izlaganjem ministra Malenice.

SATI Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom kao što sam i najavio. Sada će u ime predlagatelja govoriti poštovani ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica. Izvolite.

Područje sprječavanja sukoba interesa važan je dio suzbijanja korupcije, prvenstveno zbog preventivnog karaktera Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Konačnim prijedlogom Zakona o sprječavanju sukoba interesa pojam privatni interes definira se u skladu s preporukama OECD-a kao imovinska i neimovinska korist obveznika i povezanih osoba, uz to propisuje se i da će predsjednik i svi članovi povjerenstva biti pravne struke. Također predlaže se da zakon na snagu stupi prvi dan nakon objave u Narodnim novinama. Novim Zakonom o sprječavanju sukoba interesa znatno se proširuje krug obveznika zakona i nadležnost samoga povjerenstva. Obveznici ovoga zakona između ostalog postaju i predsjednici i članovi trgovačkih društava u kojima je RH većinski vlasnik, ali i onima koji je osnivač trgovačko društvo u većinskom vlasništvu RH. Predsjednici i članovi uprava trgovačkih društava kojima su osnivači općine gradovi, županije, ali i onima kojima je osnivač trgovačko društvo u vlasništvu općina, gradova i županije. Također novim obveznicima postaju i predsjednik i članovi uprave FINA-e, HBOR-a, HAMAG-BICRO-a, ravnatelj Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, ravnatelj HAVC-a, glavni ravnatelj HRT-a, predsjednik Vijeća HAKOM-a, ravnatelji lučkih uprava, ravnatelji nacionalnih parkova, ravnatelji županijskih uprava za ceste, ravnatelja ustanova u zdravstvu i niz drugih novih obveznika. Dakle, samim širenjem kruga obveznika šire se nadležnosti povjerenstva na javnoj dužnosti u kojima je detektiran određeni korupcijski rizik dajući im pri tom kvalitetne instrumente za prevenciju i sankcioniranje sukoba interesa. Proširuje se definicija primanja obveznika na način da se propisuje da se novčanim primitkom smatra primitak po bilo kojoj osnovi, ne samo za obnašanje javne dužnosti. Definicija plaće dužnosnika ostaje nepromijenjena. Također se proširuje i definicija poslovnog odnosa gdje se uz postojeće kategorije dodaje još i kupoprodaja, zakup i najam. Također se propisuju i nove dužnosti obveznika to su uređenje privatnih odnosa radi preveniranja sukoba interesa u roku 60 dana od dana izbora ili imenovanja na javnu dužnost te deklariranje sukoba interesa odnosno zabrana sudjelovanja u odlučivanju. Kada je riječ o tom novom institutu deklariranja sukoba interesa obveznih zakona morat će deklarirati potencijali sukob interesa i otkloniti ga kako bi zaštitio javni interes i izuzeti se od donošenja odluke o situacijama koje bi mogle predstavljati sukob između privatnog odnosa i javnoga interesa. Također se uvode određene novine i što se tiče imovinske kartice podnosit će se jednom godišnje do 30. siječnja tekuće godine. Precizira se i dužnost obveznika da nakon 12 mjeseci od prestanka obnašanja dužnosti povjerenstvu podnese imovinsku karticu u roku od 15 dana. Također novim izmjenama zakona produljuje se odnosno ovim zakonom se produljuje i razdoblje hlađenje u kojem obveznici neće moći biti imenovani na upravljačkim funkcijama u tvrtkima s kojima je tijelo u kojem su radili bili u poslovnom odnosu ili nad njim vršili nadzor. Sam postupak pred povjerenstvom se i unapređuje. Postupak će obuhvaćati dva koraka, to je pokretanje postupka i odluka o postojanju odnosno ne postojanju sukoba interesa. Povjerenstvo će morati obavijestiti dužnosnika o postojanju prijave i zatražiti njegovo očitovanje u roku od 8 dana. U roku od 30 dana povjerenstvo će donijeti odluku o pokretanju ili ne pokretanju postupka, a u roku od 6 mjeseci će donijeti odluku u samom postupku. Na odluku povjerenstva moći će se pokrenuti upravni spor pred visokom upravnim sudom koji će donijeti odluku u roku od 90 dana. Važno je naglasiti da se ovim zakonom pooštravaju kazne za kršenje odredbi zakona. Povjerenstvo će od sada minimalnu kaznu moći izreći u iznosu od 4.000 kuna umjesto 2.000 kuna, kuna, maksimalna kazna i dalje je propisana u iznosu od 40.000 kuna. Novina je da će povjerenstvo moći izreći sankciju obvezniku koji ne dostavi tražene dokumente. Povjerenstvo će moći izreći administrativnu i novčanu kaznu vodeći se načelom razmjernosti. Tom odredbom ne samo da je uvažena preporuka GRECO-a već se poštuje jedno od temeljnih ustavih načela, a to je načelo razmjernosti. Povjerenstvo će moći izricati administrativne i novčane sankcije za povrede zakona koje se odnose na konkretne povrede i to za zabranjeno djelovanje dužnosnika, deklariranje sukoba interesa i nesudjelovanje u odlučivanju, obvezu podnošenja imovinske kartice, primanje darova protivno zakonu, zakonu, naknade obveznika koje su protivne zakonu, obavljanje drugih poslova obveznika protivne zakonu, članstvo u upravnim tijelima i nadzornim odborima protivno zakonu, članstvo i udjeli obveznika u trgovačkim društvima i ograničenja poslovanja, očitovanje obveznika u slučaju nesklada odnosno ne srazmjera imovine. Kada govorimo o tzv. deklaratornim sankcijama za povredu općih načela one nikad nisu ni bile propisane ovim zakonom već je povjerenstvo preuzelo praksu bez pravnog utemeljenja u zakonu što su u konačnici nadležni sudovi utvrdili kao protupravno. Poštovane zastupnice, poštovani zastupnici ovim zakonskim prijedlogom revidirane su odredbe koje nisu bile dovoljno precizne u ovom trenutno važećem zakonu, uređena su pravna pitanja koja nisu bila propisana te su otklonjeni nedostaci u zakonu koji je trenutno važeći. Vjerujem da ćemo u današnjoj se raspravi fokusirati na bit samoga zakona i pitanja unapređenja preventivnih mehanizama i instrumenata za sprječavanje sukoba interesa. Hvala na pažnji. Ministre sada će ići replike, prva je na redu kolegica Nađ. Izvolite. **Nađ, Vesna (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora. Poštovani ministre kad ste odbili zahtjev oporbe da se sankcioniraju kršenje načela iz Članka 6. u obrazloženju ste naveli između ostalog da povjerenstvo nije osnovano kako bi obnašalo ulogu etičkog tijela. Kao što znamo u Hrvatskoj ne postoji etički kodeks, jedinstveni etički kodeks nego postoje parcijalni kodeks sudačke etike, kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, pa čak ne postoji etički kodeks saborskih zastupnika na što GRCO opetovano upozorava i stalno nam dijeli zapravo šamare radi toga.

Hvala lijepa, uvažena zastupnice, pa ovo pitanje koje ste postavili dakle o njemu se raspravljalo i na prvom čitanju ovoga zakona i tada je i predsjednik Hrvatskog sabora da će se donijeti i etički kodeks ili kodeks ponašanja za saborske zastupnike, a Ministarstvo pravosuđa i uprave radi i na izradi etičkog kodeksa odnosno kodeksa ponašanja za dužnosnike. Dakle, kodeksi ponašanja će bit doneseni, a također kroz odredbe ovoga zakona idemo i u tom smjeru da da se kodeksi ponašanja odnosno etički kodeksi donesu i na nižim razinama. Dakle, da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave donesu etičke kodekse tako da i u tom dijelu aktivno radimo. Rekao sam dakle ministarstvo ima radnu skupinu koja priprema kodeks ponašanja tako da evo ubrzo će i to biti gotovo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Druga replika, kolega Katičić. **Katičić, Krunoslav (HDZ)** Poštovani predsjedavajući, poštovani ministre, državne tajnice, kolegice i kolege, pa evo svjedoci smo opet i u raspravi da se nameće to pitanje načela, ali ja bi sada krenuo u jednom drugom smjeru koji se malo radi hrvatske javnosti čini mi se da je u ovom predmetnom zakonu pred, uključene sve recentne odluke svih sudskih tijela u RH koje se odreče na ovu problematiku. Pa baš zato zbog hrvatske javnosti i svih hrvatskih dužnosnika koje ponovo vas da pojasnite, da li su u predloženi tekst zakona implementirane odnosno involvirane sve odluke, sudske odluke od odluka Ustavnog suda, upravnih sudova odnosno i da li su u predmetni tekst uključene i sve preporuke nezavisnog europskog tijela GRECO-a koji je također, spomenut u ovom Ivan (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Možda sam to propustio uvodno istaknuti, međutim, kod izrade ovoga Zakona, uzeto su u obzir sve preporuke i GRECO-a i izvješća iz vladavine prava, s obzirom da je ovaj Zakon i postupanje samog Povjerenstva bio predmet ispitivanja i provjere od strane GRECO-a i strane EU komisije kada se radi o, kada se pripremalo odnosno izrađivalo izvješće o vladavini prava. ovaj tekst zakona koji se nalazi danas ovdje pred vama, dakle uvažava sve preporuke GRECO-a, sve preporuke izvješća vladavine prava, a također, s obzirom da je zakon koji je trenutačno važeći, dakle pokazao određene, postojanje određenih pravnih praznina i nedostataka, dakle prilikom izrade ovog Zakona uzete su u obzir i praksa sudova u RH, prije svega Ustavnog suda, a također, i praksa upravnih sudova, odnosno Visokog upravnog suda RH. Hvala. Kolega Grbin, izvolite. **Grbin, Peđa (SDP)** Zahvaljujem g. predsjedniče, uvaženi kolega. Uvaženi g. ministre. To što su sudovi donijeli određene odluke je u ovom trenutku irelevantno. Mi smo zakonodavno tijelo, mi donosimo zakon koji bi trebao određeno područje urediti na način na koji mi to kao zakonodavac želimo. Ako odluke sudova idu u smjeru koji ne ispunjava svrhu zakona, onda je naša obveza kao zakonodavca da zakon promijenimo i da osiguramo njegovo provođenje, a u ovom konkretnom slučaju i slušao sam pažljivo što ste govorili, više puta ste spomenuli preventivni karakter, preventivne mehanizme. Ali, dajte mi recite, kakav je to preventivni karakter i kakve su to preventivni mehanizmi sprječavanja korupcije kad vi Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa oduzimate njegovu najjaču, najsnažniju ovlast, a to je da se bori .../Upadica: Hvala vam./... protiv stvarnog sukoba interesa. Hvala. Hvala lijepo uvaženi zastupniče. Budući da smo iste struke pa znamo zapravo da su i sudske odluke izvor prava koje su sad zapravo i pretočene kroz ovaj tekst zakona. No, prije svega dakle ovaj Zakon se dakle zove Zakon o sprječavanju sukoba interesa, Povjerenstvo je dakle i preventivno tijelo koje zapravo treba prevenirati da dođe do sukoba interesa i u tom smjeru i tom smislu ovaj Zakon sadrži niz instrumenata koje Povjerenstvo može koristiti, a isto tako, na koji se i obveznici ovoga Zakona mogu pozvati da se izbjegne situacija da se izbjegne situacija da dođe do sukoba interesa. Prije svega, to je i deklariranje sukoba interesa, ali isto tako i komunikacija koju obveznik može imati prema Povjerenstvu u slučaju određenih nejasnoća za postupanje u konkretnim situacijama, tako da je Povjerenstvo i dalje ostaje važno

pa možete li konkretno reći, na koji način se stvarno može prevenirati sukob interesa ovim Zakonom? Da li postoji bilo kakav mehanizam za koji stvarno možete reći da može utvrditi, odnosno da to Povjerenstvo može tražiti od Porezne uprave da utvrdi zašto dolazi do nesklada između imovine nekog dužnosnika i njegovih prihoda. Znači to je ono što nemamo od vas nikakav odgovor ovdje u ovom Zakonu. I drugo pitanje, ako imamo dužnosnike, a to smo vidjeli i u slučaju HERA-e, jedne povjerenice u HERA-i i u slučaju ravnatelja HRT-a gdje ljudi evidentno jesu u sukobu interesa i onda daju izjavu da su u sukobu interesa, da li je korektno da zakon sad jednostavno to regulira na način da možeš biti u sukobu interesa, ako to riješiš .../Upadica: Hvala Hvala uvažena zastupnice. Dakle kao što sam i spomenuo, dakle postoji niz preventivnih mehanizama koje ovaj Zakon poznaje. Dakle, prije svega, to je i deklariranje potencijalnog sukoba interesa, ali i mogućost da se obveznik ovog Zakona u slučaju sumnje, da ne bi došao u sukob interesa, može obratiti i samome Povjerenstvu, tako da Povjerenstvo kao preventivno tijelo zasigurno ima niz instrumenata kojima kojima može spriječiti sukob interesa. Isto tako i obveznik dakle može se temeljem odredaba ovoga Zakona, obratiti samome Povjerenstvu. Tako da svakako će se ispuniti funkcija i uloga Povjerenstva, dakle da se prevenira, da se spriječi sukob interesa,

Dakle zakon koji je trenutno na snazi usvojen je 2011. g. pod pritiskom EU i od tada je i sam Zakon i Povjerenstvo kao tijelo na udaru, na meti pokvarene, kvarne i koruptivne politike. Započelo je to prije nego što je uopće prvi saziv i stupio na dužnost 2012. g. kada je Josip Leko podnio prvu ustavnu tužbu protiv tzv. jakih ovlasti Povjerenstva pa je zatim taj institucionalni rad nastavljen i za vrijeme mog mandata putem Agencije za zaštitu osobnih podataka koja je tražila da se ono što je važno, makne iz javne objave imovinskih kartica, ali nitko do sada nije uspio napraviti takav atak i takav napad i takvo uništavanje jedne važne antikoruptivne institucije kao što ste to napravili vi sada. Ovdje nema nikakvih poboljšanja.

Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle kada govorimo o javnosti rada i novom konceptu odlučivanja samog Povjerenstva, moram istaknuti da je i sami članovi Povjerenstva koji koji su bili članovi radne skupine su se usuglasili s time da je ovakav prijedlog rada Povjerenstva i rekao bih, dvokorak u odlučivanju o sukobu interesa puno bolje rješenje i transparentnije, jasnije nego što je ono bilo do sada. Tako da ćemo sada i za dužnosnike, odnosno obveznike ovoga Zakona i za samo Povjerenstvo imati jednu kvalitetniju proceduru i jedan kvalitetniji postupak koje će Povjerenstvo u relativno kratkom roku, s obzirom da ga se obvezuje da donese odluku u tom roku, donositi odluke o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa odnosno kršenju odredaba ovoga zakona, u radnoj skupini u kojoj su bili članovi povjerenstva, dakle ovaj sadašnji koncept koji je predviđen ovim zakonom je jednoglasno usuglašen. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolega Bauk, izvolite. **Bauk, Arsen (SDP)** Zahvaljujem. Samo jedan mali komentar kad ste rekli da su sudske odluke izvor prava. U ovom slučaju su ušće prava, ali dobro nema veze. najprije ste uspjeli uć u sukob s Povjerenstvom za sukob interesa zbog ovoga zakona, onda ste uspjeli uć u sukob sa povjerenikom za informiranje zbog Zakona o pravu na pristup informacijama, pa ste uspjeli uć u sukob sa vrhovnim sudom zbog ovih mjerila. Ima li neko s kime niste uspjeli uć u sukob u zadnje? Mislim to bi za jednog ministra unutarnjih poslova bilo dobro da uđe u sukob s onima u svom resoru, ali baš za ministra pravosuđa ne. Moje pitanje glasi, jel dakle problem u neovisnim institucijama s kojima ulazite u sukob problem u vama il je problem u onome koji vam daje naloge i čiju politiku provodite? Zahvaljujem. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, imamo jedan kvalitetan zakonski prijedlog ovdje gdje povjerenstvo i dalje ostaje važno antikorupcijsko tijelo, jedan neovisni mehanizam. Dakle kroz niz izmjena i poboljšanja u ovom zakonu ćemo svakako doprinjeti tome da povjerenstvo kvalitetnije radi svoj posao, da sprječava i prevenira potencijalni sukob interesa, a kada i do njega i dođe i povredama ovog zakona da postoji, da ima na raspolaganju učinkovite alate odnosno sankcije koje mu daje ovaj zakon da može zapravo sankcionirati same obveznike. Tako da pred vama se ovdje nalazi jedan kvalitetan zakonski tekst i vjerujem da ćemo postići određenu suglasnost da da se on donese i da povjerenstvo i dalje može nastaviti s radom. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Kolegice Ahmetović, izvolite. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa. Poštovani ministre, Zakon o sprječavanju sukoba interesa u samom svom imenu kaže koji mu je cilj, sprječavanje sukoba interesa. Međutim, to sprječavanje moguće je samo prevencijom, ovdje prevencije nema. Vi ste unaprijedili neke odredbe sankcijama, ali ste na prevencije učinili korak nazad, ne samo ovim zakonom, nego i Zakonom o proračunu gdje ste planiranje proračuna učinili netransparentnim i potencionalnom platformom baš za sukob interesa, što nije strana praksa HDZ-ovih dužnosnika. Vi ste i promotor tzv. transparentnosti, ja je nazivam lažnom transparentnosti i trošenje javnih sredstava po uzoru na državnu riznicu koja je sve samo ne transparentna. Odgovorili ste mi na moju primjedbu da se niste držali preporuke GRECO-a, preporuka ne nameće obvezu RH da uvede sankcije za povredu načela iz čl. 5.. Dakle, vi otvoreno priznajete da ne činite ništa na što vas Europa natjera. **Jandroković, Hvala lijepa uvažena zastupnice. Dakle, uvodno sam istaknuo da je povjerenstvo odnosno radna skupina i predlagač ovog zakona Ministarstvo pravosuđa i uprave prilikom izrade ovoga zakona uzelo u obzir sve preporuke GRECO-a, sve preporuke koje proizlaze iz izvješća o vladavini prava, što je zapravo i potvrđeno na plenarnoj sjednici GRECO-a koja je održana prije 10-tak dana. Tako da promašena je ta teza da se, da se nije postupilo i da se nisu uvažile sve preporuke, dakle imamo kvalitetan zakonski tekst koji se temelji zapravo i na preporukama GRECO-a i na izvješću vladavine prava, tako da evo preostaje nam ga izglasati da povjerenstvo može nastaviti sa radom sa jednim kvalitetnijim zakonskim temeljem. Hvala. **Jandroković, Gordan Hvala predsjedniče. Poštovani ministre, dakle ono što je vidljivo u ovim novim izmjenama je da se članove povjerenstva dosadašnje ograničava da mogu dva put birani biti na funkciji unutar samog povjerenstva i dva put uopće biti birani za članove povjerenstva. Da li je to zbog nekih tehničkih razloga, dal je to nešto što mislite da će poboljšati rad samoga povjerenstva ili je to jednostavno odgovor svim onim ljudima u dosadašnjim sazivima povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa da su sada na neki način kažnjeni s obzirom da je bilo političkih razmimoilaženja i političkih sukoba sa postojećom vladom koju imamo danas u RH? Hvala vam lijepa. **Jandroković, Hvala lijepa uvaženi zastupniče. Dakle, radi se o ograničenju koje je usuglašeno na radnoj skupini, tako da iz tog razloga smo ovaj na raspravi koju smo vodili u okviru te radne skupine došli smo do zaključka da je dva mandata sasvim dovoljno za članove povjerenstva da mogu obnašati tu dužnost i sukladno tome, dakle to je i stavljeno u zakonski tekst.

usredotočiti, to je što ste odbili da se u imovinske kartice unosi imovina punoljetne djece i roditelja. To ste obrazložili da to nije usporedivo sa ovim Bože podacima koji se ne smiju iznositi u javnosti, a ja vam na to mogu samo reć da onda taj dio imovinske kartice ne mora biti u javnosti kao što i nisu svi dijelovi, ali sasvim sigurno može ukazivati na moguće koruptivne aktivnosti. Mi smo svi svjedoci raznih očeva, majki i djece, njihovih imovina, pa i njihovih odlazaka u zatvor zbog primanja mita, pa bi vas lijepo molila da obrazložite zbog čega odbijate mogućnost da se kompletna imovina svih obveznika

sasvim dovoljan, a u skladu je i sa temeljnim ustavnim načelima, pa ako želite konkretno i s načelom razmjernosti i smatramo i smatrali smo i na radnoj skupini da nema potrebe da se u tom dijelu ono širi i na roditelje ili punoljetnu djecu. Hvala. Sada je na redu kolega Mažar, izvolite. novim zakonom se u biti proširuje i nadležnost, jačaju se kapaciteti, unaprjeđuje se cjelokupan postupak, međutim između dva čitanja i sami ste dakle još napravili dodatne izmjene prije svega možda što je bitno i danas istaknuti dakle koje idu u dva smjera. Jedan smjer ste vi spomenuli, dakle to je vezano za preporuke i međunarodne standarde GRECO-a koji je održao svoju plenarnu sjednicu i vjerujem kada izvješće bude dostupno javnosti da će onda i cjelokupna široka javnost vidjeti da upravo današnje izjave opozicije ne stoje i da je ovo samo u biti još jedno politiziranje a da pravno činjenično stanje će biti sasvim drugačije.

dakle, intenzivno smo i komunicirali sa europskom komisijom ali i kroz ovu plenarnu sjednicu GRECO-a koja je održana tako da, to je rezultiralo i određenim poboljšanjima u ovaj tekst zakona, tu ste istaknuli ovaj OECD-ovu preporuku koja se odnosi na privatni interes, tu je definirano preciznije što to znači privatni interes, kao svaka imovinska i neimovinska korist povezanih obveznika i s njim povezanih osoba. Tako da smo ne samo kroz definicije koje su u uvodnom dijelu ovoga zakona, među kojima su jako bitne i taj privatni interes i povezane osobe smo jasno postavili temelje za kvalitetnije odlučivanje samoga povjerenstva da se izbjegnu pravne praznine koje smo imali

Prevencija je najbolja kada javnost utječe na stanje i odnos prema korupciji. To smo vidjeli i nacionalne razine. A sada vas pitam, s obzirom da će donošenjem etičkih kodeksa na lokalnim razinama, vladajući biti u prilici, dakle govorim o lokalnim razinama, biti u prilici utjecati na ta nova etička sudišta koja će suditi prema još i tek donesenim etičkim standardima kako mislimo uopće omogućiti da se utjecaj na lokalne medije, preko vladajućih koji ih plaćaju govorim o lokalnim sredinama, onemogući. Kako.

Dakle, kroz odredbe ovoga zakona propisuje se i određene mjere koje se odnose na lokalnu sredinu. Prije svega kao, proširuje se krug obveznika na lokalnu razinu, budući da su obveznici, odnosno niz dužnosnika koji obnašaju dužnosti na lokalnoj razini, prije svega mislim na trgovačka društva i određene ustanove. Ono što je jako bitno i taj etički kodeks odnosno kodeks ponašanja koji će se temeljem smjernica i uputa donijeti na lokalnoj razini, naravno poštivajući autonomiju i samostalnost lokalne samouprave. Vjerujem da s tim paketom izmjena će se zasigurno prevenirati potencijalna ponašanja, odnosno potencijalni sukob interesa koji može nastati na lokalnoj razini. Tako da ovaj zakon sadrži niz novina koji se upravo odnose na lokalnu razinu tako da vjerujem da će ono polučiti određene rezultate. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Sada će replicirati kolega Borić. Izvolite. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče, uvaženi ministre. Evo dvije stvari danas čujemo znači što je, zašto je pitanje javnosti djelovanje sukoba interesa sada u zakonu tako kako je, jer znamo da su neki, tj. bivša predsjednica vrlo jasno koristila upravo tu javnost djelovanja sukoba interesa da bi postala ovo što jest danas, političarka i na taj način po meni ubila neovisnosti tog Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa iako ona to ne želi priznati, to je činjenica, na neki način, a drugo što se stalno provlači, što je reko GRECO. Pa nam vi recite što je reko GRECO, da li ovaj zakon zaista ide kontra onoga što je reko GRECO ili to baš nije tako i da li će to opet naići na neka neodobravanja od tog GRECO-a. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa, uvaženi zastupniče dakle. Čitavo vrijeme se provlači teza da ministarstvo kao predlagatelj zakona nije usvojilo jedno od temeljnih preporuka GRECO-a, a to je da načela iz čl.5 treba povezati sa konkretnom, odnosno vezati ih za konkretnu sankciju. Dakle, to nije ni bila preporuka GRECO-a, samim time se nije ni ispunila jer nije ni bila preporuka GRECO-a, ono što mogu istaknuti temeljem zaključaka sa plenarne sjednice, iako izvješće sa plenarne sjednice GRECO-a još nije službeno objavljeno, da ministarstvo ide u dobrom smjeru, ispunjenje svih preporuka GRECO-a, tako da evo, to su zaključci sa plenarne sjednice GRECO-a, a to je zapravo i ono što smo čitavo vrijeme od starta komunicirali iako to neki nisu htjeli čuti, da je zapravo ministarstvo ispunilo sve preporuke GRECO-a i da je ovaj zakon usklađen ne samo sa preporukama GRECO-a već i sa izvješćem o vladavini prava što će se u konačnici

Pojednostavljeno, to bi trebalo izgledati otprilike ovako dakle, predsjednik i 4 člana povjerenstva će vršiti moritoring neprestano nad 7000 ljudi i onda ćemo jednoga dana poslati sms poruku i kazati, stop, vi ste u potencijalnom sukobu interesa, zaustavite se. To je prevencija. Istovremeno imate čl.19. koji je vrlo licemjeran koji kaže da ako imate 5 ili više % udjela u nekakvim trgovačkim društvima morate to prenijeti na nekakvu osobu ili tijelo. Zašto baš 5%. 5% treba bit u odnosu na što, što je glavnica, jel tako. Dakle i 4% nekad može bit jako puno, to tijelo opet može u vaše ime raditi sa državom samo vi morate samog sebe prijaviti povjerenstvu. I nakon toga povjerenstvo kaže što, zaustavite se. Ivan (HDZ)** Hvala lijepa uvaženi zastupniče, pa kao što ste istaknuli dakle, smisao pojedinih odredaba ovoga zakona je svakako preveniranje sukoba interesa i tu povjerenstvo ima dovoljno instrumenata, a vjerujem da će i nakon stupanja na snagu ovoga zakona budući da se širi krug i značajno se širi krug obveznika ovoga zakona ta njegova preventiva uloga se ostvariti i s edukacijom novih obveznika tako da se vjerujem izbjegnu situacije. To je povjerenstvo evo mogu pohvaliti i zadnjih nekoliko mjeseci gdje je zapravo educiralo niz novih obveznika ovoga zakona prije svega na lokalnoj razini, tako da vjerujem da povjerenstvo svoju preventivnu ulogu će odraditi da će u konačnici to rezultirati i smanjenjem postupaka koje će povjerenstvo, koji će I idemo na zadnju repliku, kolega Bačić izvolite. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem predsjedniče. Poštovani ministre niti je svako kršenje načela sukob interesa, niti je svaki sukob interesa kazneno djelo. Ako je kršenje načela sukob interesa onda ga treba kazniti, a ako je sukob interesa kazneno djelo treba još rigoroznije kazniti to na sudu. Ali znate što je bizarno po meni i deplasirano kada pojedini oporbeni zastupnici se zalažu da sukob interesa ovime bude i sukob, kršenje načela ujedno bude i sukob interesa i bude procesuiran od strane povjerenstva. Kad se oni zateknu i kad im povjerenstvo, po meni protuzakonito što su sudovi pokazali, utvrdi da su kršili načela onda se žale Upravnom sudu. Dakle, s jedne strane kad budu uhvaćeni u tom, u tom kršenju načela žale se sudu da je to bilo nezakonito i neprimjereno, a ovdje danas govore kako bi to isto načelo trebalo kažnjavati. **Malenica, Ivan (HDZ)** Slažem se sa vama, meni je žao što nema zastupnika Bernardića ovdje sa nama da čuje vaše izlaganje koji je zapravo to učinio. Dakle, primio je dar, ne pripadajući dar u iznosu 240.000 kuna, kada je povjerenstvo donijelo odluku onda je pokrenuo upravni spor, podnio tužbu i tada je ovaj tada je Upravni sud odlučio kako je odlučio, a taj isti zastupnik totalno na jedan drugačiji način iskazuje sada o samom povjerenstvu, načelima i svemu ostalom. Dakle, to je više nego licemjerno od samoga zastupnika, ali evo vjerujem da će ovaj sad novi zakon koji je popunio određene pravne praznine koje su se pokazale u praksi biti kvalitetan i omogućiti povjerenstvu da ostvaruje svoju ulogu zašto, koja joj je i zamišljena. Hvala. Zahvaljujem ministre, možete se vratiti na mjesto, nema više replika. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne, onda otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a, poštovani kolega Peđa Grbin. Izvolite. Zahvaljujem poštovani gospodine predsjedniče. Uvaženi gospodine ministre, uvažene kolegice i kolege, sukob interesa riječ dvije ali čini mi se da malo nas zna što to u stvari znači. Sukob interesa je primjerice kad svog kuma, svog rođaka, sebi blisku osobu poguraš u diplomatskoj službi, a to nikome ne kažeš i držiš palčeve da to nitko neće primijetiti. To je samo jedan od primjera sukoba interesa. Sukob interesa je kad svojeg prijatelja poguraš pa mu pomogneš da dobije posao izrade softvera, a onda ako to i državi naplati 5-6 puta više nego što stvarno vrijedi onda to više nije samo sukob interesa onda je to i kazneno djelo. Kolega Bačić je rekao nije svaki sukob interesa kazneno djelo, i nije, i nije, ali je često prvi korak u tom smjeru. Često je upravo sukob interesa nešto što se zove predvorje korupcije. A mi imamo borbu odnosno trebali bi imati borbu za sprječavanje tog sukoba interesa upravo kako bi spriječili da on preraste u nešto gore, nešto što onda za posljedicu ima stvarnu štetu za sve građanke i građane ove zemlje. A kakva je ta šteta? Pa šteta je kada naručite softver, platite ga 10-tak milijuna kuna više nego što vrijedi, u stvari svaka lipa koja je za njega plaćena je više nego što taj softver vrijedi jer se taj softver u ministarstvu konkretno regionalnoga razvoja uopće nije mogao koristiti, a onda se to financira iz novca poreznih obveznika, iz novca koji je došao iz džepova svih građanki i građana ove zemlje. E to je ono protiv čega se trebamo boriti. Mi se u našem društvu moramo boriti protiv toga da se zloupotrebljavaju javna sredstva i da se na račun toga bogate pojedinci. I postoje određeni mehanizmi. Jedan od njih je obrazovanje, učenje naših ljudi od najmanjih nogu o tome koliko je korupcija štetna. I to bi se moglo voditi kroz građanski odgoj da ga vlada doista želi provesti i uvesti, ali vlada to ne želi. Pa kada već obrazovni sustav nema svoju ulogu u borbi protiv korupcije, hajmo govoriti o nekim nezavisnim institucijama koje bi trebale činiti barem jedan korak više u tom smjeru. Jedno je informiranje, povjerenik za informiranje, tu mu podmećete nogu i sprječavate ga da radi svoj posao, otežavate mu posao. Otežavate mu da se bori za to da informacije kako se vodi država, kako se troši novac budu javne. Imate odličnog saveznika u tome zove se Državno odvjetništvo RH i na čelu njega Zlata Hrvoj Šipek. Drugo je tijelo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Danas ćemo to povjerenstvo eutanazirati. Spriječit ćemo ga da koristi alate koji bi mogli biti učinkoviti u borbi protiv sukoba interesa, a onda i protiv korupcije. Onda imamo i represiju policiju, državno odvjetništvo, pravosuđe. I to vidimo koliko ne funkcionira. Danas je našim dužnosnicima iz vlade bitna samo jedna stvar, da se ne zaigraju, da se ne zatrče i da ne pruže šapu na europske fondove jer tamo djeluje OLAF, tamo nisu sigurni, dok god paze da ne uzimaju novac iz eu fondova naši su vrli HDZ-ovi dužnosnici sigurni jer znaju da im se neće dogoditi ništa, da ih niko neće goniti. Znači gospodo iz HDZ-a samo pazite da ne zagrabite u fondove EU do tada ste sigurni. Nemojte to činiti onda će vas se morati procesuirati i onda će predsjednik Vlade i predsjednik HDZ-a biti u teškoj situaciji kako vas braniti. Ali snaći će se on kao što je to učinio svaki puta do sada, naći će i za vas pokoju lijepu riječ. Poštovane kolegice i kolege, ovo što radite nije dobro i napravit će štetu ne državi, ne ugledu države u inozemstvu u EU boli me briga za to, napravit će štetu našem društvu. Korupcija je kao rak koji se širi, koji metastazira, koji nas razara iznutra, sukob interesa je pomoć da se on širi i brže. Ako se mi protiv tog sukoba interesa nećemo boriti onda se nemojmo čuditi kada nam i dalje novac bude curio na sve strane. Zadnje afere koje se događaju u Hrvatskoj podsjetile su me na riječi jednog našeg besmrtnog političara koji ima određena iskustva sa Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, a te riječi glasile su, i što smo ono još rekli, aha digitalizacija i ustvari ono što je Karamarko svojedobno najavljivao, doduše nije se mogao na prvu sjetiti, Andrej Plenković danas doista ostvaruje. I upravo je ta digitalizacija područje na kojem vidimo da je HDZ u zadnje vrijeme izuzetno aktivan, Žalac afera Softver, Tolušić Omega Software, Lutrija, Flexbits itd., itd. Politika koju je najavio Karamarko danas se ostvaruje u praksi Vlade Andreja Plenovića, no nažalost Tomislav Karamarko nema prilike uživati u plodovima svojeg rada. A zašto? Jer je tada Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa imalo određene ovlasti i kada je netko prekršio načela koja su bila predviđena Zakonom o sprečavanju sukoba interesa onda je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa doista moglo reagirati i nešto napraviti i Karamarku se stvarno trebamo svi ispričati što nije živio i djelovao pet, šest godina kasnije jer da ono što je radio 2015. i '16., radi 2021. na 2022. nitko mu ne bi mogao ništa. Da, tu i tamo bi neka novina nešto o tome napisala, ali ostalo bi na tome. Ostalo bi nad zgražanjem dijela javnosti i to je to, al on bi svoju dužnost mirno mogao nastaviti i dalje i on bi bio taj koji bi u Hrvatsku uvodio digitalizaciju. Poštovane kolegice i kolege, ministar je uvodno dosta govorio o preventivnom karakteru, preventivnim mehanizmima itd., ali niti tog preventivnog karaktera niti tih preventivnih mehanizama ima u ovom zakonu, niti onoga što u zakonu jest možemo reći da su stvari koje će biti alati za borbu protiv korupcije. Hvalite se da ste povećali opseg primjene zakona i povećali broj dužnosnika, da, super, ali mi ove koji su sada navedeni u zakonu ne možemo učinkovito kontrolirati. I što će se dogoditi? Samo ćemo proširiti broj onih za koje će povjerenstvo popisivati njihove imovinske kartice, objavljivati ih na internetu i onda ako se nađe pokoji istraživački novinar u Hrvatskoj koji je spreman zasukati rukave u tome će nešto pronaći, intervenirati i reagirati. Ali ono tijelo, nezavisno tijelo koje bi se time trebalo baviti u većini slučajeva neće moći napraviti ništa i ti ljudi će vidjeti problem, ti ljudi će znati da problem postoji, ali neće smjeti po tom pitanju ništa napraviti. I to je ovaj zakon i to je najgore u ovom zakonu. I zato vas poštovane kolegice i kolege pozivam da podržimo amandman koji je predložio kolega Arsen Bauk i da uskladimo naziv zakona sa sadržajem zakona i da ovaj zakon nazovemo povjerenstvom, pardon zakonom o sprječavanju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. A ako ne želimo biti šaljivi onda vam mi iz Kluba zastupnika SDP-a nudimo i druge amandmane, nudimo vam amandman kojem ćemo povjerenstvu dati ovlasti i kojim ćemo povjerenstvu omogućiti da radi ono zbog čega je osnovano i da još jednom kao što je to učinilo 2016. kad je u slučaju Tomislava Karamarka utvrdilo da imamo visokog državnog dužnosnika koji krši zakon, koji krši načela, koji krši ono za što je dobio povjerenje građana da radi reagira i tada. Poštovane kolegice i kolege, ponudili smo vam dva izbora, na vama je da odlučite koji ćete od njih prihvatiti. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo na drugu raspravu, u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF govorit će poštovani kolega Lenart. Izvolite.

Zahvaljujem poštovani predsjedniče. Kolegice i kolege. 30 godina samostalne RH mi još uvijek nemamo kvalitetan Zakon o sprječavanju sukoba interesa. Tužno, evo tužno i loše za RH i ogroman gubitak koji je RH zbog toga pretrpjela. Nažalost niti ovaj prijedlog zakona neće ništa bitno promijeniti, s obzirom da se da se nizaju afere, da se nizaju sukobi interesa na svim razinama s ovim se, po meni pokušava malo popeglati to i reći, evo, javnosti, mijenjamo Zakon o sukobu interesa, sad ćemo mi to spriječiti, no međutim, po ovome što je u Zakonu napisano, spriječiti se neće ništa. Osim proširenja kruga obveznika ovog Zakona, ja ne vidim ništa što je tu pozitivno i što će bilo što promijeniti. Zanimljivo je, recimo, da u čl. 6 piše obveznici u obnašanju javne dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano. Evo, svih ovih godina svjedočimo da upravo tako ne postupaju i da ovo bez veze ovdje nažalost piše. Druga stvar, čl. 30, Povjerenstvo je stalno neovisno i samostalno državno tijelo. Ono je sve samo ne neovisno i samostalno, to smo vidjeli kroz proteklih nekoliko godina da ipak postoje bumbari koji lete kroz mrežu zakonsku, a postoje i sitne mušice koje se hvataju tu mrežicu koju je zakon kao prepreka sebi postavio. Ovdje .../Govornik se ne razumije./... predstavnička tijela jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave, da moraju napraviti kodeks ponašanja svih članova predstavničkih tijela. Nažalost sukob interes, mito, korupcija i otimačina je na svim razinama. Ja uvijek volim krenuti od svoje sredine.

Kod mene u Kutini cvate trgovina utjecajem. Vidjeli ste aferu komunalnog poduzeća Eko-Moslavine čija je direktorica je smijenjena neki neki dan, iako ja ni nju baš ne aboliram, 4 godine je šutila dok je bilo ok, ali nije dopustivo da se to dešava na ovaj način. I što se je dogodilo? Gradonačelnik je izašao iz HDZ-a i dalje je tu, jedino što formalno nije član HDZ-a, on je član i dalje jer se i dalje druži sa svojim suradnicima i kolegama kao što se je družio. Predsjednik gradskog vijeća iz HSLS-a nije predsjednik gradskog vijeća, ali je ostao u svim upravnim vijećima i nadzornim odborima, vijećnik koji je svoju ruku prodaju za zaposlenje svoga sina je i danas potpredsjednik gradskog vijeća, nadzornog odbora i upravnog vijeća. Jedino je direktorica dobila otkaz. Kako ovaj Zakon to može spriječiti? Nikako. Nikako zato što nam drugi zakoni ne funkcioniraju. Afere u kojima dužnosnici i obveznici ovog Zakona ne poštuju niti ovaj Zakon niti ostale zakone RH bezbrojni su u proteklih 30 godina. Bezbrojni. U prošlom sazivu ovoga Sabora imali smo kolegu zastupnika koji je ovdje sjedio, primao plaću od RH, a RH bio dužan 600 tisuća i nijedna kuna od njegove plaće se nije oduzela da se pokrije dug koji je on RH bio dužan, već što se dogodilo? Hrvatski najbolje rješenje, zastara. Zastara. Zato što je kolega sve prepisao na suprugu, djecu i na sve koje je to i mogao. Znači ovaj Zakon i promjena ovog Zakona koji mi danas raspravljamo, normalno i javnost, sluša naše rasprave pa javnost jasno zna i tako priča i komentira, džabe raspravljate kada se ništa promijeniti neće. Tko je jamio, jamit će i dalje, tko je jamio, danas to upisuje u imovinsku karticu i nije u sukobu interesa. Kako ćemo to promijeniti? HSS je u proteklom sazivu HS-a stavio u proceduru zakon o oporezivanju nelegalno stečene imovine. Dobro ste čuli, oporezivanju. Znači ne o oduzimanju, jer ako se oduzima, onda se mora suditi i dokazivati, o oporezivanju. Naravno, nije prošao u HS-u. Taj zakon Taj zakon daje ovlasti Poreznoj upravi da ona procijeni nesrazmjer između prihoda i imovine i da oporezuje s određenim postotkom jednostavno rješenjem. Nema sudovanja, vrlo brzo se stvari rješavaju. Kada bi postojao takav zakon u RH, tada i ova tada i ova gospoda koja neće ni gledati ovaj Zakon o sprječavanju sukoba interesa, tada bi ta gospoda znala da ako postoji nesrazmjer na njihovim imovinskim karticama, ako je oni i sada normalno ispune i sve je legalno, bez obzira da li je srazmjer ili nesrazmjer, tada ta gospoda bi razmišljala i ne bi olako ulazila u sukob interesa, ne bi olako stvarala razliku između prihoda i imovine koju danas imaju. Mi takav zakon nemamo, nećemo ga niti imati jer da je tada taj zakon bio prihvaćen, to bi bilo gore nego zemljotres koji je pogodio RH u prošloj, tj. u ovoj godini. Pitanje svih pitanja je kada ćemo takav zakon donijeti. Kada ćemo takav zakon donijeti? Što ćemo mi s ovim zakonom, ovom gradonačelnikom kojega sam ja spomenuo? Ima ih bezbroj, ima ih bezbroj, neovisno koje su političke boje. Da li je dovoljna za njega kazna da više nije član vladajuće stranke? Pa nije. On će jednog dana ponovno biti ili se kao takav osjećati, to je sada modus operandi takav. Ali, kada bi taj gradonačelnik, znao da će odgovarati materijalno, e tada bi on razmišljao da li će ulaziti u taj sukob interesa ili neće. Ovako se on samo smije i odmahuje rukom i baš ga briga koga je smijenio, kome što dao i kako je ostvario većinu. Pa svima je vrlo jasno koji su u političkom životu duži niz godina, nakon izbora kada netko osvoji mjesto gradonačelnika ili župana, ili dobije mogućnost sastavljanja Vlade RH, iako nema većinu, da će on tu većinu steći upravo na način trgovine utjecajem interesa i sukobom interesa. Pa to ste svi vidjeli bezbroj puta, to gledamo stalno i svi zatvaramo oči jer se svi time služe. Ne možemo nikoga abolirati ili ukazati prstom samo na jednu političku opciju. Sve političke opcije se time služe. Zakon o oporezivanju nelegalno stečene imovine, ili o Porijeklu imovine, zovite ga kako god hoćete, neka ima bilo kakvo ime, ali to je jedini model da se spriječi ovaj način rada u svim razinama vlasti u Republici Hrvatskoj. Tada se neće trgovati s vijećnicima, tada se neće trgovati sa utjecajem, sa radnim mjestima, sa zapošljavanjima… Pa vi ako niste član vladajuće stranke i HSLS-a koji je s njima u koaliciji, vi ne možete se zaposliti u Kutini. Ne možete zanać posao u Kutini, zato što su u javnoj upravi pa čak i u nekim privatnim tvrtkama isključivo mjesta za njih. Zbog čega? Opet utjecaj, opet trgovanje utjecajem. Zato što u privatnoj tvrtci ne možete dobiti posao u gradu, ako ne zaposlite nekoga sa spiska kojega su vam donesli oni koji drže vlast. Nadam se da ćemo jednom snać snage i moći i mudrosti da donesemo zakon koji će stvarno kažnjavati one koji se krše ovakvih zakona. Hvala. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Idemo sad na treću raspravu u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorit će poštovani kolega Škoro. Izvolite.

Hvala lijepa poštovani gospodine predsjedniče, poštovani gospodine ministre, državni tajniče, poštovani gospodine Bukarica. Dakle. Naša država ima MUP, ima policiju, SOA-u, VSOA-u, USKOK, PN-USKOK, DORH, sudstvo, pravosudnu policiju, Ministarstvo financija, Poreznu upravu, Državni ured za reviziju, vojsku, ako hoćete u konačnici uskoro sa novom flotom zrakoplova koji su trebali vrijediti milijardu kuna, ali su u međuvremenu naglo poskupili za par stotina milijuna, kažu neki da će vrijediti i nekoliko milijardi, i tako dalje, dopunite me ako sam nešto propustio, i mi danas ovom raspravom u stvari tvrdimo, da sve to ništa u stvari ne funkcionira, nego mi trebamo povjerenstvo koje će napraviti sve ono što svi djelatnici svih tih ustrojstvenih jedinica ne mogu. Dakle, njih na desetke tisuća sa značkama, s oružjem, s odorama, vozilima, opremom, tehnikom, financijskim sredstvima, znanjem, uskoro i flotom zrakoplova, ne mogu napraviti nešto, ali će to nešto obaviti predsjednik i četri člana povjerenstva. Kažu da je Winston Churchill jednom zgodom rekao, ako neki problem ne želiš riješiti, osnuj komisiju. Ili ako ne želiš da se nešto riješi, prevedeno na naše, osnuj povjerenstvo. Dakle, sukob interesa je, kažu to pametniji puno od mene, stanje u kojem privatni interes nositelja javnih funkcija, dakle njihov materijalni interes koji proizlazi iz vlasničkih prava ili iz drugih aktivnosti, kao i zarada koja iz tog proizlazi, može biti u sukobu s općim interesom. A osoba na javnoj funkciji, po svojoj dužnosti, obavezna je štiti i promicati opći interes, a ne svoj. Pretpostavka pravednog i zakonitog ustroja državne vlasti je nepristrano obavljanje javnih poslova. U tom cilju se primjenjuje različite funkcionalne organizacijske mjere, koje trebaju osigurati pošteno obnašanje vlasti. To se podjednako odnosi na mjere koje trebaju osigurati nezavisan status nositelja državnih funkcija, dakle njihove plaće, beneficije, bonitet, ali i na mjere sprječavanja situacija suprotstavljenih interesa, dakle to je taj sukob interesa. Kada bi kvalitetno funkcionirala samo Porezna uprava, nama ne treba nikakvo drugo tijelo ili povjerenstvo da bilo kome, a ne samo dužnosniku, provjerimo ono što je ključno, omjer prihoda i imovine. Samo to. Ako imaš više nego što si zaradio ili uprihodio, objektivno imaš problem. Kažu da je Al Capone ubio puno ljudi, al' na kraju je završio u zatvoru zbog utaje poreza. To je povijesna činjenica. Kako je opće moguće da netko primjerice bude dužan državi bilo što? A kamo li milijune ili stotine milijuna poreza, doprinosa ili bilo čega. Kako je moguće da netko ne plaća državi ili nekoj upravi gradskoj, općinskoj, najmove i koncesije? Kako je moguće da svi vidimo kako se od ministarske plaće, ili plaće u nekom državnom poduzeću, ne mogu imati silne nekretnine, jahte i svaki božji dan jesti u skupim restoranima. Svi mi to vidimo, samo ne vide oni koji su plaćeni da to vide. Je li vam se ikad dogodilo da niste platili ratu kredita? Banka već sljedeći mjesec zove telefonski, i šalje vam opomenu. Jeste li možda previdjeli platiti račun za usluge mobilnog telefoniranja? Doći će vam ili čak i neće doći opomena, ali će ovršni postupak biti gotov u roku par mjeseci i skinut će vam s mjeseci pet puta veći iznos. Kako je moguće da to može mobilni operater, ili banka, a ne može država sa svim svojim tijelima, agencijama, upravama, značkama, psima tragačima, koji mogu naći eksploziv, i zrakoplovima? I kako ćemo mi to riješiti? Zakonom ovim, zakonom svih zakona, o sprječavanju sukoba interesa. Poštovani ministre, poštovani državni tajniče mi nećemo ništa riješiti, mi ćemo samo dodatno zakomplicirati. U članku 2. pa ću ga pročitati u stavku 1. kažete: „U obnašanju javne dužnosti obveznici ne smiju svoj privatni interes stavljati ispred javnog interesa. U stavku 2. kažete: „Sukob interesa postoji kada su privatni interesi obveznika u suprotnosti sa javnim interesom, a posebice kada privatni interes obveznika može utjecati na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti potencijalni sukob interesa i privatni interes obveznika koji koji je utjecao ili se osnovano može smatrati da je utjecao na njegovu nepristranost u obavljanju javne dužnosti, stvari sukob interesa. Potencijalni sukob interesa je postojanje teoretske mogućnosti uspostave stanja u kojem bi moglo doći do sukoba javnog i privatnog interesa. Taj se sukob interesa izbjegava vođenjem određenih registara i zabranama i to je ta preventivna djelatnost, odnosno djelovanje koje vi stalno spominjete. Stvarni sukob interesa kako god ga definira ovaj zakon bi bio onda kad netko počini djelo kojim je u obavljanju javne funkcije protupravno prisvojio imovinu, ali to onda više nije sukob interesa i to više ne može biti u nadležnosti tog povjerenstva, može ga samo netko evidentirati jer su svi drugi propustili i prošlo je ispod radara, pa će ga se onda goniti po službenoj dužnosti, pa će ga povjerenstvo prijaviti. Dakle, ja nemam čak ni dovoljno vremena za komentiranje svega toga, ali evo članak 19. koji sam vam već rekao, znači onih 5%, tih tih 5% je suspektno samo po sebi ili 5% na milijardu i 5% na 10 kuna ili nije to isto, jer na kraju dovodimo sebe u situaciju da pravimo zakon po kojem će netko samog sebe prijaviti, aha ja sam imao više od pet posto pa sam to prenio na nekoga, pa pa taj netko ako bude radio nešto s državom ja ću to prijaviti povjerenstvu. To je moja obveza. I onda će povjerenstvo što? Gledat u mene i neće mi moći ništa. Dakle, ovaj zakon ima problema sa ustavno-pravnom osobnosti u dijelu u kojem se jamči zaštita privatnih podataka. To svi vidimo i svi znamo da ponekad zna biti poput švedskih, kao švedski stol za kriminalce. Zakon ne bi smio sukob interesa dijeliti na potencijalni i stvarni. Tema zakona mora biti samo potencijalni sukob interesa. I isto tako moram reći da mi se čini da povjerenstvo nije i ne može biti objektivno, jer ga biraju vladajući u Hrvatskom saboru i nezaobilazan je dojam da ima želju biti kvazi sudište, a za to nije niti kompetentno, niti organizacijski adekvatno ekipirano i nije pripremljeno. Valja isto tako reći da zakonom propisani postupak ne osigurava minimum zaštite sudionika u postupku. Ovaj zakon je koncepcijski pogrešan jer u svojoj osnovi miješa sadržaj instituta o sukobu interesa s nezakonitim radnjama deliktnog karaktera čije počinitelje gone tijela sudbene vlasti po službenoj dužnosti. Dakle, stvarno se brkaju babe i žabe. Meni ovo izgleda kao zakon koji će umjesto kazne zatvora i oduzimanja nezakonito stečene imovine kao i do sad omogućiti povlaštenim pojedincima da budu abolirani od kaznenog djela i to opomenom ili plaćanjem paušalne kazne od 3000 kuna. Poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege mi imamo zakone, imamo mehanizme, imamo institucije koje mogu vrlo brzo riješiti sve probleme koje nemušto pokušava riješiti ovaj zakon samo trebamo konačno pustiti te ljude za koje i vi i ja znamo da postoje, da rade svoj posao a ne da ih ograničavamo silinom snage 76, ispričavam se 77 ruku, da ih na neki način ograničavamo i kastriramo u njihovom djelovanju jer gomila prijava i svih onih drugih stvari koji ukazuju na štetne radnje šeću iz jedne ladice u drugu. Uostalom pada mi još nešto na pamet jer mi je ostalo minutu i pol, pa da ne propadne, bilo bi šteta. Govorili ste o tome da svatko može prijaviti povjerenstvu uočenu nekakvu anomaliju, pa onda koga su prijavili taj ima pravo i obvezu da u roku od osam dana reagira. Što ako se dogodi da se netko zaigra, ima vremena, netko od saborskih zastupnika koji ne diskutira puno i ne radi puno, pa pređe svako malo? Onda svatko od nas svakih osam dana mora se očitovati na to. Jeste li predvidjeli možda mogućnost da se ne može ni prijavljivati u nedogled i eto apeliram na to pustite Poreznu upravu da radi svoj posao neće vam trebati Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa vjerujte mi.

Tema korupcije omiljena je oporbena tema. Razlog za to je očit. Ima dovoljno mesa da se time razotkriva loša politika vladajuće većine, međutim evo moram ovdje javno priznati da tema korupcije na žalost nije i moja omiljena tema, a nije moja omiljena tema zato što kada govorimo o korupciji imam osjećaj kao da lajemo na mjesec. Toliko je dobrih primjera, toliko je nepobitnih činjenica, toliko je kristalno jasno. Čak smo imali presudu koja je to potvrdila kakvo je stanje stvari sa HDZ-om i korupcijom. I možda baš zato što je toliko jasno i toliko puta ponovljeno mi ovom temom ne uspijevamo učiniti ono što je ključno, a to je donijeti promjenu i uopće uzdrmati situaciju u društvu. Tema korupcije iz nekog razloga koji svi skupa moramo razotkriti nije više tema koja temeljno dotiče naše društvo. I to je ono što mene najviše zabrinjava. Više od toga da ja ovdje navodim sve očite primjere premreženosti korupcije i HDZ-a zabrinjava me činjenica da više nikoga za to supstacionalno nije briga. Što će se promijeniti? Svi ćemo ovdje redom analizirati sve nedavne primjere, pa ćemo reći Žalac, pa ćemo reći sad Tolušić pa ćemo postaviti pitanje tko je idući? Većina ljudi neće čak ni kliknuti na taj članak jer je to već dovoljno puta čula. Negdje smo zastranili. Stoga ću odmah uvodno reći, ako me netko pita, da iskoristim raspravu o ovom zakonu kao polugu za analizu ključnog problema našeg društva, u pogledu sukoba interesa. Onda ću reći da taj problem nije Povjerenstvo o odlučivanju o sukobu interesa ili Zakon o sprječavanju sukoba interesa koji je napravljen na loš i neprihvatljiv način. Povjerenstvo koje sada više neće moći koristiti ni ono malo alata što je imalo da bi neke stvari u društvu promijenilo. Naš problem nije pronaći sukob interesa i onda ga javno kazniti. Naš problem je što je taj sukob interesa u Hrvatskoj javan i općeprihvaćen. Dakle, sukob interesa u Hrvatskoj je nešto normalno. Ne treba ga tražiti povećalom, ne treba ga razotkrivati putem povjerenstava. On je nama na žalost u većini slučajeva samorazumljiv. Evo da spomenem nekoliko očitih. Nama je normalno da premijer koristi svoj utjecaj da telefonira bolnicama i da tamo urigira tko će ući ili neće uči u bolnicu koju ne mogu ni članovi najbliže rodbine, da bi po njoj se prešetavali kao po izložbenim salonima oporbenim političari da im on pokaže što to doista COVID jest. Nama je normalno da se premijer hvali time i da se hvali time da kada se odlučuje o ključnim sucima u zemlji, u poziciji recimo vrhovnog suca, da se on prethodno čuje s nekim kandidatima i razgovara o tome hoće li im da ti ili neće dati potporu. Kako mi znamo za te slučajeve? Pa glavna osoba u državi nam se njima pohvalila javno. Eto. Tu smo danas. I zato sav ovaj naš govor o korupciji ima malo smisla. Ona je u Hrvatskoj samorazumljiva pa čak i nešto s čime se ključne osobe hvale. Potpuno nesvjesne da su dio cijelog tog procesa jer je to ponašanje koje se toliko ukorijenilo da se više ne problematizira. Zakoni, a tu nam je bio ministar pravosuđa, dolaze u Hrvatskoj nakon što su se odluke već počele provoditi. Prošli tjedan razgovarali smo o ključnom Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, do kraja ponizili, kompromitirali Hrvatski sabor jer će vladajuća većina izglasati zakon koji je prethodno već počeo važiti kroz odluku koja se morala provoditi. A ozakonili smo ga nekad kasnije. Vjerojatno ne bismo ni tada, da se nismo našli u situaciji da nemamo propisane sankcije pa ne možemo penalizirati nekoga tko nije slušao ono što je ionako bilo nelegalno. U tom kontekstu mi sada razgovaramo o sukobu interesa. Kada govorimo o Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, da, u Hrvatskoj priča ide - bilo jednom jedno povjerenstvo. Jedno povjerenstvo koje je imalo s obzirom na javnu moć i utjecaj, možemo reći znatne ovlasti. One bi možda bile izlišne u uređenoj demokraciji, u zemljama o kojima volimo ovdje razgovarati, skandinavskim zemljama poput Norveške i Švedske, gdje bi neke druge institucije određivale taj posao. U Hrvatskoj većina ključnih institucija je zakazala stoga je sve spalo na to povjerenstvo pa je to ostalo kao mala oaza unutar ovog našeg kaosa, kroz jedan mali zakon, kroz jedan članak oni su mogli djelovati i doista dovesti do nekih promjena u društvu. Taj je slučaj sada nemoguć. Ono jedino što su u rukama imali, što su i mnogi ovdje prije mene ponovili, njima je iz ruku oduzeto, što je razlog zbog kojeg mi ovo nećemo podržati i što do kraja obesmišljava povjerenstvo u njegovoj ključnoj funkciji, a ostavlja mu mogućnost da djeluje kao administrativno tijelo rukovodeći izmjenama u našim imovinskim karticama. Premda svi dobro znamo da se ono ključno u njima niti ne nalazi. Što se tiče konkretnih primjedbi, zakon je u pogledu takozvanog načela djelovanja kontradiktoran. Mi prema ovom nacrtu zakona imamo situaciju da s jedne strane povjerenstvo, koje bi trebalo biti neovisno tijelo s vrlo uskom i specijaliziranom zadaćom, ne dobiva mogućnost da svojim odlukama temeljem čl. 5., a po novom čl. 6., uspostavlja, izgrađuje i unaprjeđuje etičke standarde u obnavljanju javnih dužnosti. A onda s druge strane ovim prijedlogom zakona se tvrdi da će tu ulogu putem donošenja i provedbe etičkih kodeksa odraditi mnoštvo lokalnih kolektivnih tijela u kojima vlada načelo većine. Nema nikakve dvojbe da će to dovesti do hiperinflacije različitih etičkih kodekasa koji će se koristiti umjesto zakona kao etička sudišta. A možda će time biti upotrjebljeni više kao političko oruđe onih koji imaju većinu, nego kao nešto što bi trebalo u moralnom smislu unaprijediti stanje društva. Ovakav zakon će izazvati i pravni i etički kaos. Mnoštvo etičkih kodekasa znači da će maltene svaka općina, grad ili županija postavljati svoje vlastite standarde etičnosti u politici. Jedva čekamo kako će to izgledati u Hrvatskoj. Kako će primjerice, jedan župan, kasnije po vlastitom priznanju primatelj mita, razmišljati o etičkom kodeksu unutar svoje županije. Dok još nije otkriven. Hoće li biti naglasak na tome? koji je kasnije presuđeni nasilnik, u datom trenutku razmišljati da je baš ključno ukazati na nedopustivost obiteljskog nasilja i to povezati s obnašanjem bilo koje javne funkcije. Jedva čekam da vidim kakve će oni etičke kodekse razraditi. I po kojim kriterijima s obzirom da akcijski plan koji bi ih trebao definirati još nije donesen, a unatoč tome ovaj zakon predviđa da se mora unutar šest mjeseci, po nikakvim pravilnicima, nikakvim smjernicama, donijeti etički kodeksi. Dakle, prostor za potpuni kaos je otvoren. Želim upozoriti da znanost podsjeća da u zemljama srednje i istočne Europe etički kodeksi pokazuju strukturu sličnu zakonima te sadržavaju definicije načela, praktičnu primjenu načela, sankcije i poveznicu s postojećim zakonima. Razlog za to kako se navodi možemo tražiti u okolnostima da je riječ o zemljama s nedovoljno izgrađenom demokratskom kulturom i krhkim političkim institucijama koje u pravilu pokazuju viši stupanj korupcije, neetičnih ponašanja u odnosu na razvijene zemlje. Dakle, što se u takvim zemljama događa? Zakone kao što sam ranije rekla vidimo da donosimo post festum, vrlo često ih ne provodimo u praksi, a onda etičke kodekse koji su ona rafinirana nadogradnja na zakonski uređenu državu koristimo umjesto zakona po principu divljeg zapada da njima presuđujemo političke protivnike i to je ono što će ove zakonske izmjene donijeti. One će zapravo uniziti zakone koji su ionako u Hrvatskoj dovoljno nisko zato ih i mijenjamo svakih godinu dana jer se njima ozbiljno u Saboru ne bavimo, a istodobno omogućiti da etika zauzme mjesto zakona i to etika po načelima onih koji su sve samo ne etični što su i dokazali presudama koje smo dobili kasnije. Idemo na 5. raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Katičić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, državni tajniče, kolegice i kolege. Evo slušajući rasprave kako u prvom čitanju, tako i u ovom drugom čitanju sve se na neki način svede na jednu jedinu točku, a to je pitanje funkcionalnosti sadašnjeg Povjerenstva sa nekakvim nakanama da će se ono obezvrijediti odnosno eutanazirati što jednostavno ne odgovara istini. Isto tako pažljivo sam pročitao i sve one primjedbe koje su bile u prvom čitanju iz izvješće koje prileži ovom Konačnom prijedlogu zakona. Moram kazati da se u potpunosti slažem s ovim dijelom koji se očitovao i sadašnje ministarstvo jer su neki prijedlozi koji su išli in konkreto bile apsolutno u nesuglasju sa preostalim zakonskim propisima koji reguliraju ovu i sličnu materiju. Tako su se čule raznorazne ideje od upisa za darovanje, pa prijenos darovanja itd. Međutim, to ograničava nekakve ustavne stvari, pa se spominje i ispitivanje porijekla imovine. Meni se čini da su ta vremena prošla. Imamo svoju Poreznu upravu, postoji Opći porezni zakon, jasno postupanje. Stoga što želim kazati? Treba gledati i ovaj Zakon u aspektu cjelokupne reforme koja se dešava. Evo i moje pitanje koje je bilo odnosno replika na uvodno izlaganje išlo je u tom smjeru da se ukaže ukaže da je ovo također jedan od instrumenata načina za borbu pa između ostalog protiv antikorupcijskih mjera, ali o tome ću malo više u završnom odnosno očitovanju. Kao što je uvodno kazano predstavnik znači predlagatelja naveo je da su u ovom prijedlogu brojna unapređenja odnosno od proširenja adresata samog Zakona, uvođenja i dodatnih obveza obveznika, o deklariranju samog sukoba interesa, zabrana sudjelovanja i odlučivanja, unapređenje u kontekstu samih imovinskih kartica i obavljanje drugih poslova koji se vežu uz javnu važnost odnosno uz javno djelovanje. Također ograničavaju se prava javnih dužnosti, jačanje statusnih prava samog Povjerenstva. Također isto se već i malo na neki način izbjegava činjenica tog izuzeća koje je spomenuto. Konkretno vratit ću se malo na ove odredbe članka sadašnjeg Zakona 5. odnosno postojećeg 6., mislim da nije dovoljno dostatno ponovljeno stoga treba ponovo ponoviti u apsolutnom tekstu je apsolutna istovjetna formulacija osim jedne riječi koja se mijenja iz obveznik u dužnosnika. Isto tako spominje se dio koji se tiče GRECO-a, koliko sam pratio sva medijski i javna dostupna ideja, a razumijem da se radi o dokumentu koji vjerojatno ima određenu oznaku tajnosti činjenica da se radi o dokumentu da se jedina primjedba je išla u smjeru da se radi o načinu odnosno terminu, vremenskom terminu donošenja samog zakona. Ali mislim da će se to i ovim zakonom sada odmaknuti. Što konkretno kazati zašto želim istaknuti opet izuzeće? Izazvalo je dosta veliki prijepor u javnosti jer su se mnogi pozivali na, jer se pozivajući na tu odluku ispostavilo da ta materija nije definirana stoga mislim da je … /ne razumije se/ … iskorak da se Povjerenstvo prilikom istaknutog prigovora izuzeća koji postoji u svakom zakonskom propisu kao takav odluka upućuje na Visoki upravni sud u kojem vijeću će biti 3 suca i to na nejavnoj sjednici odlučivati o tom prigovoru ukoliko do istog dođe. Također u tekst je unesena i pravna zaštita protiv odluke o postojanju sukob interesa na način da protiv iste nije dopuštena žalba, ali je moguće pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske koju odluku o žalbi donosi u roku od 90 dana od zaprimanja iste. To nam j e jedan element, instrument koji samo može potaknuti i potkrijepiti činjenicu da se na ovaj način stvarno ukalupljujemo rad Povjerenstva u zakonodavni okvir Republike Hrvatske kao takav. Moram nešto kazati u pogledu konteksta sankcioniranja koji je do sada bio različitih tumačenja i različitih djelovanja. Sada je jasno i nedvojbeno, a što je bila također već spomenuta preporuka GRECO-a jasno i nedvojbeno uvodi rješenje koje se kazne mogu određivati i njihovi iznosi. One su znatno činjenica je da su predloženim tekstom one znatno povećane, pa čak do nekakvih i stopostotnih iznosa što mislim da ima i određenu preventivnu aktivnost preventivnu aktivnost prema svim eventualnim potencijalnim sukobima interesa koji se mogu dogoditi. Zaključno već sam spomenuo ovaj zakon također treba gledati i kroz prizmu ostalih zakonodavnih i podzakonskih akata kao i samih odluka Vlade, a koje se tiču svih antikorupcijskih mjera. Manje je na neki način eksponirano u javnosti da se u mandatima ove Vlade znatno, da su donesene brojne odluke i zakonski akti koji imaju za cilj smanjenje mogućnosti koruptivnih aktivnosti. Tu prvenstveno opet ponavljam mislim na doneseni u ovom Saboru Strategiju borbe protiv korupcije do 2030. Onda brojni akti koji se odnose na upravljanje javnim poduzećima. Neki od kolega su taj dio ovdje spomenuli, tako da mislim da je bitno jako naglasiti da su doneseni znači i kodeks korporativnog upravljanja i funkcija usklađenosti među prvima u Europi smo unijeli za sve poduzeće u kojem ima Republika Hrvatska i zasiguran sam da je to imalo odjeka pri europskim Isto za kraj također je bitno naglasiti da ćemo pristupiti i implementaciji OECD-ovih smjernica u naš sustav. Sve su to naravno dokumenti koji su javno dostupni i mogu se bez problema vidjeti na svim stranicama Vlade. Isto tako već sam spomenuo ponovo je bitno istaknuti da će klub Hrvatske demokratske zajednice podržati predmetni Konačni prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa u predloženom tekstu. Mislim da su sve novine koje su ubačene u njega u znatno će dovesti da se odradi ona nulta stopa tolerancije na mogućnost same koruptivne aktivnosti, a da će se sam rad povjerenstva ukomponirati i implementirati u zakonodavni okvir RH kao jedan od također elemenata na suzbijanju tih aktivnosti. Hvala vam lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeći klub zastupnika bit će onaj Socijaldemokrata, govorit će poštovani zastupnik Davor Bernardić. Izvolite.

Poštovani potpredsjedniče Sabora, pa prije svega kada je ovaj zakon u pitanju onda treba reći da od prvog do drugog čitanja mi nismo dobili odgovor na niti jedno postavljeno pitanje, niti je ovaj zakon u bilo kojem dijelu različit. Dakle, nije napravljen apsolutno nikakav pomak. To samo pokazuje da je ovaj zakon isključivo kozmetičke prirode, a može se nazvati i klasičnim spinom jer u osnovi on neće utjecati na sprječavanje sukoba interesa već će zapravo upravo suprotno Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa otežati rad i taj rad u u potpunosti napraviti nemogućim i impotentnim. U uređenim europskim i svjetskim državama, dakle Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa je na neki način antikorupcijsko tijelo i to važno antikorupcijsko tijelo, jer poznato je da sukob interesa i korupcija idu ruku pod ruku. Na ovaj način slabljenjem uloge ovog povjerenstva šalje se poruka da u Hrvatskoj borba protiv sukoba interesa, a samim time i protiv korupcije nije prioritet rada ove Vlade, jer kako drugačije objasniti ovaj zakon koji nije dobio potvrdu ni podršku niti europskog GRECO-a niti svjetskog OECD-a. Dakle, ovaj zakon je isključivo mazanje očiju hrvatskoj javnosti pred očima EU. No to nije No to nije ništa čudno ako se uzme u obzir činjenica da je u proračunu za sljedeću 2022. godinu o tome već bilo dosta govora ovdje za borbu protiv korupcije osigurano tek bijednih 16000 kuna. Da li je to ta Vlada koja se voli pohvaliti borbom protiv korupcije? Da na žalost to je ista ova Vlada iz koje je moralo otići 14 ministara zbog sumnje na korupciju. To je ista ona Vlada koja dobiva pljuske europskog tužiteljstva kada mora uhititi osumnjičene svoje bivše suradnike, bliske suradnike jer to nisu mogle učiniti hrvatske institucije. Na žalost to je ista Vlada koja predlaže ovaj zakon koja je pokušavala zataškati brojne korupcijske afere u Hrvatskoj i relativizirati korupciju zbog koje na žalost ljudi gube povjerenje u institucije naše zemlje i napuštaju našu zemlju. Dakle, kod ove Vlade ne postoji apsolutno nikakva moralna odgovornost, a s obzirom na sve više korupcijskih afera, s obzirom na nedavna uhićenja po nalogu europskog tužiteljstva, s obzirom na to da se steže obruč oko pojedinih političara u Hrvatskoj i s obzirom na pokušaj zataškavanja istraga prvenstveno u DORH-u čovjek bi rekao da će konačno se početi jačati institucija nadzora, da će se promijeniti smjer i da će se dogoditi zaokret u borbi protiv korupcije, odnosno u borbi protiv svih negativnih pojava u našem društvu. No u Hrvatskoj se događa upravo suprotno. Dakle, nema nikakve osobne odgovornosti, a posebno nema ni srama kada su vladajući političari u pitanju. Zašto to kažem? Zato jer su na žalost primjeri osobne odgovornosti političara u Hrvatskoj tek izuzetak, rijedak izuzetak koji potvrđuje pravilo. Vlast u našoj zemlji bi trebala biti takva da svakom našem građaninu pokušava omogućiti da on jednostavno sutra živi bolje nego danas i to ne smije nikada biti sredstvo za bogaćenje pojedinaca na funkciji kao što danas na žalost u mnogim primjerima vidimo da je. I zato bi prioriteti našeg djelovanja kao Hrvatskog sabora koji želi vratiti povjerenje i u ovu instituciju, a i u interesu institucija u našoj zemlji trebalo biti jačanje i zaštita upravo nezavisnih institucija, jasnije definiranje uloga i ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kao i jačanje te same institucije, a ne slabljenje što se današnjim zakonom pokušava postići. Također prioritet bi trebao biti i osiguravanje stručnosti, a ne podobnosti kod zapošljavanja u javnim poduzećima i drugim institucijama. Dakle, naš zadatak bi trebao biti i kao političara da budemo istinski borci protiv korupcije koja izjeda naše društvo. Ovaj zakon ne samo da potvrđuje da ova Vlada to nije, već ovaj zakon potvrđuje da Vlada namjerno radi izmjene koji unazađuju djelovanje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i čine ga u potpunosti nemoćnim tijelom. Prva stvar, kada bi se u zakonu definiralo što je sukob interesa, osim na koga se adresira, tko je adresat i tko je podložan zakonu, i kada bi kazne bile rigoroznije onda bi se tek mogli očekivati ozbiljniji pomaci u borbi protiv sukoba interesa. Na ovaj način ako niste propisali kazne, a to Vlada nije napravila, za nepoštene političare, de facto niste ih onemogućili u namjeri da budu sutra u sukobu interesa a potencijalno i u korupciji prekosutra. Ovaj zakon također ignorira tu ključnu pretpostavku GRECO-a iz petog evaluacijskog kruga u kojem je jasna poruka da se radi o bitnom dijelu zakona čija bi povreda trebala imati i propisane sankcije. Dakle odvajanje etike, odnosno integriteta od sukoba interesa potpuno je nerazumijevanje materije. I to je nažalost u ovom zakonu akceptirano a svođenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa na administrativno tijelo, nažalost je veliki korak unazad. I to je ključna zamjerka ovog prijedloga koji danas dolazi pred nas. Nadalje, vođenje postupka zbog povrede načela obnašanja dužnosti i donošenje odluka temeljem provedenog procesa osnova je prevencije i okosnica rada preventivnih antikorupcijskih tijela te je bio značajan dio rada povjerenstva. Ono što je velika zamjerka, pogotovo koja dolazi iz svjetske organizacije OECD koja je prestižno tijelo kad je u pitanju, kad su u pitanju brojne stvari, dakle Hrvatska tamo nije ušla, a kako se čini još dugo ni neće, njihova velika zamjerka je da se sukladno tim standardima trebaju bolje definirati svi odnosi kao što su npr. privatne veze, kao što su npr. financijski interesi i slični odnosi koji mogu presudno utjecati na ponašanje i djelovanje određenog dužnosnika. Privatni interesi u ovom su zakonu ograničeni samo na direktne financijske ili novčane interese te je na taj način je to zona izuzetno preuskog shvaćanja. Dakle, izuzetno pruskog shvaćanja koji dodatno unazađuje ovaj prijedlog zakona. Sukladno smjernici OECD-a, dakle privatni interesi trebaju se definirati na način da obuhvaćaju i druge privatne aktivnosti kao i interese prisnih osoba kojih ovdje nema, i sve druge odnose za koje se s pravom može smatrati da će vjerojatno negativno utjecati na izvršavanje dužnosti, dužnost. Dakle na ovaj način su potpuno negirane smjernice OECD-a, kruga najrazvijenijih zemalja u kojima Hrvatska nažalost nije, a očito zbog toga što ignorira njihove preporuke, teško da će skoro i biti. Treća, možda i najvažnija stvar, koja onemogućuje normalan rad Povjerenstva je ta da Povjerenstvo nema mogućnost traženja dokumentacije od privatnih trgovačkih društava. To znači da mu je praktički u potpunosti blokiran rad. Ono nema drugog načina niti druge alate za provjeru određenih činjenica i same dokumentacije. Dakle, iz ovog svega što smo naveli, razvidno je da Vlada namjerava suziti krug obveza javnih dužnosnika i od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa de facto napraviti jedno nemoćno, impotentno tijelo bez zuba. Za kraj, čuo sam da je bilo određenih prozivki od ministra na moj račun, pa ja mu moram odgovoriti da ja u sukobu interesa nisam, o tome je svoju riječ rekao i nadležni sud ali čudi me da jedan ministar koji ipak dolazi sa jednog tako malog ali opet veleučilišta, ima nešto protiv stipendija u Hrvatskoj. Posebno je to čudno jer čovjek, ljudi koji dolaze iz određenog znanstvenog sustava ne bi trebali imati ništa protiv stipendiranja. Možda je to određena osobna usudit ću se reći, osobni stav koji reflektira to da možda nije dobro učio, da nije imao dobre ocjene i možda da on sam nije dobio nikakvu stipendiju no njemu je najveća stipendija koja ga je kandidirala na funkciju ministra ona od HDZ-a. Dakle bez HDZ-a on ne bi bio ni ministar i HDZ-u može zahvaliti kompletnu svoju profesionalnu karijeru a kad gledamo da je ovaj zakon napisan izuzetno nestručno, izuzetno površno i da okljaštruje praktički Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa onda je jasno da na ovaj način ministar vraća dug HDZ-u koji mu je u životu omogućio apsolutno sve. U ime Kluba zastupnika zeleno lijevog bloka vrijeme će podijeliti poštovane zastupnice Raukar Gamulin i Benčić. Najprije poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. Izvolite. Gospodine predsjedavajući dakle, bez obzira na upinjanje zakonodavca da prikaže da je ovaj prijedlog zakona u skladu sa preporukama GRECO-a, nisu nas uspjeli uvjeriti jer su preporuke GRECO-a vrlo jasne i vrlo konkretne. GRECO, dakle specijalizirano antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe jest preporučilo osnaživanje čl.6. u sadašnjem tekstu zakona, osnaživanje na način da se u slučaju kršenja tih načela mogu izreći sankcije. Ponovit ću za hrvatsku javnost da načela propisuju časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano djelovanje na javnim funkcijama, čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo kao i povjerenje građana. Za kršenje tih načela zakonodavac odbija propisati mogućnost izricanja sankcija. Dakle, ako je netko u obavljanju javne funkcije nečasan, nepošten, nesavjestan, neodgovoran osnažen je ovim prijedlogom zakona jer nema mogućnosti da se takva neprihvatljiva i kriminalna ponašanja sankcioniraju. I to u zemlji u kojoj je korupcija postala način djelovanja u politici i u upravi. trebamo li smo ponovno nabrajati neslavan niz samo ministarskih imena koji su u posljednjih nekoliko godina morali otići s funkcije upravo zbog korupcije i sad se naše pravosuđe bavi tim slučajevima, a kako se bavi to smo isto vidjeli u slučaju Žalac. Da nema ureda europske tužiteljice on bi ostao mrtav predmet u DORH-u. Kako se dakle bavi vidjeli smo i u slučaju naše državne odvjetnice koja je svjesno i namjerno lagala u ovom Hrvatskom saboru, ali joj je HDZ-ova većina ipak izglasala Izvještaj za 2020. To je naše pravosuđe, a sada ćemo još i Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa onemogućiti da proziva i sankcionira za nečasno, nepošteno, nesavjesno, neodgovorno djelovanje na javnim funkcijama i time se definitivno osnažuje sve kriminalne i koruptivne akcije jer ih Povjerenstvo za sukob interesa ponavljam ne može sankcionirati. Nulta tolerancija na korupciju značila bi primjenu svake preporuke GRECO-a ni zbog poslušnosti Europi ne, nego zbog istinske želje da se obračunamo s korupcijom. No ovaj Prijedlog zakona jasno pokazuje da je intencija koja će se provesti izglasavanjem ovoga Zakona ubijanje snage Povjerenstva i pretvaranje u birokratsko tijelo koje će skupljati tisuće imovinskih kartica, ali neće imati mogućnosti sankcioniranja evidentnih nečasnih i nepoštenih aktivnosti. Ovaj Prijedlog zakona jest potpuno minoriziranje i zapravo gašenje Povjerenstva koje je u okruženju institucija koje ne rade svoj posao ponekad bila gotovo jedina instanca razotkrivanja koruptivnih djela. I time se jasno pokazuje da je, kakva je to naime nulta tolerancija na korupciju. Pokazuje se da ni ova Vlada naime nema ni volje, ni namjere kao ni niti jedna vlada u zadnjih 30 godina doista se uhvatiti u koštac s tim zlom koji razara naše društvo. Jer ni jedna vlada nije donijela Zakon o dokazivanju porijekla imovine. Taj zakon je mogao sankcionirati i prevenirati mnoga korupcijska djela kojih u ovoj državi na žalost nikada nije manjkalo i to od vrha vlasti, pa posljedično do najnižih razina. Zakon o dokazivanju porijekla imovine riješio bi mnoge nepravde i sankcionirao mnoge kriminalne enormne zarade. No, nema ga. I dok je stranka osuđena za korupciju na vlasti, očito ga ni dalje neće biti. A ovaj Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa evidentni je pokazatelj da je odlučnost ove Vlade u borbi protiv korupcije samo i i isključivo deklaratorno. To je samo mazanje očiju i naše javnosti i Europe. Uz takav Zakon korupcija u Hrvatskoj vladat će i divljati i dalje. Hvala. Nastavit će poštovana zastupnica Sandra Benčić. Izvolite. Zahvaljujem se. Dakle čuli smo već mnoge primjedbe na sam Zakon i većina oporbe se slaže oko jednog, a to je da se ovim Zakonom onemogućuje efikasan rad Povjerenstva u prevenciji korupcije i reguliranju pitanja etičkog djelovanja dužnosnika. Prije 10-tak dana saznali smo iz medija da je GRECO proveo ocjenu usklađenosti Prijedloga zakona sa GRECO-vim preporukama i da je negativno ocijenio usklađenost posebno upravo u pogledu izmjena načina rada Povjerenstva po načelima djelovanja. To je vjerojatno i razlog zašto Izvještaj još nije preveden, a nije preveden zato da ne bi mogao biti objavljen na GRECO-im stranicama, pa da ga mi ne bi mogli vidjeti i da ne bi ovu raspravu mogli voditi upravo na temelju onoga što je GRECO dao kao argumente. Pa tako ćemo GRECO-ov Izvještaj i ocjenu usklađenosti odnosno vidjeti tek onda kada bude kasno i kada će ovaj Zakon već biti izglasan. Međutim, ono što je zapravo najzanimljivije u ovoj raspravi bilo je rečeno tijekom rasprave koju je iznio zastupnik HDZ-a Katičić. On je rekao da ovaj Zakon treba gledati u kontekstu ukupnih reformskih napora HDZ-a. I apsolutno se s time slažem, jer upravo je to najvažnija perspektiva koju pred sobom trebamo imati kontekst, kontekst reformi pod navodnicima. Dakle HDZ-e je krenuo u veliku centralizaciju svih dijelova javnog sektora: od centara za socijalnu skrb, bolnica, korištenja sredstava iz EU fondova, fiskalna centralizacija je već izvršena prošle godine. Ovo je zapravo zadnji čin porobljavanja, zarobljavanja države i društva i to na način koji je neviđen do sada na području zemalja Europske unije u smislu centralizacije upravljanja javnim resursima. Dakle sada će pod izravnom kontrolom premijera i njegovih sjajnih ministarskih kadrova o kojima je kolegica Kekin danas ujutro govorila, biti baš sav javni sektor i onaj lokalni i onaj državi. Sada će svi zajednički javni resursi biti pod izravnom kontrolom da ne kažem na pladnju HDZ-a i naravno da sada treba onemogućiti da se vide sve negativne posljedice toga one koje će se događati, a to je povećan broj sukoba interesa, povećan broj korupcijskih afera i ne daj Bože konkretnih optužnica i sudskih postupaka. Zato je Plenkoviću bilo toliko važno ostaviti Hrvoj-Šipek na čelu DORH-a jer je ona dokazala da zna žmiriti na oba oka i isto tako da joj niti laž nije strana. Zato je Plenkoviću ovoliko bitno omogućiti u što većoj mjeri smanjiti mogućnost efikasnog djelovanja Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa i njegovo svođenje na formalističko tijelo koje pregledava tko je što unio u imovinsku karticu odnosno je li unio ili nije unio po zakonu, ali ne i to da to isto Povjerenstvo iz toga što je netko unio u imovinsku karticu može donijeti neke zaključke o načinu djelovanja dužnosnika, o tome je li povrijedio neka etička načela, o tome primjerice je li možda ta imovina koju je unio u krajnjem nesrazmjeru sa njegovim prihodima to Povjerenstvo ne može. Dakle, Povjerenstvo će ovime napokon postati ono što su sva javna tijela poput sudova, ministarstava, DORH-a davno postala. Dakle, birokratska institucija koja stavlja kvačice da je nešto obavila a bez ikakvog stvarnog učinka i to je ono što ovaj zakon radi sa povjerenstvom svodi ga na ono što već imamo i što gledamo godinama, a to je birokratizacija svih postupaka neovisnih tijela. Dakle, želim naglasiti što sve zapravo povjerenstvo neće moći raditi po ovom zakonu. Dakle, povjerenstvo neće moći reći da je navodni A.P. kršio načela Zakona o sprječavanju sukoba interesa kad je koristio vladin avion za stranačke svrhe. Isto tako, povjerenstvo neće moći vidjeti je li neki vragolan iz HDZ-a zaradio nešto sa strane, pa prebacio to na svoju punoljetnu djecu jer ona nisu unutar imovinske kartice, njihova imovina nije vidljiva. Povjerenstvo neće moći tražiti od Porezne uprave da utvrdi nesrazmjer imovine dužnosnika i njegovih prihoda, pa tako netko tko je imao 17000 kuna plaću stekne imovinu u roku od 4 godine recimo par milijuna eura nikome ništa. Povjerenstvo neće moći utvrditi kršenje zakona u slučaju da dojučerašnji dužnosnik postane lobist za neke tvrtke i lobira za privatne interese kod svojih dojučerašnjih kolega. Rečeno mi je danas od strane predlagatelja da će se to riješiti negdje 2023. a do tada tko je jamio, jamio je. Hvala. U ime Kluba zastupnika SDSS-a govorit će poštovana zastupnica Dragana Jeckov. Izvolite.

nakon prvog čitanja pred nama je Konačni prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa i prilikom prvog čitanja rekla sam da je ovaj zakonski prijedlog izazvao dosta polemike. šta onda tek reći ne za polemiku već za prepucavanja koja su uslijedila nakon prvog čitanja, odnosno između dva. Ono što treba istaći, mišljenja sam da se ovim prepucavanjima zapravo izgubila srž ovog zakonskog prijedloga, jer smo upravo u tim prepucavanjima nismo do kraja mogli razumjeti obavezuje li nas mišljenje antikorupcijskog tijela Vijeća Europe ili ne, je li ono pozitivno ili ne i može li se odlučivati po načelima ili ne. Dakle, izgubila se sama srž i svrha Zakona o sprječavanju interesa, a to je svakako da ovaj zakon, odnosno kasnije i povjerenstvo koje će ga provoditi svakako treba prevenirati, odnosno spriječiti sukob interesa, a posljedično imati i mogućnost kažnjavanja sukoba interesa bez obzira bilo to po načelima ili nečem drugom. Upravo izrečenim nipošto ne sporim kako bi se postupanje i odlučivanje povjerenstva trebalo uskladiti u prvom redu sa praksom upravnih sudova, Visokog upravnog suda i Ustavnog suda, a pod pretpostavkom da su oni poštovali međunarodne standarde onda zaista ne bi trebao biti problem niti usklađivanje sa preporukama ekspertnog tijela Vijeća Europe odnosno GRECO-a, te izvješćima o vladavini prava Europske komisije. Čuli smo da će povjerenstvo moći izricati administrativne i novčane sankcije za povrede zakona koje se odnose na konkretne povrede, na konkretne povrede, te svime ovime Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa bi zaista trebao ostati neovisno antikorupcijsko tijelo sa novim mehanizmima i proširenim djelokrugom. Ova proširenja ovlasti adresata prema kojima povjerenstvo djeluje nipošto ne smiju biti samo iz pukog zadovoljenja preporuka međunarodnih tijela kao što je netko od prethodnika rekao to bi svakako trebalo biti zbog nas samih. samih. Ranije sam rekla da s obzirom da nema više samostalne primjene povrede načela djelovanja postavlja se pitanje je li onda ovakvo uređenje u skladu sa međunarodnim standardima. Definitivno ono što treba reći jeste da bi bila loša poruka da naknadno dobijemo poruke iz GRECO-a ili bilo kojeg drugog međunarodnog tijela da je zakon loš, a mi smo ga u međuvremenu donijeli. Ponovit ću nešto što sam rekla i u prvom čitanju, a to je da treba vodit računa da se povjerenstvo ne pretvori u krajnje birokratsko upravno tijelo za prikupljanje imovinskih kartica dužnosnika, odnosno obveznika. Neke kolegice i kolege kao i ja rekli su nešto o tome da obveznici su mogli doći do određenih prihoda na različite načine i da bi bilo dobro da se proširi definicija primanja obveznika, pa se tako novčanim primitkom smatra primitak po bilo kojoj osnovi ne samo za obnašanje javnih dužnosti. Tu imamo izvjesnih promjena koje se tiču i imovinskih kartica da se one donose jednom godišnje, da se precizira dužnost obveznika nakon 12 mjeseci da od prestanka obnašanja dužnosti podnese imovinsku karticu, da uz već postojeće podatke imovinske kartice obuhvate se i podaci o djelatnostima, članstvima ili funkcijama koje obveznik obavlja u dvije godine prije stupanja na dužnost ali i novine koje se tiču posjedovanja kripto valuta, te o potraživanja od trećih osoba kao na primjer pozajmice. Iako će nakon stupanja novog zakona na snagu u imovinskim karticama biti vidljiva i promjena podataka o približnoj tržišnoj vrijednosti nekretnina, baš kao i prijenosi i darivanja za maloljetnu djecu i partnere i dalje smatra što sam rekla i u prvom čitanju, kako je potrebno posebno naznačiti prihode prenamjenom poljoprivrednog i sličnog zemljišta u građevinskog. Naročito što takva prenamjena može osigurati znatnu imovinsku koristi, a nerijetko i protupravnu korist, što nije zanemarivo. I dalje smatram kako bi bilo dobro uključiti i obvezu prijavljivanja prijenosa i darivanja nekretnine iznad određene vrijednosti, u određenom vremenskom razdoblju razdoblju prije podnošenja imovinske kartice. I pri tome zaista treba razmisliti i naći mjeru može li se to odnositi i na punoljetnu djecu i roditelje, jer kao što sam rekla, možda prevenirati eventualno sukob interesa, je negdje osnovna intencija ovog zakona. Zahvaljujem. Sljedeći Klub zastupnika bit će onaj Centra i GLAS-a, a govorit će poštovana zastupnica Dalija Orešković. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolegice zastupnice i jedan zastupnik. Prije svega, dvije tri riječi o tome tko ovaj zakon donosi. Ovaj zakon ne donosi Hrvatski sabor kao zakonodavno tijelo, zakonodavna grana državne vlasti, u kojem bi se u suglasju vladajućih i oporbe raspravljalo o tome što su naši ključni koraci koji se moraju poduzeti kako hrvatsko društvo i država mogli krenuti prema naprijed. Ne! Ovdje oporba ukazuje na ono što govori čitava domaća, a i međunarodna stručna javnost, a to je da se ovim Prijedlogom zakona o sprječavanju sukoba interesa, sustav prevencije korupcije, kao i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kao nadležno tijelo, ubijaju do kraja. Nestaje svrha njihovog postojanja i djelovanja. Ovaj zakon donosi isključivo HDZ. Na silu. Na mišiće. Uz pomoć poslušnih ruku u Hrvatskom saboru, koji ne razmišljaju o šteti koju time čine hrvatskoj državi i svim njezinim građanima. Dakle ovo je zakon koji je krojen isključivo u skladu sa interesima i po mjeri HDZ-a. Dakle, HDZ je politička stranka, jedina politička stranka koja je pravomoćno osuđena za korupciju. Ujedno je iz prošle Vlade Andreja Plenkovića odstupilo 14 ministara zbog korupcijskih afera i zbog situacija sukoba interesa. I to HDZ-u oduzima legitimitet za predlaganje i nametanje ovakvog sadržaja zakona. A čak i među onim ministrima koji nisu smijenjeni, koji nisu odstupili, ima onih čiji korupcijske afere, a tako i predmete sukoba interesa, treba temeljito preispitati. Među njima je i ministar financija Zdravko Marić. Posljednji u nizu takvih predmeta je slučaj primitka nedopuštenog dara u vidu boravka na jahti bogatog i moćnog poduzetnika. Putem političkog pritiska na pravosuđe, Andrej Plenković je Ustav, uspio obustaviti postupke u slučaju Afere Borg. Kako protiv sebe, tako protiv min, bivše ministrice gospodarstva Martine Dalić, ali i ovdje već spomenutog ministra financija Zdravka Mamića. Međutim, Andreju Plenkoviću je ostao gorak okusa i bol od uboda žalca povjerenstva, kao jedinog neovisnog antikorupcijskog tijela koje je imalo drčnosti i hrabrosti da se uopće s tom mega-aferom Borga i načina na koji je donošen zakon o Agrokoru, dakle to je korupcijska afera nad svima aferama, dakle, uopće da se uhvati u koštac. Druga tijela kaznenog progona iz sustava borbe protiv korupcije to nisu mogla. Neovisan i profesion, antikorupcijskih tijela, Andrej Plenković ne dopušta niti to prašta. Da je tome tako, vidi se iz postupanja USKOK-a i DORH-a koji krupne korupcijske predmete protiv njegovih ministrica i ministara skrivaju po svojim ladicama. Izborom sebi poslušnih osoba, Andrej Plenković je uspio slomiti neovisnost USKOK-a i DORH-a, ali s povjerenstvom mu je to bilo malo teže postići. Zato ga sada napada ovakvim izmjenama zakona. I prvo pitanje koje si mi svi skupa moramo postaviti je to, kakav sustav borbe protiv korupcije HDZ-u treba? Pa naravno, onaj koji HDZ-u, njegovim koruptivnim političarima nimalo ne smeta. Onaj od kojeg HDZ-ovim političarima neće biti ništa. E upravo su takve odredbe ovog zakona. Dakle s obzirom da se ovim zakonom briše smisao postojanja povjerenstva, bilo naprosto bolje da ga ukinemo do kraja i da time ostvarimo barem uštedu od par miliona kuna u proračunu, nego da povjerenstvo pustimo da ovako besmisleno životari do isteka mandata. Dakle kad govorim o mandatu, mislim na sadašnji saziv povjerenstva koji evo, ostat će na svojim dužnostima nešto malo više od godine dana, godine, od početka 2018. godine kada su stupili na dužnost pa do dana današnjeg, Hrvatski sabor nije raspravio niti jedno jedino godišnje izvješće koje je to tijelo postiglo, A što se time htjelo postići? A i postiglo se. To da se ugasi važnost i utjecaj tog tijela. Postiglo se to da se spriječi javna rasprava pa i opravdana kritika o sadržaju pojedinih njihovih odluka. Spriječilo se to, da saborski zastupnici koji o sukobu interesa nedovoljno znaju, čuju koju riječ od samih predstavnika tog tijela, ovdje u Hrvatskom saboru. Takva rasprava bi im pomogla da nešto nauče i nešto čuju, pa da kod izmjena i dopuna zakona ili kod donošenje sasvim novog zakona ne lupetaju kao što smo imali čuti, prilike čuti tijekom ove rasprave, već do sada, a tko zna rasprave, Dakle ovaj zakon znači kraj borbe protiv korupcije, a nakon smjene HDZ-a na sljedećim parlamentarnim izborima morat ćemo naći snage za neki novi početak. I tek tada ćemo biti u prilici raspravljati o tome kakve nam trebaju promjene unutar čitavog sustava i što bi trebala točno obavljati preventivna antikorupcijska tijela. Dakle, prevencijom bi se trebala uspostaviti rana detekcija korupcijskih rizika. Doslovno mreža koja će spriječiti da do korupcije uopće i dođe a ako se ona pojavi u toj mreži će se koruptivne ribe lakše uočiti, morski psi i ajkule će se lakše privesti pravdi. Nadležnosti i ovlasti Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa kako su osmišljene u ovom postojećem zakonu, a još manje u predloženim izmjenama daleko su od takvog sustava. Stoga smatram da bi ovaj postojeći model i ovaj postojeći koncept u potpunosti trebalo napustiti. Što zapravo predlažem u sustavu prevencije korupcije pokušat ću objasniti kroz čitav niz podnesenih amandmana, ali u kratko dakle, povjerenstvo kao riječ upućuje na tijelo koje se sastaje povremeno, privremeno, ad hoc radi rješavanja nekog ad hoc predmeta. Ako imamo stalno neovisno, samostalno i profesionalno državno tijelo, čiji članovi svoje zadaće obavljaju u stalnom radnom odnosu, onda više ne pričamo o povjerenstvu. Onda pričamo o nečem drugom. Smatram da bi trebalo promijeniti i naziv samog tijela, evo predlažem da to bude Ured za prevenciju korupcije. A ako govorimo o prevenciji i o toj mreži koja bi trebala uspostaviti rani sustav upozorenja, onda treba dodati tom tijelu čitav niz novih ovlasti i nadležnosti. Jedna od njih je analiza korupcijskih rizika, bilo da oni proizlaze iz zakona koji se tek namjeravaju usvojiti, evo dat ću jedan primjer, da smo kod zakona o Agrokoru imali takvu nadležnost jednog preventivnog antikorupcijskog tijela onda bi to tijelo odmah moglo upozoriti, pa čekajte malo, izvanredni povjerenici vam nisu obuhvaćeni obavezi podnošenja imovinskih kartica i na neki način daju negativno mišljenje na takav prijedlog zakona dok se ne unesu odgovarajuće izmjene. Analiza korupcijskih rizika trebala bi postojati i u odnosu na ono što se događa u praksi. Pa kada takvo tijelo primijeti da imamo čitav niz institucija, tijela, ili postupaka koji nikome nisu u radaru, a iz njih izviru razne korupcijske afere, javni proračun, javni novac curi na sve strane, e tada bi takvo tijelo trebalo reagirati, tražeći od zakonodavca da takvu praksu izmjeni a po potrebi i usvoji čitavo novo zakonodavstvo. Također, u tom zakonu trebaju postojati jasna pravila tko s kim ne smije poslovati. Ovdje smo ponovili ono što je postojalo i prije. Da se ne smije poslovati s tijelom u kojem obnašaš javnu dužnost. Ali bez problema ministar energetike može putem svoje tvrtke poslovati sa svim subjektima koji su u ingerenciji njegovog ministarstva. Pa nije li to nakaradno. Treće, tom Uredu za prevenciju korupcije trebalo bi dati ovlast da uspostavlja čitav niz javnih registara, te da obavlja sustavnu analizu podataka koji su iz tih javnih registara dostupni. dostupni. Primjerice, registar svih poslovnih odnosa sa svim tijelima javne vlasti. Pa bi se usporedbom podataka o trgovačkim društvima u kojima dužnosnici imaju udjele sa onim podacima o poslovanju sa svim državnim tijelima, neovisno o tome je li riječ o nekom tijelu gdje on obnaša dužnost ili možda neki drugi član iste političke stranke ili koalicije, dakle tu bi se vidjela mreža klijentelističkih i koruptivnih veza koja bi se mogla kontrolirati i bolje nadzirati. Ono što je najteži udar na rad Povjerenstva, a postiže se ovim novim zakonom je to da se ukida javnost sjednica i javnost odluka koje se objavljuju na web stranicama tog tijela, e to je nešto na što ovaj Sabor ne bi smio pristati bez apsolutno nikada. Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti državni tajnik, poštovani Josip Salapić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče Vlade, Sabora, u ime Vlade trebam reći evo nekoliko riječi na izlaganje gospođe Orešković. Prije svega po čemu smo mi to kao Ministarstvo pravosuđa i uprave eutanazirali i uništili uništili Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa. Po tome što se Povjerenstvo na kojem ste vi nekada bili dalo ovlasti koje je sud svojim odlukama srušio. I to u više odluka. Mi smo kao odgovorno tijelo, kao ministarstvo, uskladili ovaj zakon sa odlukama i sudskom praksom Visokog upravnog suda, mišljenjima Ustavnog suda i sa svim relevantnim sudbenim distancama da bi ovaj zakon dobio zeleno svjetlo. Jednom za svagda i pred svima treba govoriti istinu. Nitko nas nije špotao zbog tih načela niti smo mi dobili negativno mišljenje, niti smo mi išta napravili da bismo mi zakon donijeli po mjeri jednog čovjeka ili jedne stranke. Vama je opsesivno način nastupa prema predsjedniku Vlade Plenkoviću, prema HDZ-u, prema Ministarstvu pravosuđa i prema nama svima. Samo zato što si ne možete oprostiti to što vas politika u drugom mandatu nije podržala. Ja sam bio saborski zastupnik kad smo glasali za vas. I vas je politika izabrala. I to Vlada Zorana Milanovića. Prema tome način na koji ovdje govorite, nitko nije isključio javnost iz rada Povjerenstva. Nego je nepošteno, maliciozno i bezobrazno kada se prema nekome pokrene postupak da odmah se trči u medije, na tv, udarne vijesti, dnevnike i programe, gdje se čovjek, političar, dužnosnik bilo koje razine proglašava krivim prije nego što mu je proveden neovisni i nepristrani postupak. To mi želimo ukinuti. Da se Povjerenstvo bavi politikom. To želimo ukinuti. A ne da vi koji ste bila predsjednica, čim navodno anonimnim ili ovako saznate, odmah trčite u medije i radite svoju političku karijeru. Ne štitite vi nikakav sukob interesa. Sukob interesa je za nas kada smo privatni interes stavili ispred javnog interesa. Interesa države. A mi to ne činimo ovim izmjenama zakona, nego ga činimo još boljim, popravljamo prazne, pravne praznine koje smo uočili u vašem mandatu. popravljamo prazne pravne koje smo uočili u vašem Europska komisija Nacionalnim planom oporavka i otpornosti na ovome smo, osobno sam na tome sudjelovao, više na 10 različitih sesija, sastanaka sa stručnjacima iz Europske komisije. Pa nemojte vi da demokracija pojede samu sebe. Ništa mi nismo napravili loše, nego imamo mi tijela koja se bave progonom, imamo mi PNUSKOK, policiju, USKOK, Državno odvjetništvo i tijela koja će se baviti borbom protiv korupcije. Ovaj Zakon je sprječavanje sukoba interesa realiziranog ili … /ne razumije se/ … Svi su alati unutra koji trebaju biti, samo ne dozvoljavamo da se osobe koje trebaju biti neovisne bave politikom. Niste vi izabrana kao stručnjakinja za sukob interesa, nego kao politički prijedlog one Vlade. Isto tako kao i nova predsjednica i članovi koje smo mi ovdje birali kao prijedlog politike. Znači ovim Zakonom ne dozvoljavamo da se Povjerenstvo bavi politikom, nego neovisnim radom. I koje je to poštenje gospodo zastupnice i zastupnici kada obveznik, dužnosnik po sadašnjem Zakonu ni ne zna da mu se pokreće postupak, nego putem medija sazna da je ta i ta osoba na dnevnom redu Povjerenstva sa nekom temom za koju on sam mora vas zvati i pitati a što je tema za što vi mene uopće vodite postupak? I to je nepristrano i pošteno. To je izravan uplitaj u politiku i u osobni politički i bilo koji drugi diskredibilitet osobe koja se bavi politikom. A to što je vama opsesija predsjednik Vlade i HDZ-e to je vaša osobna stvar. A ne možete vi cijeli sustav gaditi s time što smatrate da vi kroz osobni vaš način doživljaja ovog svega radite ovo da pljujete po svemu ovome što je ustvari dobro. To nisam ja rekao zato što sam predstavnik Vlade, nego i neki vaši kolege koji još uvijek sjede u Povjerenstvu. Dakle, prava istina je da je ovaj Zakon korak naprijed, je ovaj Zakon popravio pravne praznine, a da će se neke stvari ako se uoče da ne valjaju popravljati. Ali ovim štitimo ne samo nas koji danas ovdje sjedimo, nego sve one koji će se u budućnosti baviti politikom na lokalnim i državnim razinama da ne može nitko pljuvati unaprijed, niti voditi postupak bez obavijesti i bez toga da netko ima nepristrano pravo da se brani. Ovaj Zakon obvezuje 7 tisuća obveznika da podnose imovinske kartice. Imamo članak 7. koji jasno kaže što je zabranjeno, a načela ostaju. Etički kodeks će to rješavati na državnoj razini i na lokalnim razinama, a vi, vaše osobne frustracije dijelite na svom političkom programu i ti vaši birači koji su vas podržali trebaju znati da ste vi se na temelju tuđih sudbina izgradili svoju političku karijeru. To nije pošteno. Vi ste nepoštena osoba.

Prije svega članak 44. stavak 3. kaže sljedeće novog zakona, ovog zakona kojeg vi predlažete: „Sjednica na kojoj Povjerenstvo donosi odluku je javna osim kada to zahtijevaju razlozi zaštite privatnosti, javnog morala ili javne sigurnosti …“ bla, bla. Takva odredba nije postojala do sada to je prije svega. Kao drugo ja nemam apsolutno nikakvu fiksaciju niti na premijera, niti na HDZ-e kao takav. Ja se bavim istraživanjem korupcije, korupcijskih fenomena. Nisam ja kriva što je HDZ-e najveći korupcijski fenomen u Republici Hrvatskoj od kako je postojala i nastala. Što se tiče etičkih kodeksa, dakle uopće je suludo razmišljati da se nešto njima može postići. A što se tiče toga je li ovaj Zakon korak naprijed ili nazad, pa samo novo Povjerenstvo koje je izabrala HDZ-ova većina tvrdi da je ovo korak unatrag. lijepa. Poštovani državni tajnik Salapić. **Salapić, Josip (HDSSB)** Poštovana zastupnice to što vi meni govorite da ja lažem to je meni čast što mi vi to govorite i drago mi je da vi to kažete. Znači ja sam se vratio u povijest ovoga što smo ovdje donosili. Sudjelovao sam od 2011. na izradi ovoga Zakona. Dakle vi ste ta osoba koja maliciozno manipulira činjenicama. Vi si ne možete oprostiti to što vas politika ponovno nije podržala na tom mjestu i ništa mi nismo učinili, niti uništili, niti napravili loše. Vi možete govoriti što hoćete, a mi kao predstavnici Vlade to ne možemo reći. Mi vama ne možemo odgovoriti u lice. Pa kako ste vi došli do nekih svojih rezultata poslije toga kada niste članica Povjerenstva i predsjednica nego ste se baviti politikom? Vi ste unaprijed prozivali ljude da su odgovorni bez da ste imali činjenice u rukama pošteno, da ste pošteno vodili postupak. Pa pustite vi sud da radi svoj postupak. Da je HDZ-e slučajno oslobođen bilo bi da imamo utjecaj na pravosuđe. Kada je osuđen onda je lopovska stranka. O HDZ-u će govoriti rezultati na izborima, a nadam se i o vama. Poslovniku? **Orešković, Dalija (Stranka s imenom i prezimenom)** Dakle članak 238. ovdje se radi o osobnom vrijeđanju. Dakle što se tiče rezultata HDZ-a kada netko vlada i donosi ovakve antikorupcijske zakone sa 16,4% podrške to se može nazvati i okupacijom. A što se tiče mog političkog angažmana on je došao debelo, debelo, debelo nakon rada u Povjerenstvu. Ja svoju karijeru mogu ostvariti van državnog sustava kada god ja to poželim. A što se tiče Zakona iz 2011. godine, pa gdje vam je sada mogućnost ulaženja u bankovne račune? Gdje vam je sada mogućnost pozivanje dužnosnika na podnošenje ostavke? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala vam lijepa, hvala vam lijepa. Premašili ste vrijeme. Ja procjenjujem da nije povrijeđen Poslovnik. Neću dati ni vama opomenu. Ali molim sve da se suzdrže teških riječi. Vi ste državnom tajniku govorili da laže itd. što je debela povreda Poslovnika, ja nisam reagirao na to. Nisam reagirao ni na možda neke pretjeranosti koje je državni tajnik isto izrekao ali vas molim sve skupa da se držimo dostojanstva koje ovaj dom zaslužuje. Ja vas lijepo to molim. Poštovani zastupnik Josip Borić. Hvala lijepo. Kolega uvaženi državni tajniče Salapiću, vi ste jako dobro i precizno detektirali rad Povjerenstva kojeg je vodila tadašnja predsjednica Povjerenstva gospođa Dalija Orešković i današnju raspravu političarke Dalije Orešković. I kada mi njoj govorimo da je ona uništila percepciju neovisnosti svojim političkim angažmanom ona to ne želi prihvatiti. Ovdje maše u svakoj raspravi sa predmetima u kojima je sudila, kojima je donosila odluke i to javno. Ta javnost rada. To je bilo ono što nije bilo sigurno predviđeno zakonom, a oni su to radili. Što su očekivali? Da vas najprije osudi javnost, a onda će oni na kraju napisati ono što oni misle. I kad je to padalo na sudovima nitko ih nije mogao uvjeriti da su oni to napravili krivo, da to ne znaju itd. nego i danas govore da opet taj GRECO govori ono što nije rekao, da sudovi su sudili a da nisu sudili kako treba jer su oni sebe uzdigli na jednu visinu na koju nitko nije mogao. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. …/Upadica Borić: To je najgore što je netko mogao učiniti, a to je učinila gospođa Orešković./… Poštovana zastupnica Orešković je digla povredu Poslovnika. U čemu je povrijeđen Poslovnik. dakle prozvao me da ja manipuliram sa predmetima kojima sam radila. Pa nisu to bili moji predmeti, to su bili predmeti jednog tijela i Republike Hrvatske. I sva sreća da je postojala javnost rada. I morate znati da spisi o kojima vi govorite su potvrđeni na prvostupanjskim Upravnim sudovima. Na Visokom upravnom sudu šest punih punih godina sve do odluke Ustavnog suda koja ja politički uvjetovana. Pa nisam ja sjedila po kafanama sa gospodinom Šeparovićem, nego je to radio vaš stranački kolega Branko Bačić. hvala. Dajte se zaustavite! To je bila tipična replika i ja vam moram dati, za to ću vam dati opomenu. Ja vas lijepo molim hajmo prestati sa tim pseudo povredama Poslovnika, molim vas. Poštovani državni tajnik ima odgovor na Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi zastupniče Borić, vidite koliku nervozu izazivate vašim reakcijama. To znači da ste i vi i Vlada i ja na pravom putu da konačno riješimo taj misterij rada Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa. Mi podržavamo nepristrano, neovisno, stručno povjerenstvo koje će biti uspješan antikorupcijski alat. Svatko od obveznika u RH bilo na lokalnoj i državnoj razini ima pravo pošteno, odgovorno i savjesno raditi svoj posao. Nitko neće glumiti sud, a da to ne bude pravi sud. Znači odluke sudova se moraju poštovati. Da je Ustavni sud rekao drugačije, onda bi bilo o.k. Znači kad odluka suda pogađa nečiji osobni ego, onda taj sud ne valja, to je politički sud. Da je sud donio drugačije bilo bi izvrsno. Sud je donio odličnu stvar. Mi konačno ne smijemo biti taoci niti ovakvih stvari, niti nekih ljudi koji dojavljuju međunarodnim organizacijama neke naše stvari. Mi smo napravili pošteno, savjesno i odgovorno i tako nastavljamo dalje. Hvala lijepa. Sad će u ime zastupnika Domovinskog pokreta govoriti poštovani zastupnik Steven Nikola Bartulica. Izvolite. Zahvaljujem poštovane kolegice i kolege. Ranije je rečeno da se treba ovaj zakon promatrati ukupno u kontekstu svih zauzetih reformi koje se poduzimaju i mislim da to je istina. Dakle, ne smijemo samo izolirano gledati rad ovog Povjerenstva nego ukupno kako državna tijela, pa i javna uprava funkcionira kod nas. Zašto to govorim? Jer ni jedan zakon, pa ni ovaj o ovom povjerenstvu neće smanjiti ni spriječiti sukob interesa jer naprosto prostor za to je prevelik u Hrvatskoj. To sam više puta istakao. Ima mnogo razloga za to. Prije svega vidi se kroz brojke primjerice udio države u BDP kad se uključi još i javna poduzeća nadilazi 60%. Dakle, veliki dio našeg stanovništva rekao bih gotovo dvije trećine Hrvata indirektno ili direktno ovise ovise o potrošnji koja je pod kontrolom politike. Dakle, to je jedan veliki prostor za zloupotrebu ovlasti. Vidimo kod bezbroj primjera. Slučajeve neki imaju brzi ili recimo tako sudski epilog koji je prihvatljiv, drugi se otežavaju, pa na kraju ljudi i zaborave za mnoge primjere. Dakle, što imamo. Mnogi su govorili o korupciji, o osuđenoj stranci. Svi znamo da je HDZ pravomoćno osuđena. Međutim, treba govoriti o tim navikama i šire, dakle o drugim oblicima sukoba interesa ne samo kada su u pitanju dužnosnici. I rekao bih mi smo prilično pod lupom javnosti. Sve što govorimo, činimo se lako može saznati. Imamo medij koji imaju vrlo važnu zadaću informirati javnost. Međutim, neki oblici i neki ljudi koji su u javnom prostoru i jako utječu na javno mnijenje primjerice u ovoj pandemiji nisu dužni otkrivati u kakvim su odnosima sa velikim lobističkim i interesnim skupinama koji imaju jasne ciljeve i interese u ovoj cijeloj nevolji. Dakle, jako je važno podsjetiti da prošli tjedan kada sam pitao izravno ministra Beroša da li bi znanstvenici i drugi stručnjaci koji javno govore o mjerama, o načinu borbe protiv pandemije, da li bi trebali objaviti svoje financijske odnose sa farma industrijom primjerice. On se odmah složio, odmah se složio. Dakle, imamo to da javnost treba znati, treba to biti transparentno. Jer netko možda ima neki skriveni interes koji je bitan znati. Dakle, kad god je u pitanju pa i neovisni, tzv. analitičari koji govore o političkoj sceni, o onome što se događa svakodnevno u Hrvatskoj, a istovremeno imaju tvrtke koji rade za pojedine političke opcije a to skrivaju. Dakle i to je oblik sukoba interesa, ali ovaj zakon se ne odnosi na te pojave, a trebali bi i malo šire razmisliti o tome. Dakle, kad god se bitna činjenica skriva ili jedan financijski odnos koji utječe na mišljenje nekog pojedinca koji je u javnom prostoru kad se skriva to treba javnost znati. Dakle mi ćemo ustrajati na tome. Dakle, gledamo našu javnu upravu kako funkcionira Hrvatska od državne razine do lokalne. Pa svaki sloj birokracije zapravo otvara prostor za zloupotrebu vlasti. Građani su na neki taoci te situacije. Znamo koliko sporo određeni postupci idu naprijed, dozvole. Znamo kako se može prenamijeniti zemljišta, na lokalnoj razini pogotovo, da, što bi bilo u skladu s pojedin, pojedinačnim interesima nekog lokalnog moćnika. Imamo takvi slučaj. Dakle to sve upućuje da naše navike i šta narod očekuje, zapravo od političara je krivo, imamo jednu iskrivljenu sliku. Iskrivljenu sliku. Pa i nedavni reizbor župana na sjeveru Hrvatske pokazuje da na žalost naši glasači preolako gledaju na neke pojave. Umjesto da je nulta tolerancija, kod nas zapravo se relativizira, relativiziraju se neke pojave. Ja sam spomenuo javna poduzeća i način kako oni djeluju i zašto kupuju medijski prostor, da li je to etičko ili nije, da li… Možda su u određenom sukobu interesa jer Vlada imenuje te ljude, a imaju značajna sredstva, neki su monopolisti gotovo. Imaju monopolski položaj pa se postavlja pitanja zašto kupuju u takvoj mjeri medijski prostor. Ali spomenut ću i Slovensku 2, tu adresu, kao nešto što simbolizira tu spregu. Dakle zašto se, na tom mjestu se nalaze, istaknuti novinari iz medijskog svijeta, čelni ljudi javnih poduzeća, i drugi. Zbog čega? Jer postoje očito, u pozadini, ti odnosi koji nisu transparentni. Evo javnost je saznala za to mjesto okupljanje, i kratko je to zaboravljeno. To je palo već u zaborav. Međutim to mislim da je jako, jasno simbolizira to stanje kod nas. To stanje. Dakle, Hrvatska je prilično mala država, ljudi se međusobno brzo upoznaju i onda nastaju ti odnosi, koji nisu uvijek transparentni. I članstvo u EU neće nas spasiti. Mi smo već 8 godina članica EU, a imamo i dalje ove pojave, da ih ne nabrajam. Imamo i na razini EU, sad situaciju sa pandemijom, gdje je naručeno 4,6 milijardi doza cjepiva, i nisu dostupni ugovori. Građani EU ne mogu saznati po kojim uvjetima, kako je došlo do takvih dogovora čak ni ko, tko je pregovarao u ime svih nas. Navodno postoji tim, tamo stručnjaka, od 7 zemalja na razini EU, to je dogovoreno, ali neke zemlje ne žele objaviti imena tih ljudi. Dakle i na vrhu EU imamo loše prakse, netransparentno poslovanje, netransparentan način donošenja odluka. U ime svih nas. A interesi su golemi. Nije mala stvar naručiti takvu količinu doza. Dakle, EU će uložiti gotovo 100 milijardi eura u cjepiva. Prema tome građani moraju, imati pravo, znati po kojim uvjetima i kako je došlo do tih dogovora. To je jedan primjer, dakle ovo, ova tema nadilazi zapravo o čemu često govorimo, o radu povjerenstva i kako se dužnosnici, pojedi, kako bi se trebali ponašati, po kojim uvjetima. Ovo je jedna šira tema. Ima jako puno, tih pojava, na žalost i nećemo saznati dakle do kraja što je se sve odvijalo u pozadini. Da sumiram, Domovinski pokret ne može ovaj zakon podržati. Smatramo i dalje da je, da su hrvatske institucije naše ključne ustanove, zarobljene od političkih elita, da nisu u pravoj mjeri slobodne da djeluju. Ovaj zakon neće to promijeniti, ali još jednom ponavljam da, nije samo pitanje nas, nas dužnosnika, članova Vlade, lokalnih dužnosnika i slično. Imamo tu pojavu sukoba interesa na više mjesta i na žalost niti jedan zakon do sada to ne regulira na pravi način. Mi ćemo sve učiniti da se to promijeni. Hvala. Hvala lijepa. Sada idemo na pojedinačnu raspravu i prvo će govoriti poštovana zastupnica Katarina Peović. Izvolite. Dobar dan svima. Što bi bila uopće funkcija tog Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa? Meni se čini da je potrebno postaviti to pitanje danas ovdje. Mislim, nije funkcija tog povjerenstva da daje opomene, packe, da namiguje prijestupnicima, no-no, niste to dobro ispunili, mogli bi to malo bolje, imate rok do tad i tad. Nego, bi bila jedna od temeljnih funkcija tog povjerenstva da da proučava imovinsku karticu, da vidi ako postoji nesrazmjer između imovinske kartice na početku mandata i nakraju mandata. Inače imovinske kartice nisu tu da bi se javnost ne znam, skanjivala nad bogatstvom neke zastupnice, ili zastupnika. To isto mediji baš ne razumiju čini mi se najbolje, jel. Nego je bitno, dakle kad zastupnik dođe na svoju dužnost, do kraja mandata da li je stekao nekakvu imovinsku korist koju ne može dokazati. I znači temeljna i osnovna svrha, jedna od važnijih bi bila, da povjerenstvo ima neke ovlasti, dakle, komunicirati sa Poreznom upravom i istražiti, ako taj dužnosnik nema opravdanje za takvu reakciju, odnosno takvo bogatstvo koje je stekao, a ne može ga dokazati, odnosno da nešto kaže o svojem porijeklu imovine. E sad, to, nemamo u ovom zakonu. Ono što bi možda bilo dobro je da donesemo još jedan zakon jedan zakon, to je Zakon o ispitivanju porijekla imovine i najavljujem da će Radnička fronta uputiti u proceduru svoj zakon o ispitivanju porijekla imovine. Ali to je ono što nama nedostaje. Znači, da vidimo odakle tim dužnosnicima takve cifre, takvi novci, takve nekretnine da dokažu dakle porijeklo svoje imovine. Znači ako postoji nesrazmjer između njihovih prihoda i njihove imovine da oni objasne odakle dolazi taj To se ovdje neće desiti. Znači ovdje nemamo niti definirani postupak ispitivanja porijekla imovine, niti će se omogućiti dakle bilo kakav proces koji bi omogućio i oduzimanje nezakonito stečene imovine, … /ne razumije se/ … državno vlasništvo, one imovine koja je stečena suprotno zakonu ili drugom propisu. Znači na prijedlog nekih državnih tijela znači primjerice Povjerenstva. Povjerenstvo bi bilo odlično državno tijelo da daje taj prijedlog, nadležno porezno tijelo bi trebalo moći donijeti neke zaključke o pokretanju postupka, pozvati ispitanika da u nekom roku podnese izjavu o svojoj cjelokupnoj imovini, o izvorima sredstava, o vremenu stjecanja, nabavnoj vrijednosti imovine, osobnim troškovima, troškovima domaćinstva te da pruži i neke druge potrebne podatke. To je jedna stvar vezana uz ovaj Zakon. Znači nećemo puno tu napredovati. Dobit ćemo packe, jel' ja bi to nazvala packama. Znači, no, no, niste dobro ispunili imovinsku karticu, dajte to malo bolje. To nije neka baš novina. Druga stvar na koju bi htjela upozoriti to je zdravstvo i privatna praksa. Ovim se Zakonom prema tom članku 3. proširilo te obveznike primjene zakona na ravnatelje ustanova u zdravstvu kojima je osnivač Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne regionalne samouprave. Dobro je da je to prošireno znači na ravnatelje ustanova u zdravstvu, ali trebalo bi to proširiti i na zamjenike i na pomoćnike ravnatelja, na predstojnike klinika, predstojnike kliničkih zavoda, pročelnike zavoda i zdravstvene ustanove. Ono što je problematično je da bi se trebalo i definirati što je to sukob interesa u koroni, u koronskoj godini, znači, u doba najveće pandemije od 1. svjetskog rata. Jedna od temeljnih stvari koje mi moramo štititi ovdje je ovaj Zakon bi to mogao učiniti je da se štiti znači javno zdravstvo. Trebalo bi se definirati znači da onaj koji radi u javnoj ustanovi ne može istovremeno zarađivati i u privatnoj ustanovi. Znamo da je to vrlo često slučaj da se čak koristi infrastruktura javnih ustanova dok ne ojača svoj privatni biznis itd. Znači to je nešto što je ovaj Zakon propustio napraviti, a to bi u ovoj godini bilo itekako dobro. I treće mogu reći da pozdravljam da je po ovim izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa i direktor Hrvatske agencije za osiguranje depozita obuhvaćen ovim zakonom, jer moram reći da će biti jako zanimljivo vidjeti karticu aktualne direktorice Marije Hrebac koja je na čelu te agencije još od 2012. godine gdje ju je imenovala još SDP-ova Vlada na mandat od 4 godine. Prilično je nevjerojatno da od 2016. godine netko je na čelu takvog tijela. Također imamo situaciju sa 60 dana ali o tome ću nešto još u završnoj raspravi. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća će govoriti poštovana zastupnica Vesna Nađ. Izvolite.

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što smo isticali i u prvom čitanju Prijedloga zakona o sprječavanju sukoba interesa i u ovom Konačnom prijedlogu zakona Vlada kao predlagatelj nije uvažila primjedbe da se Povjerenstvu mora dati mogućnost sankcioniranja kršenja odredbe članka 6. Zakona kojim su utvrđena načela djelovanja dužnosnika jer su inače oni prazno slovo na papiru. Što znači propisivanje načela djelovanja iz članka 6. stavka 1. Konačnog prijedloga zakona? Da obveznici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo, povjerene im dužnosti te povjerenje građana ako Povjerenstvo nema nikakvih alata, nikakvih sankcija za sankcioniranje nečasnih, nepoštenih, nesavjesnih, neodgovornih i pristranih dužnosnika odnosno obveznika kako se to sada nazivaju u ovom Prijedlogu zakona. To je kao da vam pukne vodovodna cijev u stanu, a vodoinstalater dođe bez ikakvog alata da vam zaustavi šikljanje vode po stanu. Na žalost, svjedoci smo da da dužnosnici resornih ministarstava i agencija na nivou centralne države kao i lokalni dužnosnici, gradonačelnici, načelnici, župani krše ova načela i u najvećem broju slučajeva otkrivaju ih mediji, digne se velika halabuka oko uhićenja, istražnog zatvora od mjesec ili dva i poslije sve padne u zaborav kao onoj „ujeo vuk magare, digla se velika frka a ono ćorak“. Nekim dužnosnicima to čak nije niti zapreka za ponovno biranje na iste dužnosti. To je samo znak da načela djelovanja bez sankcioniranja od jednog neovisnog tijela kao što je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa ne vrijede ni pišljiva boba. Na temelju trenutačno važećeg Zakona Povjerenstvo je donosilo deklaratorne odluke kojima je utvrđeno da su određeni dužnosnici svojim djelovanjem odnosno propustom povrijedili načela djelovanja propisana zakonom, ali je odlukama o poništenju Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, a nakon toga i nižih upravnih sudova Povjerenstvo ostalo bez pravnog temelja za utvrđivanje povrede zakona, pa je Povjerenstvo zapravo eutanazirano. U obrazloženju ovog Prijedloga zakona navodi se da su načela djelovanja uređena samo jednim člankom zakona koji ne uređuje sukob interesa i čije eventualno kršenje ne predstavlja sukob interesa. Zašto je onda Vlada kao predlagatelj u Konačnom prijedlogu zakona o sprječavanju sukoba interesa uopće regulirala načela djelovanja ako su ona samo ukras zakona, kuglice na jelki da ljepše izgleda? Za koga, za europsko tijelo za borbu protiv korupcije GRECO? Pa nisu ni oni tako naivni. Čemu takvo propisivanje načela ako ste Povjerenstvo onemogućili da djeluje na implementaciji istih kroz sankcioniranje ponašanja dužnosnika? Vlada kaže da je smisao postojanja Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa razlog zbog koje je ono osnovano prevencija i utvrđivanje sukoba interesa, a da Povjerenstvo nije osnovano kako bi obnašalo ulogu etičkog tijela. Jasno je da nam treba jedno nezavisno tijelo koje bi imalo ulogu etičkog tijela osim ako Vlada ne želi prevenirati korupciju na državnoj i lokalnoj razini, pa da i dalje posao otkrivanja dužnosnika sa rukama u pekmezu obavljaju samo mediji kao i do sada. Sada imamo na dužnosničkoj razini samo na primjer Etički kodeks državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, Kodeks sudačke etike a i s provedbom tih etičkih kodeksa nismo se baš usrećili što se i vidi iz zadnjih uhićenja suca Vekića i njegove prijateljice a da ne govorimo o uhićenju bivše zamjenice državnog odvjetnika. Sramotno je da još nemamo niti etički kodeks saborskih zastupnika na što GRECO često i upozorava. Ovo je jedinstvena prilika da Republika Hrvatska koja nema jedinstveni Etički kodeks dužnosnika pokaže stvarnu volju za borbu protiv korupcije. Kada bi se dalo Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa kao neovisnom tijelu alate za sankcioniranje kršenja osnovnih načela djelovanja dužnosnika možda nepošteni, nečasni, nesavjesni, neodgovorni dužnosnici ne bi razmišljali da dio javnog novca spreme u svoje džepove ili džepove svojih rođaka, prijatelja ili kumova misleći da neće biti uhvaćeni. Ovako će povjerenstvo biti običan „čato“ za pregledavanje imovinskih kartica dužnosnika, da li je netko upisao 50 ili 100 kvadrata nekretnine ili je zamaglio njihovu vrijednost. Ako ovaj konačni prijedlog zakona prođe i dalje će i državni i lokalni proračuni biti bankomat za neke ministre, gradonačelnike i načelnike i ravnatelje agencija. Varate se ako mislite da to ne vide i u Europskoj uniji. Sljedeća pojedinačna rasprava bit će poštovanog zastupnika Mišela Jakšića. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Salapić, kolegice i kolege zastupnici prije svega dobar dan. Dakle, pred nama su izmjene Zakona o sprječavanju sukoba interesa i ono što sam već nekoliko puta apostrofirao u svojim dosadašnjim raspravama šteta je što te izmjene dolaze baš u jeku novih, starih, tekućih kako ćemo ih već nazvati korupcijskih afera u kojima sudjeluju naši bivši ministri, bivši članovi i članice ili sadašnji, predsjedništva stranke koja je na vlasti, neki njihovi koalicijski partneri. Na žalost moram reći sa ove govornice i neki predstavnici i oporbenih političkih stranaka. I mi doslovce raspravljamo o tome kako ćemo sprječavati da se događa sukob interesa i da nam kroz javna sredstva određeni tokovi novca cure prema korupciji, prema privatnim džepovima kad imamo situaciju da nam OLAF uhićuje naše bivše ministre i neke navodno istražuje, pa i u situaciji kad se dogodi da se netko odvaži i prijavi korupciju u jednoj lokalnoj sredini i za to na kraju dobije otkaz. Timing je definitivno strašno problematičan i sigurno je da svatko tko gleda ovo danas na televiziji ili prateći medijske izvještaje ovih dana može mrtav hladan konstatirati, to je sad malo bacanje pijeska u oči i malo magljenje situacije da ne bi ostao kraj godine sa tim aferama, sa svim onim uhićenjima, nego da bi mogli reći eto nešto se pokrenulo i nešto se pokušava mijenjati. Ono što moram naglasiti kad pričamo o Povjerenstvu za sukob interesa, za sprječavanje sukoba interesa da mi se nekako čini da kroz sve ove godine se stvorila svijest od strane vladajućih da njih treba ja neću reći eutanizirati, ali blago lupiti po prstima s obzirom na sve one sukobe i sve one događaje koje smo imali prilike gledati, prilike čuti, pa i za neke su se čak vodili upravni sporovi na sudu. Neki predmeti su čak došli do Vrhovnog suda. Taj okus mi ostavlja kad se pročitaju sve zakonodavne izmjene gdje ispada da je najbitnije pretvoriti povjerenstvo u nekoga tko će štampati naše imovinske kartice, ali i kad se vidi da se određenim promjenama napravilo sve da zapravo maltene nitko tko je do sada sjedio i radio u Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa po novim zakonodavnim izmjenama neće moći niti aplicirati, niti se takmičiti jer je došlo do jasnoga ograničenja. Dakle, očito se stvara jedna politička volja i politička koalicija da bi se stvorilo apsolutno novo kadrovsko rješenje i novo kadroviranje u samome povjerenstvu. Nekoliko puta je spomenuto što nam je skrenuo pažnju GRECO. Sve se to kao ponešto iskoristilo i ponešto se želi prihvatiti i implementirati u naše zakonodavne izmjene. No, ono što ostaje kao upitnik i što je nekoliko puta danas spomenuto je da li ako vladajući tvrde da je to dovoljno i da je to sjajno je to ono što je potrebno da bismo mogli početi vraćati ljudima vjeru u institucije ove zemlje i skidati stigmu sa toga koliko novaca, a neki vele 10% BDP-a završi u korupciji. Jer i dalje ne vidimo na koji način ćemo ispitivati porijeklo imovine? I dalje ne vidimo na koji način dolazi do promjena u imovinskim karticama tamo gdje dolazi na više? I dalje ne vidimo na koji način će se Porezna uprava koja već desetljeće ima mogućnosti alate da kontrolira naše imovinske kartice i našu imovinu uključiti u sav taj proces, a kad vidimo ono što danas imamo što u DORH-u, što u Poreznoj upravi gdje se puno više vremena gubi na to da se ili ne odgovori ili da se razvuče ili da se zataškava svatko će si postaviti pitanje koje su to državne institucije koje će asistirati Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa da bi konačno krenuli u raščišćavanje korupcija na javnim funkcijama i da bi to jednom stalo. Ono što je mala zanimljivost i to ću ostaviti kao štiklec za kraj, da smo nedugo isto tako imali raspravu o ravnatelju HRT-a, gdje je čovjek nosio neke ovjerene javno bilježničke isprave da on neće biti u sukobu interesa kad postane ravnatelj i čuda li čudnoga sad ovim izmjenama se zapravo kaže da je on bio svo to vrijeme u sukobu interesa, ali eto tada još nije pa se izvukao, pa sad ovim novim će se to spriječiti. Nije to prvi takav slučaj. Nije to prva takva poruka i zato sa aspekta SDP-a i svojeg osobnog imena moram reći da jednostavno smatramo da sve ovo što se mijenja nije dovoljno i nije do kraja korektno prema našim građanima koji očekuju da mijenjamo ovu zemlju na bolje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Imamo dvije replike. Prva je poštovanog zastupnika Lalovca. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, uvaženi zastupniče. Pa slažem se sa vama ovo što ste zapravo spomenuli kada ste spomenuli Poreznu upravu i zapravo ispitivanje imovine. možda je percepcija javnosti da bi imovinu trebalo ispitivati povjerenstvo. zapravo Porezna uprava. Znači bez obzira da li netko javno objavio svoju imovinu kao što su svi ovim zakonom dužni dužnosnici. Nije zadatak povjerenstva da ispituje jer nema ni mehanizme, nema ni alate, nema ni tu dubinu svih tih baza podataka da bi se ispitivala ta imovina jer to je zapravo posao Porezne uprave. I bez obzira Porezna uprava ispituje podrijetlo imovine da li netko javno ili nije javno objavio. To je njihova u To je njihova u konačnici zadaća. Ali da svakako treba ovo što ste zapravo spomenuli tjesnija suradnja sa povjerenstvom to je taj alat povezivanja. Ali sam čin je na Poreznoj upravi, a ne na povjerenstvu tako da, jer dosta je u javnosti percepcija da bi to trebalo raditi povjerenstvo. Apsolutno se slažem sa vama kolega Lalovac i definitivno je da je tu došlo do blagog pobrkavanja lončića. Ono što moram reći s obzirom da i u Poreznoj upravi postoji jako puno ljudi koji odgovorno i časno obavljaju svoj posao i koji su dobrim dijelom potplaćeni, da je u samoj Poreznoj upravi puno napravljeno na naplati poreza, na kontroli određenih tokova novaca. I vi ste kao ministar tu imali jednu značajnu ulogu. Ono gdje nije dovoljno napravljeno u Poreznoj upravi je očito da tu i dan danas ne postoji dovoljno političke volje, a to je da Porezna uprava konačno bistri ta porijekla imovine i konačno u velikim slučajevima i Državnom odvjetništvu i krim policiji i Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa bude jedan jasan, adekvatan i korektan partner. Jer samo da skrenemo pažnju na to, imamo unazad godinu dana nekoliko ogromnih korupcijskih afera počevši od slučaja Rimac, Kovačević da sad ne nabrajam dalje i nekako svugdje vrtimo ogromnu lovu, ogromne sumnje na korupciju a nigdje se ne pojavljuje što su radili inspektori Porezne uprave. **Peović, Katarina (RF)** Da, javila sam se za repliku zato što ste spomenuli ono što nisam stigla u svojoj raspravi obrazložiti, a to je upravo ovo da smo imali izbor ravnatelja HRT-a koji je dao izjavu kojom potvrđuje da je u sukobu interesa i da je sada zakonski zapravo legalizirano takvo ponašanje, znači takva situacija da dužnosnik može biti u sukobu interesa ali ako pošteno to deklarira onda to nije sukob interesa. Bojim se da tu radimo ono što mnogi naši zakoni rade, a to je da ozakonjujemo bezakonje jer je jasno da netko tko je u sukobu interesa teško može taj sukob interesa riješiti u roku od 60 dana. Imali smo isto situaciju sa članicom HERA-e čiji suprug je sjedio u tri nadzorna odbora HEP-ovih tvrtki. Možemo zaključiti kako će to izgledati. Znači ako će ravnatelj HRT-a prebaciti to ne znam na svojeg sina ili svoju kćerku nećemo baš puno napraviti.

O.k. može se i to zakonski popeglati, ali ja mislim da se onda tu opet vraćamo na tijela represivnog aparata i na Poreznu upravu koja bi trebala kontrolirati, pratiti i vidjeti što se točno i u kojim situacijama događa. Sada vidimo koliko i gdje se širi na ravnatelje i direktore javnih tvrtki, iako tu moram reći da opet nije napravljeno dovoljno jer imamo masovne rotacije koje se događaju i situacije do situacije, ali očito je da još uvijek ne postoji dovoljna volja, dovoljna želja da se ozbiljnije pozabavi s time i da nemamo ovakve situacije kakve imamo danas. A ovo ozakonjenje bezakonja, pa sjećate se rasprave od prošlog tjedna kad smo imali o covid mjerama, kad nas se uvjeravalo da se to mora donijeti jer mi kršimo zakon, a kad smo rekli koji zakon nismo dobili odgovor, tako da možda nastavljamo u istome trendu. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Branko Bačić će sada govoriti. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Iznijet ću nekoliko svojih misli jer smo o ovom Zakonu o sukobu interesa, sprječavanju sukoba interesa potencijalnom sukobu interesa bezbroj puta govorili u ovom Saboru. Kada o tome govorimo onda najprije trebam pojasniti sukob interesa. Sukob interesa je situacija u kojemu dužnosnik svoju javnu dužnost, funkciju koju obnaša zloupotrebljava kako bi sebi priuštio određene osobne koristi, sebi ili svojim najbližima. I onda treba lučiti što je to klasični sukob interesa, što je to načelo djelovanja i što je to kazneni postupak. Naime, nije kršenje načela sukob interesa. Ono može i to je pomoćni alat dovesti do sukoba interesa i tada treba biti rigorozan i kazniti dužnosnika ili obveznika prema novom zakonu kada dolazi dolazi do sukoba interesa. I isto tako svaka odluka u kojemu je dužnosnik utvrđen u sukobu interesa nije automatski i kazneno djelo. Evo gledam kolegu Lalovca, on je bio ministar u Vladi Zorana Milanovića, mislim da on nije bio jedan od onih ministara, ali mislim da je 80% ministara u Vladi Zorana Milanovića utvrđeno ne da su kršili načela, nego u sukobu interesa. u sukobu interesa. Prema tome, ne znači da je sukob interesa automatski kazneno djelo, ali sukob interesa može prerasti u kazneno djelo i tada treba biti opet rigorozan do kraja i to kazniti najvećom mogućom kaznom kao poruku javnim dužnosnicima što se smije a što ne smije raditi kada obavljaš javnu dužnost. Prema tome, to treba jasno lučiti. Kada evo žao mi je što nema kolegice Nađ. Ona je rekla jednu zanimljivu misao malo prije. Ona je malo prije rekla zašto je zakonodavac u zakon uvrstio načela, ako ih neće sankcionirati. Najprije to pitanje treba postaviti zakonodavcu kad je donio zakon, jer kada je zakon donesen tada to nije bilo napravljeno. Ali ja nisam pravnik. Pisao sam neke druge zakone. Pisao sam Zakon o prostornom uređenju i gradnji. U tom zakonu smo propisali načela prostornog planiranja. U tim smo načelima govorili o integriranom pristupu u prostornom uređenju. Govorili smo o načelima prostorne održivosti razvitka na prostoru za koji se donosi određeni prostorno-planski dokument. Govorili smo o načelu slobodnog pristupa podacima koji su u prostornom planu, ali ne govori se o kažnjavanju niti prekršajima, niti kazneno za ova načela koja su kao postupak, pristup u prostornom uređenju. Takva je situacija i sa sprječavanjem sukoba interesa. Mi govorimo o načelima kao pomoćnom alatu da se utvrdi je li u konačnici pojedini dužnosnik ili obveznik kršio Zakon o sudovima. Nema ni gospođe Orešković. Ona uporno, uporno a kao pravnica sa pravosudnim ispitom bi trebala biti malo obazrivija zbog vlastitog integriteta govori da je Ustavni sud ukinuo. Nije ništa Ustavni sud ukinuo kad je u pitanju Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, nego je temeljem Ustavne tužbe, Ustavni sud naložio sudovima da preispitaju, utvrde, na njima je to. Ne na Ustavnom sudu, nego na njima, na redovnim sudovima da utvrde da li je moguće kažnjavati pojedinog dužnosnika za kršenje načela djelovanja ako to u tom istom zakonu nije propisana sankcija. To je Ustavni sud rekao. Nije ulazio u pojedinačni, odnosno nije ulazio u u kršenje odluke o, poništenje odluke povjerenstva, nego je naložio sudovima da to pitanje koje su postavili brojni dužnosnici, koji su dolazili jednim dijelom iz lijeve strane sabornice, dakle oporbeni su propitkivali kad su zatečeni u takvom kršenju zakona koje je prema povjerenstvu bilo kažnjivo. A u javnosti … Hvala. Imamo više replika. Prva je poštovanog zastupnika Borića. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Bačić, rekli ste tri riječi potencijalni sukob interesa. Imamo li to u dosadašnjem prijedlogu zakona kojeg smo imali i kojeg mijenjamo? Koja je kazna za to? I tko je to izmislio uopće takvu formulaciju? Jel' to izašlo u medijima kao takva formulacija ili je to zapisao nekim mišljenjima povjerenstva, jer oko toga su se vodile velike rasprave. Ja to nigdje nisam našao, ali se to pojavilo vani i vi ste sad objašnjavali jedan dio kako je to završilo. Drugo pitanje, možete li razmišljati o mišljenju ili shvatiti mišljenje povjerenstva koji kaže ako ste kao lokalni čelnik ili regionalni čelnik u odnosu poslovnom sa nekom firmom, a ta firma vama nešto gradi ili radi u vašoj kući ili ima uređeno nešto vi niste u nikakvom sukobu interesa. O čemu mi pričamo? Kome smo to dali na proizvoljnost da određuju i po kakvim kriterijima? Jer meni to baš ne izgleda da nije sukob, ali oni kažu nije, samo morate malo paziti kažu. Pa što mi to radimo? Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine Boriću. Da, povreda načela je u javnosti u stvari bila percipirana kao klasični sukob interesa i premda se dužnosnici nisu ogriješili o zakon, da bi bili sankcionirani snosili su političke posljedice i to velike, neki a neki nisu. Nekima čak to nije ni utvrđeno kao povreda načela djelovanja, a neki su zbog toga morali davati ostavke pod pritiskom i zbog percepcije javnosti. Prema tome, da ne bi došlo do tog proizvoljnog tumačenja pojedinih članova povjerenstva i povjerenstva zakonom mora biti jasno propisano što je sukob interesa, a što nije sukob interesa, a određena povreda načela se mogu definirati etičkim kodeksom.

naputcima rekao da bi trebalo osnažiti ta načela u smislu mogućnosti sankcioniranja, to je javno dostupno. Nadam se da ćemo se složiti oko činjenice da niste preveli zadnje preporuke i da ih nemamo javno objavljene mada postoje neke indicije da su negativne, tj. da opet ovaj zakon nije usklađen sa preporukama GRECO-a. Pa ja vas sad pitam da li vi poštujete institucije i što mislite koja poruka se šalje hrvatskoj javnosti ako se ova načela o poštenom, transparentnom i časnom obavljanju dužnosti ovim zakonom ne mogu sankcionirati. Hvala. nego što vam repliciram pogriješili ste važno u dva dijela. Najprije GRECO nije institucija Europske komisije, Europske unije niti Europske komisije, ona je institucija Vijeća Europe. To je ipak dozvolite jedna mala razlika. To su dvije bitne, to je bitna razlika. I druga stvar. Ja bih htio Ja bih htio vidjeti to što ste vi meni sada, me pitate jer ja koliko imam informacije, ja nisam vidio to izvješće GRECO-a. Ako ga vi imate, pa lako ga je prevesti, nije ga problem prevesti. Pa onda ako ga imate prikažite gdje to piše da je GRECO rekao da treba sankcionirati povredu načela djelovanja. To me, evo to smo pitali već u replikama i ministra. On je to jasno odbijao. Prema tome, poštujem i GRECO i institucije EU, ali je u ovom postupku učinjeno sve prema preporukama kako bi se osnažio rad tog tijela. Hvala lijepa poštovani kolega Bačiću. Evo gdje je GRECO rekao na stranici 22. svog izvješća u točki 66. smatra da je opći članak 5. o sukobu interesa središnja značajka zakona čiju je izvršivost potrebno osigurati. Međutim, nije to bilo moje pitanje. Ono što sam ja htjela govoriti je slijedeće. Govorite o potencijalnom sukobu interesa, dakle u ovom zakonu se ne predviđa potencijalni sukob interesa, predviđa se sukob interesa i kazne koje slijede ukoliko se netko zaista ogriješi o zakon kada je netko u sukobu interesa. Ono što muče sve saborske zastupnike oporbe je upravo sprječavanje tog sukoba interesa zaustavljajući ga baš tamo gdje je on potencijalan, u okviru ovih načela. Ja ne vidim gdje je problem da se ostave načela i da se samo doda još sankcioniranje ukoliko postoji povreda načela. E onda imate i sprječavanje sukoba interesa upravo ono što je bit zakona, što govori samo njegovo ime. Hvala lijepa. **Bačić, Branko (HDZ)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Ahmetović, jeste li vi u ovom zakonu vidjeli i gdje to ima da su izbačena načela, načela su i u ovom zakonu. Dakle, načela djelovanja su u Članku 5. ako se ne varam i dalje propisana. Uvodno su na zakon koji je, koji je još na snazi nema nikakve razlike. Rekao je ministar u jednu riječ, evo ja smo i kolega Borić gledali ja ne vidim niti jednu razliku. Dakle, sve ono što piše u postojećem zakonu piše i u ovom zakonu. Načela djelovanja su pomoćni alat, instrument kako god želite koji će povjerenstvu prilikom odlučivanja jeste li vi ili ja u sukobu interesa pomoći. A ako nisam u sukobu interesa, ako nisam niste ni vi ni ja, e onda me neće kažnjavati za nešto što nije sukob interesa. ako je to pogrešno postupanje u smislu etičkog postupanja zastupnika i dužnosnika onda to riješimo etičkim kodeksom. Ali je vam i meni će biti nanesena ogromna politička šteta, a niste kršili zakon. I ovdje ne štitim ja desnu stranu nego štitim i lijevu i svakog obveznika neovisno o kome se to odnosi. Može danas biti o meni, sutra o vama …/Upadica: Hvala, hvala./… preksutra Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Uvaženi kolega spominjali ste SDP-ovu vladu i ministre koji su bili kažnjeni kada je netko iz vlade, tada vlade imenovao ministre u neku državnu agenciju koja je bila bez naknade i to je kasnije povukla i zbog toga je većina ministara u tom kontekstu bila kao u nekom sukobu interesa Znači ono što je sad ovdje se postavlja pitanje, znači jednog općeg karaktera, kada imate jednog predsjednika trgovačkog društva ne znam uzet ću HEP jel, koji potpisuje ugovor, koji radi velike ugovore i može biti u tom ozbiljnom sukobu interesa i jednog saborskog zastupnika, kakav može biti saborski zastupnik u nekom sukobu interesa u konačnici kada izlazi iz ovoga mandata i da se na njega iste te mjere odnose kao ne znam na predsjednika HEP-a koji upravlja milijardama, koji poslije toga može otići u ozbiljnu kompaniju i saborskog zastupnika koji nema nikakav zapravo ni utjecaj, ni ništa se nalazi nakon toga i svrstavaju ih se u istu košulju jel zbog toga nekakvog potencijalno sukoba interesa jel. Zahvaljujem. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani Mislim da saborski zastupnici u svom postupanju, donošenju zakona odlučuju o svim segmentima života u Hrvatskoj za razliku primjerice od kako ste svi sam rekli od direktora, predsjednika uprave jednog velikog jakog poduzeća koji može nakon mandata imati klasični sukob interesa. O tome možemo raspravljati i ja, međutim smanjivanje u zakonu i ovoga što vi govorite bi nas još dalje odvelo u raspravu kako HDZ hoće i povjerenstvo i zastupnike na određeni način ovaj ukloniti od potencijalnog i mogućeg sukoba interesa. kad govorite o ministrima nisu samo bili, bilo je tu, ne želim im imena niti spominjati, niti ima to svrhe, ali je bilo onih koji su sebe imenovali u određena tijela i za to uredno primali naknadu, uredno primali naknadu.

Zahvaljujem. Mislim da nam je ovo 12 put da raspravljamo o načelima što samo pokazuje da stvar nije potpuno još objašnjena. Dakle, ja ne vidim problem da Povjerenstvo za sukob interesa nekom dužnosniku da packu da nije poštivao načela. To i dalje nije manifest sudbine kako bi predsjednik Republike rekao, da se moramo, da sad to držimo ko Sveto pismo i toga se i koristimo kao neoboriv argument. Smatram da sabor i parlamentarna većina imaju legitimnu političku volju da uklone načela djelovanja i odlučivanje prema načelima djelovanja. Ova vaša rečenica da načela su još, da nisu izbačena, da su još u zakonu ja bi sada u nadi da neću biti krivo shvaćen to usporedio sa aktualnom situacijom kod Covida. Načela su tu, ali su na respiratoru, a povjerenstvo je na kisiku. Trebalo bi jedino da HDZ drži distancu od vlasti i da se te epidemiološke mjere poštuju u borbi protiv korupcije. Zahvaljujem. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega Bauk nikad nismo mi rekli da načela treba izbaciti iz zakona, nikad nismo rekli, niti ću sada, niti sam ikada govorio. Temeljem njih kao i u drugim zakonima temeljem drugih načela postupanja treba inzistirati na zakonitosti, legitimnosti, legalnosti kako god hoćete onoga što je rezultat, proizvod tog zakona. Prema tome tu nema spora. A što se tiče respiratora, što se tiče stožera bilo bi dobro da SDP nastupi jasno, nedvosmisleno, pozove ljude da se cijepe, ne dvoji oko upitnosti Covid potvrda, da zbog eventualno malo prikupljanja političkih poena što rade drugi puno više nego SDP do kraja bude jasan neovisno o tome kako i na koji način da li 2/3 većinom ili kvalificiranom većinom od 76 …/Upadica: Hvala./… zastupnika te Covid potvrde utvrde.

odluke se trebaju donositi u skladu s Ustavom tu se malo razilazimo, a oko učinkovitosti Covid potvrda se još manje razilazimo tu smo na sličnome tragu, ali ostale primjedbe smo rekli u prijedlogu u raspravi o zakonu. Hvala. Dobro. Gospodo draga, ali ja bi vas molio da se držimo teme i ne zlorabimo ovu instituciju povrede Poslovnika. Ja vam znate i sami moram dati opomenu, ovaj ali nemojmo to raditi, nemojmo, nemojmo. Ovaj repliku ima poštovani zastupnik Jakšić. da li sukobi vlade sa povjerenstvom su razlog zašto se ljudima koji sjede već neko vrijeme u povjerenstvu će biti doslovce onemogućeno da dalje se javljaju za taj posao i da ga obavljaju jer po ovim zadnjim izmjenama ispada da nitko tko je sad drugi mandat više neće moći aplicirati da bi mogao raditi u samom Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, a malo je čudno da do tih izmjena dolazi nakon što je povjerenstvo otvorilo neke sukobe i neke procese protiv vlade i protiv samoga premijera, neki su došli do upravnog suda. A što se tiče samog cijepljenja i podrške cijepljenju to s aspekta SDP-a mislim da uopće nije sporno, a bilo bi mi puno lakše sad ću vam reći kao gradonačelnik da konačno netko od stožera i veli kakvi su nam planovi za božićne i novogodišnje blagdane gdje se očekuje puno veća frekvencija ljudi, a ministar Beroš to prije tjedan dana nije ni jednom riječju spomenuo niti dao odgovor. Tako da teško je podržati nešto za što ne znaš još niti što je.

ovaj se zakon ne donosi za jedan dan, za pet dana, za godinu ili za dvije. Odnosi se na čini mi se 7 tisuća tako je rečeno, oko 7,5 tisuća obveznika ovog zakona i ne donosi ovo HDZ odnosno vladajuća većina. Možda se i netko iz oporbe po svemu sudeći neće priključiti u srijedu u izglasavanje ovog zakona, ne odnosi se samo na HDZ-ove dužnosnike i ovdje postupamo upravo načelno nastupamo, osobno nikad nisam bio niti u potencionalnim, niti u sukobu interesa, niti imam, niti imam razloga bilo kakvih osobnih. Ovo govorim iz načela, načelno govorim da ne možete te netko osuditi za nešto što nije propisano kao prekršaj. To je i kad je u pitanju prekršajni postupak i kad je u pitanju kazneni postupak i kad je u pitanju odluka o sukobu interesa. Ne možeš bit suđen za nešto što nije prekršajno.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Bačić, vi ste se kao i zapravo većina zastupnika ovdje osvrnuli na načela djelovanja čl. 5. odnosno prema ovom prijedlogu zakona čl. 6.. Ja bi se referirao na ovo što je u vašoj raspravi odnosno u replici spomenula kolegica Ahmetović. Ona je ovdje citirala izvješće GRECO-a da je potrebno postići izvršnost čl. 5., međutim to je izvješće koje je staro, dakle nije to izvješće da ne bude u javnosti ispalo da je to ovo novo izvješće kojeg nema. Ne, to izvješće je od prije…/Upadica se iz klupe ne razumije/…ne, to je od prije izvješće. Dakle, međutim izvršnost čl. 5., ono je vrlo jasno rekao i upravni sud o tome, dakle načela djelovanja treba vezat za konkretnu, konkretnu odredbu, konkretnu propisanu dakle članak u samom zakonu. O tome vam govori i Europski sud za ljudska prava koji kaže da svaki propis mora biti formuliran s dostatnom preciznošću kako bi omogućio da se predvide posljedice koje određena radnja može imati na onog na koga se odnosi. Prema tome, sve je apsolutno jasno. Ja ne znam dal mi

da niko ne može biti suđen za nešto što nije kazneno djelo propisano …/Govornik se ne razumije/…kaznenim dijelom. A to što za utvrđivanje, ako je to utvrđeno kao kazneno djelo postoje brojna načela koja propisuju kako i na koji način se do tog kaznenog djela može doći. jasno i ja jednostavno ne razumijem da moramo to već godinu, dvije, tri, četiri ponavljati, a ovo za GRECO što ste vi rekli to nisam imao tu informaciju, zahvaljujem vam na tome. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Željko Lenart, izvolite.

iako neko procjenjuje da se godišnje ukrade 60 milijardi kuna u RH kroz razno razne sukobe interesa. Ovim zakonom kojim se pegla ovo što se dešava, ovim proširenjem obveznika ovoga zakona samo ćemo sa više materijala predmeta zatrpati povjerenstvo koje je i tako po onoj hrvatskoj poslovici „ako želiš da se nešto ne riješi osnuj povjerenstvo“, pa tako ni ovo povjerenstvo ni do sada nije rješavalo bitno nešto, pa neće niti u buduće. Zakoni koji se donose u ovom saboru uglavnom se rade ne da bi se riješilo ili popravilo stanje u državi već da bi se promovirala stranka na vlasti kako eto dobrim zakonima rješava međutim onda s vremenskim odmakom vidimo da se tim zakonima ništa nije riješilo, kao što neće niti sa ovime, netko pokušava sakriti pod tepih mnoge stvari koje se dešavaju. Još sam rekao i u raspravi po klubu zastupnika god nema čvrstih, jasnih i nedvojbenih sankcija za one koji su uhvaćeni u prekršaju, dok god oni ne budu odgovarali svom svojom imovinom i imovinom uže obitelji do tada vam džaba sve možemo mačku o rep okačiti jer se ništa neće dogoditi. To vam je isto kao kad usporedite d.o.o. i obrtnika, imate d.o.o. opljačkate nekoliko obrtnika koji su radili za vas, ne platite im, promijenite firmu, stavite ovu u stečaj i opet dalje poslujete. A obrtnik koji odgovara svom svojom imovinom za ono šta radi kada napravi nekakav problem jednostavno odgovara sa svime onime što ima, tako isto i dužnosnici. Razlika između dužnosnika u zakonodavnoj vlasti znači Saboru, županijskim skupštinama, gradskim i općinskim vijećima i dužnosnicima u izvršnoj vlasti jer oni koji su u izvršnoj vlasti oni upravljaju javnim novcem i upravo su oni ti koji sukobom interesa, koji je uvijek dobro prekriven rade štetu poreznim obveznicima RH znači građanima RH. Ja ne Ja ne vidim da ih se ovdje stavilo pod nekakvo veće povećalo ili da će im se u budućem vremenu nešto posebno dogoditi zbog toga što smo mi donesli novi zakon. Zakoni se uporno donose tj. predlažu od strane Vlade HS-u i donose protiv volje naroda i protiv naroda. I vjerujte mi da će doć onaj dan kad ćete misliti da ste dobro narod zajahali, ali će vas taj dan narod otpuhat. Nakon 30 godina hrvatske samostalnosti, nakon tolikih stoljeća koju smo čekali tu samostalnost mi smo od države napravili veresiju, rasprodali svu državnu imovinu, sve proizvodne pogone, uništili industriju i još ono malo što ima i to će polako nestat. Nemamo energiju, nemamo telekomunikacije, bez svega smo ostali. Ostala nam je himna, zastava, porezi i dugovi. Ajmo se trgnuti, još uvijek ima vremena da se borimo za ovaj narod, ajmo se trgnuti, ajde počnite predlagati kvalitetne zakone i neka oni koji stvarno žele dobro ovom narodu vode taj narod, bez obzira kako se zvali, neka stvarno rade za narod i neka rade za opstanak ove nacije. Popis je pokazao da nas nema. Znate što sam rekao neki dan svom djetetu, 19 godina, bolje ti je biti sluga u uređenoj državi nego gazda u lošoj državi. Hvala.

Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče HS-a, kolegice i kolege. Prijedlog zakona o sprječavanju sukoba interesa, ja vjerujem da je zapravo sva ova rasprava i s jedne i s druge strane sabornice dobronamjerna i zaista u to želim vjerovati i nemam razloga ne vjerovati s obzirom da me svi uvjeravaju da je zaista cilj ovog zakona zapravo spriječiti sukob interesa i unaprijediti borbu protiv korupcije u našoj zemlji. Evo još malo pa će potpredsjednik HS-a valjda voditi sjednicu. I u samom zakonu stoji da je svrha ovog zakona sprječavanje sukoba interesa i baš zbog toga što se konstantno napominje da je svrha zakona, da je cilj zakona baš onako kako stoji u njegovom imenu sprječavanje sukoba interesa, baš zato cijela oporba inzistira na tome da se poštuje preporuka GRECO-a koja nije navedena pod formalno preporuka ili nalog ili naredba, ali je preporuka GRECO-a da se zapravo ispoštuje i da se zaista načela koja jesu dio i ovog izmijenjenog zakona i onog prethodnog zapravo mogu smatrati ravnopravnim dijelom zakona koji se može sankcionirati na način da se opomene onog koji je zapravo taj zakon ko se ogriješio o ta načela zakona i da se spriječi njegovo daljnje postupanje na način da zaista u tom sukobu interesa se u budućnosti i nađe. Zakon o sprječavanje sukoba interesa ima za cilj sprječavanje, međutim nigdje u zakonu ne vidimo na koji način ćemo ga taj sukob interesa spriječiti. I kolega Bačić prije mene i mnogi prije mene koji su odgovarali na replike poglavito oporbe govorili su o potencijalnom sukobu interesa, međutim ovaj zakon ne prepoznaje potencijalni sukob interesa, on prepoznaje sukob interesa, točka, on prepoznaje i kazne ukoliko se dogodi sukob interesa, točka, ali potencijalni sukob interesa ne prepoznaje. Sprječavanje sukoba interesa ne prepoznaje. U čl. 1. zakon kaže „Svrha ovog zakona je sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti i to sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti“ itd., itd. i onda u čl. 7. recimo točka i) kaže da obveznici ovog zakona ne smiju koristiti položaj niti utjecati na odluke tijela javne vlasti itd. kako bi postigli osobni probitak ili probitak povezane osobe. To je samo jedan od primjera gdje je obveznik ovog zakona zapravo u sukobu interesa, dakle prekršio je zakon i onda mu slijedi ona sankcija od 4 do 40.000 kuna. Međutim kako smo spriječili tog čovjeka ili tu osobi, govorim o fizičkoj osobi da bude u sukobu interesa? Nikako, baš nikako. A upravo je GRECO u svom izvješću u posljednjem objavljenom izvješću kojim smo se trebali rukovoditi rekao da je članak koji se bavi načelima djelovanja u kojima se traži da svi obveznici obnašanja javnih dužnosti postupaju časno pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano zapravo središnji članak ovog zakona i da bi se RH morala odlučiti na izvršivost tog članka. Točno je nije dana naredba od strane tog tijela da se u zakon mora ugraditi sankcija za ne postupanje po tom članku, ali je i točno da je žalosno da mi tražimo i čekamo poglavito u zakonima ovakve prirode kojima je cilj sprječavanje korupcije ili borba protiv korupcije kojom tako strašno mašemo kad treba mahati, zapravo nama je potrebno da nam oni narede, da nas natjeraju, da nas kazne, da nas sankcioniraju, penaliziraju, da nas proglase sramotno lošim u pogledu borbe protiv korupcije da bismo mi na sprječavanju korupcije ili u borbi protiv korupcije napravili jedan korak naprijed. Mi konstantno korak nazad. I ovim zakonom, ali i Zakonom o proračunu gdje smo čak unazadili i planiranje proračuna u pogledu transparentnosti. Nije to borba protiv korupcije. Ako smo dobronamjerni onda nemamo problema niti da ova načela ne budu samo ukras nego da se jasno i nedvosmisleno prekršitelji tih načela i sankcioniraju.

pamćenje služi, još me hvala Bogu služi, znači prvi Zakon o sprječavanju sukoba interesa je bila jedna obveza Hrvatske kod ulaska u EU koju je doslovno gospođa Kosor, mislim ne gospođa Kosor to ne bi bila premijerka, zapravo više-manje prepisala rumunjski zakon. koji apsolutno nije bio primjenjiv za Hrvatsku, ali zbog ono što je hrvatski problem, a to je reći ću veliki neki indeks percepcije korupcije, same korupcije, dakle taj zakon je prepisan pošto je u tom trenutku Rumunjska bila ono na dnu zapravo bila je europski problem. Sad iz tog prvog zakona koji definitivno nije bio primjenjiv za hrvatske prilike dakle dolaze ekstenzije u izmjenama zakona, dopunama zakona i tako gdje se događaju stvari neke evo spominjao je i kolega Lalovac da se ne ponavljam tijekom ovih zadnjih, zadnjih 10-tak godina i sada smo došli ovdje gdje jesmo. I sad moje kratko pitanje na kraju, da li po vama dakle ovaj novi zakon sad izmjene i dopune zakona je za vas sada korak naprijed ili korak nazad? Hvala vam. O rezultatima borbe protiv korupcije u RH najbolje govori pad RH po percepciji korupcije, dakle mi, po indeksu percepcije korupcije dakle pokazatelj koji pokazuje kakva je percepcija korupcije korupcije u RH. Dakle, mi smo u godinu dana čini mi se pali za jedno 2-3 ili u posljednje 2 godine za 2-3 mjesta. Ako je cilj ovim saborskim zastupnicima, ako je cilj ovoj državi učiniti sve da bismo bili čim gori po pitanju percepcije korupcije onda smo na pravom putu. Ako nam je cilj da bez obzira što nam netko naredi u Europi spriječimo korupciju i jače pokažemo svim građanima RH da smo protiv korupcije onda ne vidim razlog da da pojačamo preventivne mjere odnosno da ih unesemo u ovaj zakon jer preventivnih mjera ovdje nema, prevencije nema, samo kažnjavanje …/Upadica: Hvala./… kad je već sve gotovo. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Zekanović. Poštovana kolegice Ahmetović evo molim vaš komentar na odluku Upravnog suda kojom je gospodin Karamarko proglašen nevinim po pitanju navodnog sukoba interesa koji je imao, a koji je pokrenula kolegica Orešković. Vi pošto ste danas u istom političkom bloku sa kolegicom Orešković želim ćuti vaš komentar pa da se i pospete pepelom i kažete povjerenstvo je tu pogriješilo. Dakle, čovjek je politički eutanaziran, dakle politički ne postoji zbog toga što je povjerenstvo uzeli sebi za pravo da nešto radi. Moram naglasiti povjerenstvo koje se pokazivalo kao apolitično bez političkih ambicija, a danas jasno vidimo da kolegica Orešković ima političke ambicije odnosno imala ih je i u to vrijeme. Dakle, ja imam duboku sumnju da je i u to vrijeme znači to povjerenstvo korišteno za politički obračun dakle s blagoslovom SDP-a sa egzekutorom Dalijom Orešković. **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepa na pitanju. Pa ja vjerujem da je gospodin Tomislav Karamarko ponosan na svog advokata kojeg vidimo u vama. Ono što bih htjela ispraviti je da mi nismo u političkom bloku, ne sjećam se da smo potpisali koaliciju valjda bih bila obaviještena kao politička tajnica. Međutim, ono što mogu reći s obzirom da i u europskom izvješću o stanju pravosuđa u RH jasno stoji da je pravosuđe u takvoj situaciji da na njega utječe odnosno da na njega odnosno na sudstvo utječe ne bih uopće ulazila u interpretaciju i komentare oko odluke pa niti tog suda koji je ukazao da je Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa bilo u krivu kad je gospodina Karamarka kaznilo. Toliko o ispravnosti sudstva i neovisnosti sudstva u RH. Poštovani zastupnik Jakšić. **Jakšić, Mišel (SDP)** Poštovana kolegice Ahmetović, činjenično, taksativno ste pobrojali sve ono što zamjerate u ovim zakonodavnim izmjenama kao što ste i dali primjere iz samog izvješća GRECO-a, pardon, što bi trebalo mijenjati, kako i na koji način. I ono što se slažem s vama je da svi u ovoj sabornici iskreno žele da se stvari mijenjaju na bolje i da od toga bude neki rezultat, no ono što je moje pitanje za vas je da li smatrate da je ova promjena zato jer vladajuća većina doista želi duboku suštinsku promjenu i pokazati da je se spremna obračunati s korupcijom i imati neovisne institucije ili je ovo jednostavno malo magljenje javnosti, malo bacanje pijeska u oči i plus toga onaj šlag na torti reduciranje prava i mogućnosti samog Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa

kolegi Bačiću čini mi se, a vezano uz činjenicu da ljudi koji danas sjede u Povjerenstvu za sprječavanje sukoba interesa, a koji su otvorili brojne predmete koji možda nisu vladajućima od interesa da se otvori neće moći biti izabrani u ovo povjerenstvo nakon izglasavanja ovog zakona, a dio leži i u posljednjim događanjima oko državnog odvjetništva gdje ozbiljni, ali ozbiljni propusti takvog državnog tijela zapravo bivaju pokriveni i podržani od vladajuće većine i dalje, tako da ne bih rekla da je i rezultat ovakvog zakona zapravo stvarna želja vladajućih da se bore protiv korupcije. osoba koje su našli se u sukobu interesa, evo čisto primjer nebitno jel koja vlada ili, ili koji nekakav načelnik kada imenuje nekakvu rodbinu ili nekakvog ovoga bliskog prijatelja itd. imenuje i sad povjerenstvo utvrdi da je bilo nekakvog sukoba interesa i okej dobijete kaznu 4 tisuće kuna jel i to je to jel. Ali nema, ako je povjerenstvo utvrdilo da je bilo sukoba interesa onda ovaj mora bit razriješen, ne može on ostat na toj funkciji, on dalje 4.g., ima dalje uvjete sve kakve ima i to, ostalo se na tome jel, na nekoj kazni od 4 iljade kuna koja je u tom kontekstu simbolična s obzirom kakvu naknadu ovaj prima…/Govornik se ne razumije/…da se ide i korak dalje jel, da nije samo kažnjavanje nego da se ako se utvrdi sukob interesa da se ta osoba onda kasnije mora i povuć s te funkcije **Ahmetović, Mirela (SDP)** Hvala lijepo. Pa evo vi ste u svojoj replici zapravo i rekli i odgovor na tu repliku. Da, predviđene su kao sankcije opomene ili novčana kazna s tim da se opomena odnosi za očito lake povrede zakona i sad se ostavlja na povjerenstvu zapravo mogućnost da odluči koje su to bile očito lake povrede zakona ili da odredi kaznu između 4 i 40 tisuća kuna. Ono što bi bilo poražavajuće je upravo ovo da netko plati naprosto 4 tisuće kuna, a znamo da su na takvim položajima plaće daleko daleko veće, dakle višestruko velike, a sama korist od imenovanja takve povezane osobe u to tijelo može biti od daljnje materijalne koristi onome koji ga je imenovao. Naravno da sam za to da se ide i dalje i da se razriješi tu osobu sa funkcije, međutim povijest je pokazala da to tako baš i ne biva i to je ono što je zabrinjavajuće. **Reiner, Željko Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovana kolegice Ahmetović, vratit ću se na ovaj dio koji govori o sprječavanju sukoba interesa koji vi negirate da postoji u samom zakonu. Dakle, čl. 7. taksativno nabraja djelovanja, ponašanja, postupanja ili ne postupanja dužnosnika koji predstavljaju dakle povredu ovoga zakona. Dakle, ja kao dužnosnik pročitam taj članak i kažem između ostalog primit i zahtijevat korist, primit dodatnu naknadu, tražit i prihvatit i primit vrijednost itd. itd., a za to je a za to je propisana novčana kazna od strane povjerenstva. Dakle, ja samim time što mi je to zabranjeno kao dužnosniku ću se ne prevenira i neću postupit tako i na taj način sprječava da uđem u sukob interesa jel u protivnom meni zakonodavac kroz ovaj zakon prijeti novčanom kaznom putem povjerenstva. Dakle, ako to nije sprječavanje, ako to nije ograničavanje, ja ne znam što je, dakle ovdje imate prevenciju jel, ovdje imate prevenciju. Prema tome, ja ne znam na koji način bi vi to drugačije propisali ili kako ste vi to zamislili ako ovo nije prevencija. Dakle, cijelo poglavlje vam govori o tome. **Reiner, Željko Hvala lijepa. Kolega Habijan, dakle cijelo ovo poglavlje koje ste i citirali odnosno na koje ste se pozvali govori o konkretnim slučajevima sukoba interesa za koje su predviđene kazne ili opomena ili novčane kazne, međutim to nisu preventivne mjere, dakle govorimo o već počinjenom sukobu interesa. Ovo nije zakon za kažnjavanje sukoba interesa, naziva se Zakon o sprječavanju sukoba interesa, pa hajmo taj sukob interesa spriječiti. Evo jedna od mjera sutra će se raspravljati o tom amandmanu odnosno branit ću taj amandman je stvarna transparentnost trošenja javnih sredstava. Pa ako ste već toliko za sprječavanje sukoba interesa ajmo usvojiti amandman koji je predao Klub zastupnika SDP-a i uvedimo transparentno trošenje javnih sredstava i u državnom proračunu i na svim pozicijama trošenja javnog novca i time ćemo napraviti korak zajednički, zajednički korak u zaista sprječavanju i sukoba interesa i korupcije. **Reiner, Željko (HDZ)** Slijedeći će govoriti poštovani zastupnik Josip Borić, izvolite. vam lijepo uvaženi potpredsjedniče, poštovani državni tajniče. Evo ako sam uspio danas razumjeti ove rasprave od jutros stav oporbe je mi smo protiv ovog zakona jer je čl. 5. iz postojećeg u novom postao čl. 6. i to nam je dovoljno i mi to razumijemo i mi ćemo ga izglasati sami evo tekst se nije mijenjao, ali ćemo vam održati elaboraciju apsolutno svega po tom pitanju, a to su uglavnom samo isključivo načela djelovanja koja bi trebalo primjenjivati samo u jednoj stranci, samo u HDZ-u. U našem dvorištu nećete sudit gospodo. To je uloga koju vam mi dajemo i kao pojedinci i kao stranke i na taj način ćemo raspravljati jer kako drugačije shvatiti rasprave u kojima jedan zastupnik se digne i kaže zašto ste maknuli načela djelovanja iz zakona, uopće nije ni pročitao. Po tome treba suditi. Kad su njemu sudili jer je primio 500 puta veći dar od dozvoljenog onda se odmah požalio sudu, odmah. Zamislite tu licemjernost, vjerodostojnost, zašto to mičete kad su mi po tome sudili, a ja se odmah žalio sudu neka to ukine i tako mi danas raspravljamo svatko sa svojih pozicija. Sukob interesa, onda javnost rada, zašto to mičete i onda državni tajnik objasni što se događalo kroz zlouporabu javnosti rada da su pojedinci bili osuđeni prije od javnosti nego od povjerenstva bez ikakvog razloga. Nije trebalo više suditi samo napisati nekakvo svoje mišljenje. Pa smo raščišćavali i priču o potencionalnom sukobu interesa danas. Što je to? Kažu to je ono možda, jel čuli smo evo i stav iz SDP-a kolegice u sukobu interesa jesi ili nisi, a potencionalni e to ti je možda, a kad je možda onda ću vam ja odrediti jeste li ili niste. Da jer ja procjenjujem, pa kada ustavni sud kaže sudovima izvolite to raščistiti što jest, a što nije onda oni kažu da su ovi političari, a da ovi drugi ne znaju sudit jer su tamo suci i to pred kamerama ako treba i šest sati ja ću vas ispitivat, ja ću vodit dokumente. Pa su uveli što? Uveli su i vremenski tijek koliko može biti sukob interesa. Ako ste na sastanku koji traje 45 minuta kao dužnosnik onda ste sigurno u potencijalnom sukobu interesa, vidio sam ta rješenja i mišljenja. Ako ste dužnosnik koji ste i direktor svoje firme ili poduzeća ili obrta onda možete biti 21 dan pa ćemo vam reć ajde se malo uozbiljite pa dajte to završite tu nespojivost dužnosti pa skinite to ne, da ne napišemo da ste u sukobu interesa. To su rješenja. Pa ako ste zamjenik načelnika volonter možete biti direktor turističke zajednice, to su napisali da, pogledajte taj odnos gdje si direktno nadležan toj turističkoj zajednici, niste u sukobu interesa. Pa još najjače rješenje koje sam pročitao, ako ste u odnosu sa nekim poduzećem koji je u gradu, u općini radi za vas kao općina ili grad neki posao, a vi kao čelnik angažirate tog izvođača da vam kuću gradi, dograđuje, onda vam kaže samo sačuvajte račune i čudimo se do čega smo mi to došli, tumačenjem ljudi koje smo izabrali u HS-u da se bave s onim što im je osnovno, da pogledaju sve što im daju dužnosnici i da utvrde da li tu ima grešaka i da ih na vrijeme upozore ako su nešto napravili da im daju određeno mišljenje. Toga je bilo kolikogod hoćete svatko na svoj način. Zašto? Jer im je to možda bilo najlakše. Za ovo jesi ili nisi, e to je već malo teža zadaća. I danas se opet bavimo tim pričama, mi bi sudili za možda jer tu smo najjači, ali za da ili ne gdje čujem da ima 200 predmeta po kojima netko ne želi uopće suditi jer su vrlo jasni i ne interesiraju ih. Zašto? Jer se odnose na lokalne čelnike i dolje nekakve političare male na kojima ne možeš dobiti poen i poslat političar u nekim sljedećim izborima. E to nas muči. Zato javnost rada, zato ovo možda zato jer je tu najlakše, sve ostalo je posao u uredu, imaš svoje ljude moraš napisat

Poštovani kolega Borić nisam čuo prvu minutu vaše rasprave, evo postavit ću pitanje isto koje sam postavio i kolegici Ahmetović. Dakle, radi se o odluci Upravnog suda kojom je odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa na čelu sa nazočnom kolegicom Orešković odbačena i gdje je g. Karamarko proglašen nevin. Ona je zapravo kolegica Ahmetović je rekla da ona sumnja u odluku suda upravnog, a ona a priori barem po ovome uzima da je sve ono što povjerenstvo donese u redu ili to njoj politički odgovara. Nažalost nisam sa strane HDZ-a nikad čuo komentar o tome, evo želim vaš komentar zapravo o toj odluci Upravnog suda s naglaskom da nisam slušao prvu minutu vaše rasprave. **Reiner, Željko (HDZ)** Poštovani zastupnik Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala vam lijepo kolega Zekanović. Mislim da ste slušali moju raspravu, sudili su zato jer je to bilo u prostoru možda, vremenski, rekao sam i vremenski što to znači. Ali kažem, kada ti ljudi ubiju neovisnost na način da od predsjednice postaneš političar, to je ono što mene smeta u svemu u cijeloj ovoj priči i što govoriš da je to sasvim normalno. Ja sam u svojoj raspravi tražio da i članovi povjerenstva također uđu u ovaj zakon, da se na neki način ne događaju ove stvari koje se nama događaju jer je sve otvoreno. Ovdje se dolazi s predmetima, ovdje se maše s predmetima, ja sam vam pisala odluke i mišljenja, sudovi su to porušili, ali ne možete ih razuvjeriti jer imaju svoje agende i to se u povjerenstvu ne smije događat. Očekujemo od njih da rade po zakonu koji će donijeti ovaj sabor, bez oporbe oni su protiv toga i bore se protiv korupcije na svoj način, mi ćemo kroz ovaj zakon. Marijana (Nezavisni)** Hvala vam lijepo potpredsjedniče. Kolega Boriću govorili ste o nekim zlouporabama i nelogičnostima koje su se događale kroz rad povjerenstva do sada. Čuli smo i kroz rasprave u HS-u da su pojedini zastupnici u prvom čitanju i sada u drugom čitanju zagovarali ustvari ukidanje povjerenstva kao takvog. Mene zanima, smatrate li da će ovim zakonom one nelogičnosti ili pravne praznine koje su se pokazivale do sad u funkcioniranju i radu povjerenstva biti popunjene odnosno zakonski regulirane i da će ovaj zakon omogućiti povjerenstvu da radi nesmetano svoj posao s jedne strane, a s druge strane dužnosnicima da ne budu nepravedno izloženi na stup srama i presuđeni bez da za to postoje argumenti. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo kolegice Petir. Mislim da je tu državni tajnik danas bio vrlo jasan u svom govori, koji je po meni bio malo i emotivan, ali je jasno pokazao što su bivši nedostaci tog zakona i što se želi postići s ovim, pogotovo u dijelu koji se tiče i javnosti rada, ali i provedbe ovih propisa koji su do sada bili nedorečeni. I ja mislim da bi to bila dovoljna osnova da mi imamo ono što svi hoćemo, da postoji tijelo koje će se baviti sa sukobom interesa i da što je po meni možda i najvažnije bi trebalo biti, najvažniji zadatak da na vrijeme ako vide neke situacije da možda dužnosnik možda iz neznanja ulazi u određeni sukob da ga se na neki način možda i upozori. Ne uvijek na kraju, e sada ćemo ti mi napisat, ne znam kaznu i … I što je još najgore, mislim što se događalo da zaista evo što je kolega Lalovac rekao, dobio si kaznu 4.000 evo imamo ovdje kolegice nekoliko kazni. Ništa, super, možeš i dalje funkcionirati u svemu tome i još si gori od njih ti koji nisu u nikakvom sukobu interesa …/Govornici Potpredsjedniče HS-a. Kolega Borić, Zakonom o sprječavanju sukoba interesa znatno se proširuje nadležnost Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a Konačnim prijedlogom Zakona o kojem danas upravo raspravljamo propisano je da svi članovi povjerenstva moraju biti uključujući i predsjednika, moraju biti pravnici. Smatrate li vi da će donošenje odluka i davanje mišljenja od strane povjerenstva biti učinkovitije i pravednije zato što će u povjerenstvu odlučivati stručne osobe odnosno pravne struke. Ne znam evo kolegice Zmaić što će raditi povjerenstvo s obzirom na to što ste vi sada rekli što piše u zakonu. Ono što očekujemo više smo puta danas rekli, znači očekujemo jasnu primjenu zakona i da ono što piše se i provodi. A ne da se svi bavimo isključivo s onim što govori oporba, da smo u tom prostoru možda, to su načela djelovanja i da jedino tu želimo ako je netko visine ministra, ne znam predsjednika vlade, države, saborskog zastupnika e samo ćemo vam tu nešto mi sada a ovo nas ostalo previše ne briga. Mislim da je jasno što želimo i da su procedure puno bolje i obuhvat višestruko veći nego do sada. Oporba kaže mi se borimo protiv korupcije tako što ćemo glasati protiv ovog zakona kao i protiv strategije, kao i protiv svega jer je bitno ono što je za njih najvažnije, ne što radiš nego kakva je percepcija toga što radiš, pa evo neka građani znaju. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Kolega Borić, dakle ovim Prijedlogom Zakona o sprječavanju sukoba interesa mi zapravo se usklađujemo s preporukama GRECO-a i OECD-a. E sad mi nije jasno ovdje kolege iz SDP-a poglavito govore da zapravo predlagač želi eutanazirati, umrtviti povjerenstvo. Pa što je onda bilo 2012. godine kad je SDP podnio prijedlog za ocjenu sukladnosti dakle tadašnjeg Zakona o sprječavanju sukoba interesa sa Ustavom kada je ukinuto na 10-tke odredbi tog zakona, a koje su se isključivo odnosile na nadležnosti i ovlasti povjerenstva. Je li to malo dvolično i malo licemjerno. Hvala lijepo. Kolega Habijan, zašto se to desilo, zato jer su u tom trenutku shvatili da su bili kako se to kaže papskiji od Pape i da su ušli u prostor koji će praktički razgolititi neke situacije kojih uopće nema potrebe da se razgolite. Pa sjećamo se što se sve događalo. Tadašnja predsjednica povjerenstva je ukinula bila ja mislim javnost samog funkcioniranja kroz skidanja svih imovinskih kartica dužnosnika sa mreže. To je trajalo jedno 10-tak dana. Tada su političari optuženi u medijima da su oni krivi da žele sakrivati imovinu, ne onaj tko je pogriješio. Pa su se onda stvarale situacije da se to vrati i da se neki podaci ne objavljuju s obzirom da nisu bili usklađeni s Zakonom o zaštiti podataka i onda se krenulo u nekakav rad koji je izgledao onako kako smo ga na kraju ocjenjivali, a vidite na što to na kraju završi da ti ljudi koji su bili tada najvažniji ljudi, sudili javno danas postaju političari i sude vam političari. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sada će govoriti poštovani zastupnik Goran Ivanović, izvolite.

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče evo nekoliko minuta ćemo potrošili odnosno ja ću potrošiti u svojoj pojedinačnoj raspravi nešto reći o ovom konačnom prijedlogu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Sukob interesa je vječna tema dokle god bude politike bit će i spominjanja sukoba interesa. Rasprava ide naravno kao i svaki puta u onom dijelu kad govorimo o bitnim zakonima da nas u biti nekako dnevna politika najviše zanima i da uglavnom govorimo o nekakvoj dnevnoj politici, a onda tu postoje u saboru i zastupnici koji sjede u više mandata pa se toga puno više sjećaju, bolji su kroničari vremena u kojem su bili, u kojem smo radili i živjeli i upravo možda taj zaborav koji je kod političara itekako istančan i vrlo se brzo zaboravi što je netko radio u nekom povijesnom trenutku, to mu je u tom trenutku bila mana, a onda mu u drugom trenutku odnosno u drugom kontekstu vremena to bude određena prednost. To nije dobro za to trebaju postojati zakoni koji će spriječiti upravo ono što i o čemu Hrvatska najviše govori odnosno politička i društvena javnost, a to je sukob interesa. E sad, mi smo predugo živjeli u društvu u kojem je maksima bila pojavu osudi, a druga oslobodi. Ili imaš kuću, imaš vikendicu, imaš apartman na moru, imaš šator ajde barem vrati, vrati Jednostavno generacijski nismo dosegli taj standard na koji se sada često, često pozivamo. Ne bi li politika već trebala u startu kod odabira kadrova rješavati pojedine stvari kada u pitanju sprječavanje sukoba interesa. Mogla bi i morala bi. Ne može se dozvoliti da netko bude imenovan na bilo što, a da mi o tom kandidatu u biti ne znamo skoro ništa ili jako malo pa onda se poslije skupa s njim kajemo za nešto što se učinilo. Prema tome, o sukobu interesa o, općenito o korupciji, o svemu tome se treba početi učiti davno, davno prije nego što budeš imenovan na nešto. Ali ono što je bit, bit ovog zakona i onoga o čemu se ovdje govori da i dan danas, a većina saborskih zastupnika sa ove lijeve strane je spomenula i slučaj Žalac i neke druge slučajeve, pa to je po meni dobro, znači da institucije koje su zadužene za provođenje obrane od korupcije rade nekakav svoj, svoj posao. Mislim to omalovažavati na način da je to nekakav europski tužitelj pokrenuo ili ma sasvim je svejedno tko je pokrenuo ako se nešto dogodilo. Prema tome, mi gubimo odnosno izvlačimo iz fokusa bitne stvari. Sukob interesa i sprječavanje sukoba interesa postoji u svim europskim demokracijama pa tako i u Hrvatskoj. On je imao svoje amplitude kada su pojedini pa čak i čelnici tog povjerenstva htjeli biti i suci i kadije i sudije to ne ide, to nije dobro, hajka je opasna stvar. Pogotovo ne znam zašto politika na sebe često stavlja taj teret koji onda ne može artikulirano nositi odnosno ne može ga niti opravdati niti se na kraju krajeva s njim može nositi. Prema tome, svesti odlučivanje odnosno donošenje ovakvog jednog zakona na to što je tko i kada radio i bio je dobro za evo malo zabaviti hrvatsku javnost u 14,30, ali nije dobro izlaziti iz merituma stvari. Gospodin Borić, g. Bačić koji su ovdje dugo godina u Saboru i kronološki mogu popratiti neke stvari su pokušali objasniti ja mislim vrlo plastično hrvatskoj javnosti što to nije dobro, što bi trebalo popraviti i kako bi moglo biti nakon ovog zakona puno, puno bolje. Stoga pozdravljam ovakve rasprave, isto tako ovaj zakon mislim da je korak naprijed, nije sigurno korak unazad koliko god se to neko trudio prikazati kao nešto takvo. Vjerujem i poštujem zakone RH, stoga ovaj zakon zasigurno pridonosi tome da dobijemo bolju Hrvatsku, bolju politiku koja će privući mlade ljude da stvaraju bolju i uspješniju Hrvatsku. Imamo par replika, prava je poštovane zastupnice Petir. **Petir, Marijana (Nezavisni)** Hvala g. potpredsjedniče. Kolega Ivanoviću, vi ste pošli od pretpostavke da su svi dobronamjerni, da su svi moralni i da se svi drže zakona, a tu bi političari trebali, ali znamo da u stvarnom životu ima odstupanja. Da bi se postigao taj ideal o kojem ste vi govorili očigledno je potrebna promjena mentaliteta prije svega jer vidimo u nekim drugim situacijama odstupanja nešto što si ne bi dozvolili kad smo u nekoj stranoj državi bez problema si dozvolimo kad smo u Hrvatskoj. Dakle, zakoni nam trebaju i očigledno nam trebaju i neovisne institucije koje će kontrolirati određene pojave u društvu koje se nažalost događaju. Dakle, bilo je rasprave oko toga na koji način je povjerenstvo do sad funkcioniralo i kako bi nakon usvajanja ovog zakona trebalo funkcionirati. Zanima me vaše razmišljanje hoćemo li sa ovim zakonom postići tu jednu transparentnost koja je potrebno očigledno i za samo povjerenstvo, ali i za dužnosnike. Hvala lijepo. Uvažena zastupnice Petir. Krenut ću od ovog posljednjeg, ja vjerujem ja stvarno vjerujem da nijedna vlada, a pogotovo ne ozbiljna vlada kao što je Vlada Andreja Plenkovića želi donositi zakone koji će se tek usvajati ovdje sa nekakvom većinom pa ćemo mi to nešto izglasati i reći evo imamo nekakav zakon. Ovaj zakon je temeljen na onome što nije bilo dobro, povećao se broj obveznika koji podliježu tome da moraju prijaviti svoje imovinske kartice, niz je tih stvari koji se mijenjaju u ovom zakonu i pokušava se učvrstiti upravo taj institut te neovisnosti. Kroz povijest je to bilo možda malo drugačije, možda je bilo baš previše onih koji su bili ovisni o jednoj politici, a sudili su nekoj drugoj politici, to nije dobro. I s ovim se naravno prvim sa čim ste i počeli ovu repliku slažem. Mentalitet je nešto što

Kolega Ivanović, čl. 4. Zakona propisana je nova odredba da su predstavnička tijela jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave dužna donijeti kodeks ponašanja koji se odnosi na članove predstavničkih tijela i sadrži odredbe o sprječavanju sukoba interesa. Vi ste bili i član predstavničkog tijela i bili ste i izvršni čelnik u izvršnom tijelu i znamo da privatni interes ne smije biti ispred javnog interesa, pa vas pitam hoće li kodeks ponašanja koji je u obvezi da donesu jedinice lokalne, područne (regionalne) samouprave doprinijeti sprječavanju sukoba interesa? Ja mislim da svi kodeksi koji se donose zato se i donose vjerojatno da bi zorno pokazali i ukazali svakom čovjeku koji se bavi, bilo riječ da je o predstavničkom tijelu, izvršnoj vlasti ili bilo čemu drugome da zna što se od njega očekuje. Da li će napisan kodeks kojeg i mi ovdje u saboru očekujemo i radimo na njemu u roku tjedan, dva, tri ili pet ovu parlamentarnu razinu komunikacije bilo čega dići na tu jednu višu razinu teško je o tome govoriti. Ali da su nam oni baš iz tog razloga da bi bili kao nekakvo sidrište za koje bi se svatko onda mogao uhvatiti i koje bi na kraju krajeva za svakoga bilo jednaka pretpostavka i početna pozicija za ono što čini ili što će činiti odnosno što pokušava činiti, a nije sukladno kodeksu koji se donosi. Sljedeća replika poštovana zastupnica Urša Raukar Gamulin. što ga je DORH stavio u ladicu i proglasio mrtvim predmetom, štoviše državna odvjetnica je lagala ovdje u HS-u upravo po pitanju slučaju Žalac, ali je većina ipak podržala njezino izvješće za 2020.g. Kako mislite da će se u takvim okolnostima i s takvim institucijama, a napomenut ću još i uz nemogućnost da se sankcionira kršenje načela obnašanja javne dužnosti, kako mislite da ćete se vi boriti protiv korupcije? Hvala vam. **Sanader, Ne postoje u politici naši i vaši i njihovi i moji, borba protiv korupcije zajedničko poslanje svih nas koji se bavimo politikom kolikogod to nekom patetično ili floskulaški zvučalo. Što se tiče, zašto mi imamo tu potrebu da skroz imamo taj nekakav žal, e sad ok otvorio se slučaj Žalac, al sad nam je problem koga je otvorio. Da li ga je otvorila Marica ili prvi je krenuo Ivica? Pa ja mislim da ne, ja mislim da ne, ja mislim da ne. Pustimo, polako samo. Prema tome, bitno je da proces ide, to je ključ uspjeha i napretka, a sada raspravljati o tome da li je, ja ne poznajem državnu odvjetnicu, nisam s tom ženom nikada bio, nemam pojma ko je ona, prema tome stavljati te vruće krumpire nama u krilo totalno pogreška, pogrešna i demagoška finta. se temeljem toga treba činiti. Ovdje se cijelo vrijeme spočitava da smo u biti ubili povjerenstvo zato što više se ne može djelovati temeljem odnosno donosit odluke temeljem povrede načela. Ja smatram da bi to bilo isto, a tako se i radilo odnosno povjerenstvo je nekad donosilo odluke temeljem povrede načela, a to je isto ko kad u Kaznenom zakonu temeljem nekih općih načela proglasili nekog lopovom, a da nemamo dokaze da je ukrao, a i ne možemo ga onda ni kaznit. Evo to bi bilo otprilike isto tako. Prema tome, ja mislim da je ovo sada kao prijedlog dobro, imat ćemo zasebno etičke kodekse koji će razrađivati načela i mislim da je tako i u mnogim europskim državama i da to funkcionira, a naravno u samom zakonu načela i dalje postoje što znači da se svi oni…/Upadica: Vrijeme/…koji se bave javnom dužnošću pozivaju da temeljem i sukladno s njima djeluju. Hvala lijepo. Shvatio sam što hoćete reći. Mislim da to i je meritum stvari. Tko je bilo tko u ovoj državi da prokazuje i da unaprijed osuđuje pojavu pojedinca ili bilo što, a da za to nema nikakvih posebnih dokaza osim nekakvih vlastitih, taj čovjek ko trpi strašnu štetu, ne on, cijela njegova obitelj, djeca, sve ono poslije što se događa, ko će snositi bilo kakvu odgovornost za to? A imali smo takvih slučajeva u povijesti puno. Ti ljudi danas više nisu poželjni ljudi hrvatskog društva. Otkud nekom to, to pravo da bez presude meritornog tijela prokazuje i želi ljude staviti odnosno obući im zatvoreničku košulju, a da pri tome nisu činili nikakvo kazneno djelo, čak štoviše uspostavi se poslije da,

Poštovani predsjedavajući, poštovani tajniče, kolegice i kolege. Kolega koji je govorio prije nas odnosno prije mene kaže nije bitno tko je pokrenuo postupak, bitno je tko je pokrenuo postupak i to je jako bitno, a posebice je bitno zašto ga je pokrenuo. Ako ga je pokrenuo zbog toga što ga neko drugi nije dovršio ili ga je stavio u ladicu onda je to još bitnije, prema tome bitno je. Naši uvaženi zastupnici koji sjede na desnoj strani sabornice, dakle pripadnici saborske većine u svojim su izlaganjima branili predmetni zakon. Tvrde da je zakon dobar, da će provedba biti efikasna, da se u prijedlogu zakona poštuju sve primjedbe i sugestije iz EU, da je ovaj zakon korak naprijed u borbi protiv sukoba interesa itd. itd.. Možemo sa sigurnošću ustvrditi da se takvim raspravama o ovom zakonu pokušava uvjeriti i nas ovdje u sabornici, a i javnost u nastojanja vlade i vladajuće većine u saboru da će se bespoštedno boriti protiv sukoba interesa, međutim sam tekst zakona govori to nije tako, a još više to pojašnjavaju diskusije koje su vodili zastupnici oporbe i jasno upozorili na propuste u zakonu, a posebice na propuste vezane za poštivanje preporuke GRECO-a. Uvjereni smo da će ovaj zakon sigurno otežati da se stane na kraj onima i onakvima koji su i do sada bili abolirani po odlukama DORH-a, USKOK-a, pa i samog Povjerenstva za sukob interesa jer će se uvelike otežati rad Povjerenstva za sukob interesa i smanjiti efikasnost tog povjerenstva, a istovremeno se propušta prilika da se pozitivno utječe na rad i djelovanje dužnosnika. Umjesto da se pokuša preventivno djelovati na sprječavanje sukoba interesa, da se pokuša preventivno djelovati i ovim zakonom i ostalim zakonima koji bi mogli spriječiti sukob interesa i koji bi mogli utjecati bar na smanjenje korupcije ako ne već na sprječavanje korupcije donosi se zakon koji sprječava efikasan, efikasan rad Povjerenstva za sukob interesa. Imamo povećani broj obveznika koji trebaju predavati izvješća odnosno kartice. Da li taj broj obveznika prati i povećani broj zaposlenika u povjerenstvu? Drago mi je i pozdravljamo što je zakonodavac prihvatio prijedlog naše kolegice iz Kluba Socijaldemokrata da svi članovi povjerenstva moraju biti pravnici i što je to uvrstio u zakon i mislim da je to jedan mali pokazatelj dobre volje, ali bilo bi još bolje da su se poštivale i preporuke GRECO-a, to bi nam značilo još više. Postavlja se pitanje s obzirom na broj obveznika da li će se na vrijeme donositi odluke i rješenja, zašto nam je to važno? Da je netko pratio i na vrijeme upozorio na sukob interesa u predmetu softver možda se ne bi desilo 10-tak novih predmeta softver koji su sada evo polako izlaze na površinu koji polako dolaze u novine, koji polako dolaze pred nas i koji polako dolaze pred javnosti. Da se djelovalo na vrijeme možda bi se taj virus na vrijeme zaustavio i možda ne bismo imali probleme u Ministarstvu gospodarstva, možda ne bismo imali probleme u Ministarstvu zdravstva, možda bismo spasili neku količinu novaca. Kada nitko ne reagira na to da netko da svom prijatelju posao i da pri tom 5 puta poveća cijenu proizvoda koji se treba isporučiti onda je to stvarno zabrinjavajuće. Znači ovdje ne govorimo o povećanju od 500 kuna ovdje govorimo o povećanju sa 3 miliona kuna odnosno nešto manje na ukupno 15 milina kuna.

Hrvatska je članica EU, mislim da je to činjenica koja evo već 8 godina i mi smo prošlog ljeta odnosno ovog ljeta, prošlog ljeta donijeli zakon po kojem jel tako Ured europskog državnog tužitelja dolazi odnosno otvara svoj ured ovdje u Hrvatskoj. Ja tu ne vidim stvarno ništa sporno da sam ja rekao u smislu da nije bitno. Tako je. Imamo svoja tijela, imamo europska tijela. Ako je netko primijetio, a netko naš nije primijetio pa to je dokaz samo da sustav funkcionira, da se provodi i da se vodi računa i da će ruka pravde kad-tad dostići onoga tko nije radio sukladno tim zakonima EU koje smo apropo i mi članica. Željko (Nezavisni)** Mislim da je alarmantna situacija ako se na primijeti razlika od 12 miliona kuna, ako se na primijeti da je netko kupio stotine i stotine kvadrata zemljišta pa treba 2 ili 3 ili 5 godina da ta optužba postane pravomoćna, mislim da je problematično i alarmantno da čujemo glas naših iseljenih mladih ljudi koji se u Hrvatsku ne vraćaju baš zbog toga što je velika korupcija. I to ih najviše smeta. Ajmo to spriječiti ljudi, ajmo raditi u tom smjeru. Sukob interesa to je samo jedan korak do korupcije. Pogledajte što se dešavalo, što se dešavalo i pogledajte koje su cifre u pitanju. ja ću malo o formi. Dakle, o tome da nam treba novi Zakon o sprječavanju sukoba interesa ne da se govorilo 2 mjeseca, 3 mjeseca, govorilo se godinama da ne kažem da je osoba koja je bila i zadužena u ministarstvu u međuvremenu završila i pri tom nema nikakvih tajni mislim na bivšu državnu tajnicu gospođu Rimac koja je i završila u zatvoru i izbačena je iz HDZ-a i svega ostalog. I konačno smo dobili jedan prijedlog Zakona o sprječavanju sukoba interesa i sada kad govorim o formi, forma je slijedeća. Vladajući odlučuju da ide kroz 2 čitanja i dobijemo zakon u prvom čitanju i meni se čini da je trebalo ipak neko vrijeme da se obrade primjedbe da se malo još posavjetuje i sa GRECO-om i sve zajedno što i što i kako dalje ali nabrž bolje mi između prvog i drugog čitanja je prošlo je relativno kratko vrijeme, forma je zadovoljena, odgovoreno je da primjedbe nisu prihvaćeni. Što mi zapravo hoćemo s tim zakonom? HDZ od početka zna što hoće i točno to će i dobiti. Hvala. Pa nisu samo primjedbe u pitanju, u pitanju su i naši amandmani. Da bi bismo napisali dobre i kvalitetne amandmane trebamo se ovoga trebamo se savjetovati sa pravnicima. Trebamo sjesti zajedno da vidimo koliko trebamo članaka trebamo promijeniti ukoliko mijenjamo nešto bitno. U kratkom vremenu to ne možemo napraviti, u 2 dana se to ne može napraviti i tu su problemi. A zaboravljamo na sve one probleme koje smo imali zbog tog sukoba interesa. Zaboravljamo koliko puta su tu ministri branili svoj stav zašto su dali posao svojim prijateljima. Ja govorim o informatici, ostalo zanemarujem. Govorim samo o IT-u. Tu mi je jedan ministar iza leđa vikao laž, laž, laž. Jučer ponovo u novinama ista vijest. Sustav ne radi. Znači jučer, a prije nekoliko tjedana bilo je rečeno da je to laž, a bila je istina. Ne možemo tako funkcionirati. Ponovo ću vas upitati ono što sam već nekoliko puta reagirala je da će etičkim kodeksima zapravo se na neki način suditi onim korupcijskim aferama na lokalnim razinama. Te etičke standarde nećemo još tako brzo vidjeti. Sad ja bi vas pitala gospodine Paviću, s obzirom na iskustvo koje imamo sa antikorupcijskim povjerenstvima i raznim tijelima koja su se do sada već osnivala na razini županija, općina i gradovima i gdje smo vidjeli da nije bilo ne znam kakve vajde i učinka od tih tijela zbog toga jer nisu imali neku moć pa ni prostor da uđu nacionalne medije pa je slijedom toga ostalo puno prljavih stvari ispod tepiha. očekujete li poboljšanje takvog stanja kao što imamo sada slijedom ovog zakona? Hvala. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Ja želim vjerovati da će biti bolje. Kritizirao sam, rekao sam što mislim, rekao sam stav o tom zakonu, mislim da smo to mogli napraviti puno bolje, puno kvalitetnije u interesu boljeg funkcioniranja i dijela državne vlasti i dijela lokalne samouprave jer bio sam član gradskog vijeća osam godina, dolazile su nam raznorazne primjedbe, ljudi su slali prijave na DORH, na USKOK, ali rezultati su bili gotovo pa uvijek isti. Ako ste slušali izvješće državne pravobraniteljice koje je by the way prihvaćeno od strane većine, čuli ste koji je broj predmeta odbačen. Znači broj predmeta prijava za korupciju 93% prijava je odbačeno

Predsjedavatelju, zastupnice i zastupnici. Vama iz redova HDZ-a prije svega ću reći, to što ćete tisuću puta ponoviti laž neće tu laž učiniti istinom, ja vam tu neću popustiti niti ću vam to dopustiti. Po drugi puta se priča o izmjenama ovog zakona odnosno o donošenju novog zakona na način da je HDZ-u sporna moja uloga u povjerenstvu i moja ostavština, kao da imate veći problem sa mnom nego sa samim zakonom, pa jamo onda riješiti probleme redom. Što je to sporno u mom političkom angažmanu? Kakve ljudi mi uopće želimo pozvati da se bave politikom? Ljude sa nekakvim stručnim znanjem, profesionalnim iskustvom i integritetom ili nečije podrepne rupe, muhe, ljude bez imena i prezimena, poslušne svojim stranačkim šefovima? Gospodo draga, nemate niti sad u ovom zakonu bilo koju odredbu koja će spriječiti članovima povjerenstva da se upuste u politički angažman, niti bi to ikada trebalo ili moralo biti sporno. Sporno je kako u povjerenstvo ulaze, sporno je kada netko iz politike ulazi u nezavisna regulatorna tijela, kao što je bilo sporno što ste vi isluženi stranački kadar također kompromitiran u korupcijskim aferama, poput Davorina Mlakara postavili za suca Ustavnog suda, a sada se čudimo odlukama. Spominjalo se ovdje jako puno puta kakva je moja politička ambicija. Pa moja politička ambicija je izgradnja institucija ove države koje služe javnom interesu i u čiji rad građani mogu imati povjerenja i takve institucije za vrijeme mog mandata bilo Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, a to ste gospodo draga iz redova HDZ-a potvrđivali i vi glasanjem za usvajanjem svih mojih podnesenih izvješća. Moja politička ambicija sročena je i u Prijedlogu Strategije suzbijanja korupcije koju sam još u ljeto 2019.g. predala HS-u, moja politička ambicija je reforma čitavog sustava, a pogotovo sustava pravosuđa i antikorupcijskih mehanizama. To što vama takva politička ambicija smeta, e to što vam smetaju moji jasni programski ciljevi za koje se u političkoj areni borim, pokazuje kakve ste vi štetočine za dobrobit i za interese svih poštenih građana RH. Moja politička ambicija ima veze sa prethodnom funkcijom i angažmanom u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa samo utoliko što sam kroz tih pet godina vidjela kako nam stvarno funkcionira država i sustav iznutra i što sve u tom sustavu ne valja i što i kako treba mijenjati. Vidjela sam i koliko su male šanse da Hrvatska ikad postane pristojna, funkcionalna demokracija u kojoj je moguć prosperitet građana bez ikakvih stranačkih veza, koliko neće biti moguće da krenemo naprijed ukoliko neće ljudi poput mene odlučiti se za taj korak, odreći se vlastite komocije jer ja sam puno bolji život mogla imati u svijetu izvan politike, ako ne pristanem upravo na to da se politički angažiram pokušavajući stvoriti političku volju za reforme, za poboljšanja antikorupcijskog sustava jer takve volje trenutno, pogotovo među redovima vladajućih nema. I ne znam tko se danas više kaje to što sam bila predsjednica povjerenstva, Zoran Milanović ili sva ergela koruptivnih HDZ-ovih ministara. I što vam je to gospodo draga toliko sporno? To što su se provodili postupci bez oprosta i pardona redom od lijeve do desne i od desne do lijeve strane političkog spektra. Koja vam je to odluka pala zbog krivo utvrđenih činjenica? Koja činjenica je krivo utvrđena u premetu protiv Tomislava Karamarka? Ma nije niti jedna jedina. Je li možda sporno to što sam HS-u, ali i čitavoj javnosti ukazala da zakon ima rupa nego švicarski sir? Na ovaj zakon podnijela sam 22 stručna amandmana koja ovdje nažalost nemam vremena obrazlagati, ali reći ću samo nekoliko stvari. Etička povjerenstva i etička tijela imamo za državne odvjetnike, imamo za suce, imamo za sve državne službenike, samo za političare toga više nema. Ukinuli ste javnost sjednica, javnost odluka povjerenstva to je vaša razina transparentnosti koju promovirate unutar čitavog sustava. A što se tiče potencijalnog sukoba interesa, pa da to je glavna tema područja djelovanja i rada i svrha postojanja povjerenstva jer kad potencijalan sukob interesa postane stvarni, e to je već korupcija. I da imamo povjerenstvo koje stvarno služi svojoj svrsi, koje ima prave alate onda se ne bi mogao dogoditi slučaj poput ovog Tomislava Tolušića, ne bi bilo moguće da iz Agencije za plaćanje u poljoprivredi koju si nadzirao i gdje si postavljao čelne ljude ostvaruješ prihode i subvencije koje sada istražuju tijela EU …/Upadica Sanader: Vrijeme./… zato što Hrvatska država nema svoja tijela. Povreda poslovnika poštovani zastupnik Josip Borić. **Borić, Josip (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Čl. 238. gotovo da ne postoji riječ koju je kolegica Orešković nije upotrijebila da bi nas ocrtala onako kako ona nas doživljava. Samo nekoliko riječi kolegice Orešković, mi se vašeg potencijala ne bojimo ni na koji način. Vi imate problema s našim potencijalima, to je vaš problem i nećete se toga nikad riješit. A što se tiče što ste radili pokazuju odluke, sve jedne su vam pale i nemojte opravdavat vlastito neznanje na način da govorite da oni koji znaju i koji pišu, a to su sudovi, ne znaju svoj posao. Nemojte to raditi i nije u redu. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS. Poštovana kolegice Orešković, cijela rasprava kolega od HDZ-a se je zasnivala na temi da se vi nakon što ste bili na čelu povjerenstva ne bi sjeli i ne bi trebali baviti politikom. Pa evo mene zanima baš nakon vašeg iskustva vaš stav. Mi smo imali ravnatelja Fonda za obnovu Grada Zagreba i dviju županija nakon potresa. On je izabran na natječaju, rečeno je da treba biti najstručniji čovjek, ne smije biti politički čovjek i sad je kao što znamo on dao ostavku na svoje mjesto na tom fondu. Da li je on, dal se on može bavit politikom, dal se on smije bavit politikom, da li uopće se on treba iza toga biti u politici ili ne? Imamo jedan najsvježiji i najnoviji primjer, pa me zanima uopće kakav bi stav bio povjerenstva i dal je to čovjek koji iza toga može ići u politiku? Hvala lijepo. Hvala kolegice Mrak-Taritaš. Pa niti stari zakon, niti ovaj novi zakon, a niti samo povjerenstvo ne bi imalo ništa protiv da se g. Vanđelić uključi u politiku, mislim da to ne bi zamjerili niti hrvatski građani. odluči ući u HDZ vjerujem da bi ga Andrej Plenković dočekao objeručke, a pola HDZ-ovaca na koljenima. Međutim ukoliko to nije tako osporavat će se sve što bi g. Vanđelić htio ili mogao napraviti u prostoru politike. Kao što sam rekla sporna je ova obratna situacija, sporno je kada politika postavlja politički islužene kadrove u nezavisna regulatorna tijela. Sporno je i to što većina politike smatra očito da ako se isključivo voljom parlamentarne većine izabere netko u pojedino regulatorno državno tijelo da nekom duguje poslušnost, odanost

Hvala lijepo. Kolegice Orešković, mislim da vaš rad govori za sebe. Ja ne moram tu posebno podcrtavati ni što ste radili, ni kako ste radili, sve to govori za sebe. Povjerenstvo je tada bilo transparentno tijelo, vaše sjednice su bile javne, redovito ste objavljivali odluke i obrazloženja. Prema tome tu ne bih dužio, dužio bih negdje dalje i podcrtao bih nešto drugo jer mislim da u ovom slučaju nije sporno što je bivša predsjednica povjerenstva ušla u politiku, sporno je što je Dalija Orešković ušla u politiku. Ja bih to doživio prije svega tako jer onaj tko je stavljen na puno žuljeva očito neki imaju problem valda s tim, a kažu da, ona narodna stara je da ne shvatite pogrdno ili nekako krivo za dobrim konjem se diže prašina, pa me s te strane ja bih to doživio prije svega kao potvrdu vašem dobrom radu kao predsjednicu povjerenstva. hvala kolega Hajdukoviću. Evo konačno pitanje ili replika na kojoj ja ostajem bez teksta. Ja bi samo voljela da svi koji će biti na bilo kojim funkcijama u regulatornim tijelima stanu na još više žuljeva nego što sam to uspjela stati ja za vrijeme čitavog mog mandata. I ovdje se ne radi o tome tko bi što i kako htio nego kakve mi alate kao zakonodavno tijelo dajemo tim institucijama da svoj posao mogu obavljati onako kako treba. Problem ovog zakona je u tome što tih alata nema. Ne samo da nema iskoraka, ne samo da nema poboljšanja, ne samo da nema niti jedne jedine novine, nego je ono malo dobrih stvari koje su u zakonu postojale ovim se novim zakonom ruše i briše. To nisu samo ovlasti, to su i kvalifikacije članova povjerenstva. Evo u režiji vladajućih predsjednik povjerenstva više ne mora imati niti pravosudni ispit, e pa takvi će nam biti i budući rezultati…/Upadica: Vrijeme/…kao da je netko sa šaltera došao na čelo ove institucije. Draga kolegice, moram reći da uvijek stavljam neku ogradu oko antikorupcijskih politika i volim naglasit da je politiekomonska stvarnost isto izuzetno važna i da moramo upozorit na ograničenja antikorupcijskih politika. Isto tako moram reć da nema bolje osobe koju bih voljela vidjeti u epizodi borba protiv korupcije odnosno protiv HDZ-a od vas. Htjela bih vas pitati što mislite o tome zašto je Zakon o porijeklu ispitivanja imovine nestao upravo '90.-tih u pljački pretvorbe i privatizacije, može li se taj zakon ponovo pojaviti i da li ovo povjerenstvo može ipak imati ovlasti vezane uz poreznu upravu, znači da u nekakvom, u nekoj komunikaciji ima ovlasti da daje poreznoj upravi naputak da se ispita znači porijeklo imovine ukoliko postoje neke indicije ili Hvala kolegice Peović. Zakon o utvrđivanju porijekla imovine ukinut je '90.-tih, zna se zašto. Sada ga je teško implementirati, ali ono što se može mogu se dati jače ovlasti i ojačati kapacitete porezne uprave. Ono što radi Povjerenstvo za sukob interesa, ono što radi …/Govornik se ne razumije/…i DSV za pravosudne dužnosnike na neki način treba međuinstitucionalno povezati. Jedan od amandmana koji sam podnijela na ovaj zakon je taj da kada povjerenstvo obavijesti poreznu upravu da je potrebno utvrditi nesklad ili nesrazmjer imovine nekog dužnosnika da porezna uprava ima rok od 6 mjeseci da taj postupak provede i da o rezultatima svog rada obavijesti povjerenstvo, a povjerenstvo će onda nalaz porezne uprave zajedno sa svim dokazima i utvrđenjima objaviti na svojim web stranicama. Na taj način bi se postiglo to da povjerenstvo kao preventivno tijelo jača integritet i transparentnost rada dužnosnika, a porezna uprava kao specijalizirano tijelo utvrđivat će je li pojedina imovina zakonito stečena. **Pavić, Željko (Nezavisni)** Poštovana zastupnice, ponekad se mi iz oporbe složimo sa vladajućom većinom. Evo i danas je bila tu jedna povreda Poslovnika sa kojom se moram složiti. Kolega iz HDZ-a je rekao da se moramo bojati njihovog potencijala. Bojimo se tog potencijala za količinu i visinu korupcije i zbog toga i predlažemo oštrije zakonske mjere. Zbog toga i predlažemo da se barem poštuje sve ono što je GRECO predložio i sugerirao, ako ne i oštrije. Zbog toga. A pitanje vama, htio sam postaviti pitanje, ja nisam čitao .../Govornik se ne razumije./... koje ste napisali i predali u Sabor, nisam došao do nje pa bi vas molio samo da nam ukratko u nekoliko crtica kažete koje su osnovne razlike između vaše strategije i ovog Zakona?

Drugi dio tiče se prevencije pa umjesto Povjerenstva za sukob interesa traži Ured za prevenciju korupcije koje će analizirati baze podataka čitavog niza javnih registara koje tek treba uvesti. Treće mijenja konstrukciju unutarnje kontrole u pravosuđu, dakle mijenja sastav i ovlasti DSI-a i DOV-a. Četvrto poglavlje je smanjenje broja županija, gradova i općina, peto poglavlje je reforma izbornog zakonodavstva. A što se tiče samog ovog Zakona, evo, ja sam dodala amandman kojim se Povjerenstvu daju izričite ovlasti da donosi odluke o povredi načela i dodatno, potrebno je ojačati sustav zabrana, dakle ovim Zakonom se samo kaže da se 0,5, nešto dižemo na 5%, a ja tražim da se zabrana stupanja u poslovne odnose

Točno je isto tako, kao što je kolega Borić rekao u svojoj replici, i vi se bojite potencijala HDZ-a, ali to sigurno nije onaj potencijal borbe protiv korupcije. Rekao je kolega Pavić o čemu se radi. Ono što bih ja htjela čuti je vaše mišljenje o malo prije izjavi kolege Ivanovića, koji kaže, to što je europski javni tužitelj pokrenuo postupak protiv Žalac je dokaz da sustav funkcionira. Je li tome tako? Da. Kada politička stranka koja ima pravomoćnu presudu za korupciju obnaša vlast nakon što je dobila svega 16,4% podrške biračkog tijela, to za mene nije legitimna vlast, to je gotovo pa okupacija. A kad takva politička stranka uređuje antikorupcijsku politiku jedne države, to je dokaz da prave države tu i nema. Činjenica da naša tijela kaznenog progona nisu pokrenula postupak i istragu u slučaju Žalac, osobe, kakve čelne osobe u antikorupcijskim tijelima HDZ dopušta i treba, to su one koje služe njihovim interesima. interesima. Jedino rješenje su sljedeći parlamentarni izbori i veća suradnja unutar svih klubova oporbenih zastupnika bez obzira s koje strane političkog spektra dolaze i usuglašavanje oko zajedničkih strateških ciljeva antikorupcijske politike. Sljedeća replika, poštovani zastupnik Goran Ivanović. **Ivanović, Goran (HDZ)** Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, uvažena zastupnice Orešković. Ja se svaki puta ovoga zaprepastim količinom te energije kojom vi želite suditi i presuđivati bez ikakvih dokaza, bez ičega, nego tek eto toliko, da govorite kako ne volite HDZ i to je legitimno, to je vaše pravo. Govorite o tome da je HDZ dobio 16%, pa vi ste dobili u promilima nekakve glasove pa to nitko od nas ne spočitava. No, nije to meritum stvari. Ja nisam protiv toga da se ljudi poput vas bave politikom. Čak štoviše, dapače, ali me zaprepasti trenutak kad predsjednik RH i ondašnji predsjednik Vlade kaže da ste vi njegova najveća pogreška odnosno njegov najveći zez. Znači on je imao legitimitet u tom trenutku i od svih ljudi izabrao je vas

Nadam se da ja šaljem poruku da se ljudi poput mene, što više takvih uključe u politiku, a što je čiji zez, pogotovo kada govorimo o Zoranu Milanoviću, to neka se pitaju oni koji su za njega glasali. Što se tiče promila s kojima sam ja ušla u politiku, pa ja bih rado svoje promile i glasove koje sam ja osobno dobila, dakle moje ime i prezime stavila u srazmjer sa bilo čijim, pogotovo vašim, koliko ste vi dobili glasova pojedinačno? Gdje biste vi bili da niste bili na listi i da niste za ulazak u HS imali podršku i iskaznicu HDZ-a? Pa što, o čemu pričate? Šta to vas toliko smeta? A što se tiče odluka bez dokaza, kao što sam rekla, niti jedna činjenica nije osporena. To je vrijednost i uloga to je ono na temelju čega je Povjerenstvo izgrađeno kao institucija, to je razlog zašto vi niste niti promjenom sastava Povjerenstva uspjeli to tijelo uništiti do kraja pa se sada morate poslužiti izmjenama zakona. **Ivanović, Goran (HDZ)** Povrijeđen je čl. 238. Zastupnica Orešković govori o nečemu što nije predmet ove točke dnevnog reda i samo za njezinu informaciju, ja sam zamjenski saborski zastupnik, prema tome, moje natjecanje nije bilo kao njeno i mene nije nitko uhljebio na tu listu, to sam izborio svojim angažmanom u politici, prema tome, nemojte okretati pilu naopako, nema potrebe, pitao sam vas konkretno nešto.

Poštovana gđo. Orešković. Vi ste bili na čelu Povjerenstva za sukob interesa kojeg je prema zakonu koji je postigao izuzetni uspjeh dakle senzibilizirali ste ljude na to da počinju kritičnije promišljati ono što se u korupciji čini. Vlada je ovo postojeće Povjerenstvo prvo ignorirala da bi sad ovim Zakonom ga zapravo ušutkivala što vi mislite, sada kao netko tko doista ima iskustva iz tog rada, što znači ograničavanje mandata za članove Povjerenstva? zapravo, što se tiče ograničavanja mandata na način da nitko ne može imati više od 2, to je postojalo i u prethodnom zakonu, postoji i u ovom. Za mene je to dobra praksa, dapače, mislim da bi u čitavom nizu zakona trebalo uvesti to da nitko ne mora vječno zasjesti na jednu funkciju. Ono što mene smeta, smeta me spuštanje kriterija i uvjeta za izbor predsjednika ili predsjednice Povjerenstva. Do sada je bilo nužno da čelnik te institucije ima položen pravosudni ispit, evo, sada se to ukida umjesto da se kriteriji povise na način da se traži poznavanje domaće i međunarodne stručne literature i prakse u području sprječavanja sukoba interesa i borbe protiv korupcije. Dakle to već samo po sebi pokazuje smjer i tendenciju što od ovog tijela HDZ želi. Dakle želi instituciju koja ne služi ama baš nikakvoj svrsi osim punog administriranja i lupanja pečata na administrativno provjerene imovinske kartice. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća pojedinačna rasprava, poštovani zastupnik Domagoj Hajduković.

Poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Govoreći o institucijama u koje, ajde da to tako kažemo pod navodnicima, mi kao zakonodavno tijelo imamo upliv, a govorimo o jednom, to je Povjerenstvo o sprječavanju sukoba interesa, budući da donosimo zakon o njemu i budući da imenujemo njegov sastav, odnosno biramo ga, ne mogu ne povući paralelu sa institutom pučkog pravobranitelja odnosno pravobraniteljice, s tim da pučka pravobraniteljica je zapravo naš direktni izaslanik i glasnogovornik, kako god hoćete, samo u jednom drugom području, ne nužno samo korupciji nego ljudskim pravima općenito, posebno ljudskim pravima I kada govorimo o pravoj zaštiti ljudskih prava, tada se naša zapravo prava namjera za štićenjem ljudskih prava odnosi u činjenici kako se odnosimo mi kao država, mi kao sustav prema toj istoj instituciji koju smo imenovali imenovali i postavili da bi ta ljudska prava štitila pa tako pučkoj pravobraniteljici neka državna tijela, bilo jedinice lokalne samouprave, bilo ministarstvo ili neka druga ne odgovaraju mjesecima, da ne kažem godinama, neka potpuno ignoriraju, itd., itd., neka odriču pristup na podatke i sad da ne nabrajam dalje. E sad, sličnu paralelu mogu povući i sa Povjerenstvom za sprječavanje sukoba interesa i općenito predanost borbi protiv korupcije. Ako želimo imati lijepi sustav na papiru iako nažalost ovo ni na papiru ne gleda dobro, onda možda idemo u pravom smjeru. Ako želimo imati još jednu, pod navodnicima, bezubu instituciju koja će, eto, biti smokvin list da se nešto radi, da se pokušava spriječiti korupcija, ali da se zapravo u suštini ne radi ništa, tada mislim da idemo u pravom smjeru. No, ako želim imati instituciju koja tu zaista nešto može napraviti, promijeniti, utjecati, učiniti, e tada je smjer potpuno krivi, a reći ću vam i samo zašto, i reći Prije svega, zato što će ovaj Zakon, a puno je argumenata već izrečeno, pa da ih ne ponavljam, Povjerenstvo za sukob interesa koje se inače tretira kao antikorupcijsko tijelo, otežat će se rad, učinit će ga se u potpunosti nemoćnim i impotentnim, ako bi sumirao ovaj Zakon, onda bi ga evo, sumirao u ovoj rečenici. Žao mi je što se ignorira preporuka GRECO-a iz 5. evaluacijskog kruga u kojoj stoji da bi trebale biti propisane kazne za nepoštene političare, odnosno one koji su u sukobu interesa, dakle to smo propustili napraviti onako kako je GRECO preporučio. Drugo, pojam povezane osobe nije definiran standardima OECD-a na način na koji se definiraju svi odnosi, ako što su privatne veze, financijski interesi, drugi interesi, itd., itd., koji mogu negativno utjecati na izvršavanje dužnosti dužnosnika, odnosno onemogućiti ga da budu potpuno nepristran i izbjegne sukob interesa u njegovom ili njezinom radu. Dakle, u ovom dijelu Zakona ima preusko shvaćanje, barem u mom mišljenju. I treća i možda najvažnija stvar je ona koja onemogućuje normalan rad Povjerenstva je da Povjerenstvo nema mogućnosti traženja dokumentacije od privatnih trgovačkih društava, što im, mislim, to je čista stvar logike, otežava, a dijelom i potpuno onemogućuje vođenje postupaka niti imaju bilo kakve druge alate za provjeru činjenica i dokumentacije kojima mogu pribjeći. Iz svega navedenoga, drage kolegice i kolege, ako ću tumačiti namjeru Vlade sukladno zakonskom prijedlogu, namjera je zapravo da se suzi krug obaveza javnih dužnosnika i da se od Povjerenstva učini institucija bez zuba odnosno ono koje je, kako sam rekao, impotentno, nemoćno, koja čak i ako utvrdi činjenice, a teško će ih utvrditi, barem po ovakvom zakonu, teško da može postupati i zbog toga mislim da ovakav zakon na zaslužuje podršku. Hvala vam lijepa. Dvije replike, prva je poštovana zastupnica Anka Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolega Hajduković. Zapravo na repliku ste me potakli u onom trenutku kad ste radili usporedbu sa pučkim pravobraniteljem odnosno pravobraniteljicom pa vas moram podsjetiti, dakle i pučka pravobraniteljica i ovo Povjerenstvo dostavljaju izvješće o svom radu u Sabor i onda Sabor ima mogućnosti i pravo raspravljati o tom Izvješću. U trenutku kad su izvješća dostavljena od pučke pravobraniteljice, a nisu se raspravljali, bilo je evidentno da tu nešto ne štima, a ono što imamo sad slučaj da zadnje izvješće koje je imala prilika je imala u Saboru raspravljati je ako se ne varam, bilo za 2017. g. Dakle, mi zadnje izvješće uopće uopće u ovom sazivu ove, ovog Povjerenstva nismo imali priliku ni raspraviti u ovom Saboru, bilo je uvijek pitanje zašto. Meni se čini da bi bio puno bolji model da smo raspravili izvješća o radu, da smo kroz ta izvješća vidjeli što povjerenstvo samo vidi

ali nisam zločest pa to neću tvrdit. Ono što ću tvrdit i što ću ponovit, budući baš da sa pučkom pravobraniteljicom kao institucijom bavim cijeli svoj politički vijek u ovom Visokom domu, uvijek sam govorio da je njezino izvješće svojevrstan lakmus papir stanja ljudskih prava u Hrvatskoj u našem društvu što je nama kao zakonodavcu jako bitno jer onda znamo što trebamo popraviti i koje stvari u sustavu ne funkcioniraju ili ne funkcioniraju onako kako bi trebao. S druge strane i to ste dobro primijetili, izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa bi trebalo biti isto to, isti taj lakmus papir samo u jednom drugom segmentu, a to je sukob interesa, potencijalni sukob interesa i korupcija. E zašto nekom smeta da o tome raspravljamo da vidimo da nam se ukaže koji su to mogući propusti i koji su problemi? To je ono pitanje koje će ostati visiti u zraku i nakon ove rasprave. **Sanader, Ante (HDZ)** Sljedeća replika poštovana zastupnica Dalija Orešković. Hvala predsjedavatelju. Uvaženi kolega Hajduković, evo spomenuli ste neke tehničke detalje iz ovog zakona, drago mi je da ste to uočili. Kada govorimo o definiciji povezanih osoba, doista je krajnje vrijeme da u ovaj zakon uvedemo i to da se pod političkom povezanošću smatra i članstvo u istoj političkoj stranci ili u koaliciji ukoliko je koalicija još uvijek aktivna ili je bila aktivna u relevantno vrijeme koje povjerenstvo razmatra. Ono što je također veliki problem i podvala u ovom novom zakonu je članak koji kaže da postupak nije dopušteno pokrenuti na temelju anonimne prijave. Naime, do sada je povjerenstvo pokretalo postupke po službenoj dužnosti odnosno na temelju vlastitih saznanja ako su ta vlastita saznanja stečena iz anonimnih prijava i očito je taj mali detaljčić detaljčić HDZ-u smeta pa sada takvu mogućnost izričito briše i to je velika, velika šteta. Naime, bit prijave je u tome je li ona sadržajno …/Upadica Sanader: Vrijeme./… osnovana Hvala lijepo kolegice. Ja sam kao laik u ovom pitanju apsolutno, rad povjerenstva nije nešto čime se ja bavim u svom političkom radu, barem ne koncentrirano i onako duboko kao neki drugi kolegice i kolege, a posebno vi budući da dolazite iz te institucije. No neke stvari vam jednostavno moraju zapeti za oko, to je jednostavno tako. I evo ako je meni kao laiku sam iznio neke tri glavne zamjerke, mislim da je onda svima ostalima, pogotovo onima upućenijim vrlo lako iščitati namjeru A namjera nije da ojačamo povjerenstvo, namjera nije da učinimo sustav sprječavanja sukoba interesa i sprječavanja korupcije jačim nego se čini da je namjera upravo suprotna. I nažalost, moram reći da ne stojimo sjajno u percepciji korupciji prije svega i što se tiče naših građana, ali bojim se i šire, bojim se i na području EU gdje će i neka druga vjerojatno izvješća i događaji pokazati da tu baš se i nemamo čime pohvaliti. Hvala. Slijede završne rasprave. Prva završna rasprava u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani zastupnik Nikola Mažar. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a. Uvaženi državni tajniče, poštovane kolegice i kolege saborski zastupnici. Danas smo nažalost opet svjedočili nizu neistina, nizu politikantskih izjava sve ono što svaki put kada ide se s određenim izmjenama i dopunama ili konačnim prijedlozima zakona oporba govori kako bi iskoristila ovu govornicu za malo medijske pažnje. S druge strane imamo činjenice, imamo pokazatelje, imamo statistike, imamo ono što se prepoznaje ne samo u RH nego i izvan RH pa mi dopustite da i sada ukažem na nekoliko činjenica koje ćemo ovim prijedlogom zakona i donijeti. Prije svega ovim izmjenama i konačnim prijedlogom zakona postojeći zakonodavni okvir usklađuje se s međunarodnim standardima i preporukama GROCO-a i Europske komisije o izvješću o vladavini prava. Isto tako navedenim prijedlogom se i pojam privatnoga interesa definira u skladu s preporukama OECD-a dakle Organizacije za gospodarsku suradnju i razvitak međunarodne organizacije koje RH još nije niti član, ali i dalje i u suradnji sa tim međunarodnim organizacijama radi na sprječavanju ne samo sukoba interesa nego i smanjivanju korupcije. Ono što smo mogli već i čuti dakle to je niz noviteta, niz mjera, niz aktivnosti koje će se postići ovim prijedlogom zakona od proširenja kruga obveznika, od uvođenja preventivnog mehanizma kao deklariranog sukoba interesa što znači da će se obveznik morati deklarirati kao potencijalni sukob interesa i otkloniti ga kako bi zaštitio javni interes. Ovim prijedlogom zakona stvorit će se i preduvjeti da postupci pod povjerenstvom budu brži, učinkovitiji i transparentniji te će se umjesto tri koraka obuhvaćati pokretanje postupaka i odluku o postojanju ili ne postojanju sukoba interesa odnosno jedan korak manje. Imovinske kartice obveznika podnosit će se jednom godišnje čime će se osigurati kvalitetnija transparentnost dužnosnika i kontrola njihove imovine. Čuli smo da se zakonom pooštravaju i kazne za kršenje odredbi pa će povjerenstvo minimalnom kaznom moći … u iznosu od 4.000 kuna, a ne kao do sada 2.000 kuna dok će maksimalno i dalje biti u iznosu od 40.000 kuna. Novina je da će povjerenstvo moći izreći sankciju obvezniku koji nije dostavio tražene podatke. Povjerenstvo će moći izreći i administrativnu i novčanu kaznu vodeći se načelom razmjernosti čime je uvažena i preporuka GRECO-a te se poštuje jedno od temeljnih ustavnih načela. Bitno je još jednom istaknuti da članak koji propisuje načela djelovanja ostaje i u ovoj novoj zakonskoj inačici, ali treba uzeti u obzir praksu upravnih sudova, Visokoga upravnog suda i odluku Ustavnoga suda koji je rekao da opće pravna načela treba primjenjivati tako da ih se poveže s nekom drugom povredom zakona. Novim zakonskim rješenjem također se produljuje razdoblje hlađenja nakon mandata sa 12 na 18 mjeseci u kojima obveznici neće moći biti imenovani na upravljačke funkcije u tvrtkama s kojima su bili u poslovnom odnosu ili nad njima obavljali nadzor. Svim novinama koje konačni prijedlog zakona donosi Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa osnažuje se kao neovisno tijelo i to na tri načina. Kroz širenje njihove nadležnosti, jačanje njihovih kapaciteta i unapređenjem postupka koje vode. Upravo iz svih navedenih razloga Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa ostaje i postaje važno neovisno antikorupcijsko tijelo s proširenim nadležnostima, proširenim adresatima i novim mehanizmima za sprječavanje potencijalnih sukoba interesa i realiziranih sukoba interesa. I evo moram se složiti i sa kolegicom Orešković da 1000 puta izrečene laži neće postati istina. I upravo iz toga razloga čuli smo ovdje i kako će biti 400.000 nezaposlenih u RH, kako pasti gospodarstvo, kako neće biti turističke sezone, kako ćemo imati sve crno, sve negativno, a mi sada živimo u RH koja ima najviši kreditni rejting u povijesti, koja ima rast BDP-a u trećem kvartalu 15,8% dakle najveći u 30 godina, 3 puta veći nego što je prosjek članica EU. Živimo u RH gdje se minimalna plaća povećava na 3.750 kuna odnosno povećanje od preko 10%, gdje se povećavaju mirovine, gdje se povećava zaposlenost i gdje se svi zajedno borimo protiv korupcije, a to ćemo vidjeti i u izvješću GRECO-a. Zahvaljujem. Slijedeća završna rasprava u ime Kluba zastupnika Centra i GLAS-a, poštovana zastupnica Dalija Orešković. Hvala predsjedavatelju. Uvažene kolegice zastupnice i zastupnici, na ovaj prijedlog zakona podnijela sam 22 amandmana sročena na temelju nekakvog znanja i iskustva iz prakse. Moram reći da dio tih amandmana proizlazi i iz onoga što je samo povjerenstvo još 2017. godine uputilo resornom ministarstvu kao svoje prijedloge i doista je ponižavajuća i poražavajuća činjenica da čak i taj mali dio tehničkih poboljšanja ova vlast nije imala volje usvojiti. Kako kroz ovih par minuta ja ne mogu protrčati kroz 20-tak stranica teksta nastojat ću samo nekoliko glavnih poanti sada vama pojasniti. Dakle, prije svega tražim ili predlažem da se promijeni naziv samog tijela ovo više nije povjerenstvo ovo je stalno i neovisno profesionalno državno tijelo stoga mislim da bi puno primjereniji naziv bio Ured za prevenciju korupcije. Nadalje, dopunila sam definiciju sukoba interesa pa pojasnila da je to svaka situacija u kojoj se sa gledišta nekakvog vanjskog promatrača može smatrati da postoji sumnja u nepristranost i objektivnost donošenja odluka i odlučivanja. Dakle, to bi razjasnilo što se zapravo od povjerenstva kao odnosno Ureda za prevenciju korupcije traži da uoči. Dakle, da na vrijeme vidi gdje su ti ne samo korupcijski rizici nego rizici za pad povjerenja građana u prave motive donošenja pojedinih odluka. Nadalje, kada govorimo o tome tko sve treba biti dužnosnik, to su sve čelne funkcije u bilo kojem tijelu koje je osnovala bilo koja razina da li državne ili lokalne ili regionalne vlasti ili bilo koje drugo tijelo. Primjerice ako država osnuje trgovačko društvo, pa to trgovačko društvo osnuje još ne znam što sve ne, dakle sve što se financira ili proizlazi iz javnih proračuna, javnih resursa, javnih ovlasti mora biti podložno provjerama ovakvog jednog preventivnog tijela. Kada govorimo o tome što se sve smatra poslovnim odnosnom pa to bi trebalo biti svako stjecanje bilo kakvih sredstava ili oblika pomoći od bilo kojeg tijela javne vlasti pa tako državne potpore u slučaju elementarnih nepogoda što se stalno u zakonu stavlja kao izuzetak. Kada govorimo o tome tko su sve povezane osobe to bi doista trebali biti i članovi političkih stranaka ili koalicija ukoliko su u relevantno vrijeme te koalicije još uvijek bile na snazi. Nadopunila sam odredbe o tzv. etičkim kodeksima ili ja to kažem pravilima ili pravilnicima o sprječavanju sukoba interesa koji bi se trebali po novom zakonu usvajati ili donositi na regionalnoj i lokalnoj razini. Predložila sam što bi takvi etički kodeksi trebali sadržavati kao i to da Ured za prevenciju korupcije odnosno sadašnje povjerenstvo treba na nacrt takvog akta dati svoje pozitivno ili negativno mišljenje s time da ukoliko se da negativno mišljenje da se smatra da takav etički kodeks ili pravilnik o sprječavanju sukoba interesa nije niti usvojen. Dodala sam odredbu koja povjerenstvu izričito daje ovlast da donosi deklaratorne odluke o povredama načela jer na kraju krajeva to pokazuje dosljednost s obzirom da imamo istu mogućnost i za državne odvjetnike i za suce i za sve državne državne i javne službenike. Stvarno je krajnje neprimjereno da su jedino političari pošteđeni od utvrđivanja povreda etičkih načela djelovanja. Također sam vratila natrag ono što HDZ iz zakona miče, a to je institut davanja mišljenja. Dakle, jedna od većih gluposti u ovom prijedlogu zakona je to da sad institut mišljenja znači da političari de facto pitaju povjerenstvo je li nešto u skladu s odredbama zakona. mislim odgovor bi trebao glasiti čitaj sunce ti žarko kao što čitaju i svi obični građani bilo koji propis koji se na njih odnosi, a eventualna dvojba može biti samo to kao što je uostalom i do sada, da dužnosnici traže mišljenje o tome je li nešto u skladu s etičkim načelima djelovanja. Naime, nigdje neće biti propisano u zakonu, evo jedan primjer iz prakse, da ne možeš posudit .../Govornik se ne razumije./... vlastitog ministarstva i s njima otići privatno na skijanje.

Zahvaljujem. Dakle ovim Prijedlogom Zakona o sprječavanju sukoba interesa jasno je da zakonodavac i Vlada RH nemaju namjeru uhvatiti se u koštac s podivljalom korupcijom u RH. Mi ćemo kao Klub zeleno-lijevog bloka podnijeti također, neće amandmane na ovaj Zakon kojim bi, npr. trebalo spriječiti korištenje javnog novca ili javne imovine u stranačke svrhe. Primjer je putovanja Andreja Plenkovića, predsjednika HDZ-a i stranačke delegacije na državni račun na stranački skup u Helsinki za koje je Povjerenstvo tražilo dokumentaciju, ali je predsjednik Vlade, Andrej Plenković istu odbio dostaviti, bez posljedica, dapače. Poželio je tada da se Povjerenstvo onemogući u odlučivanju o kršenju načela obnašanja javne dužnosti. Što je poželio, to je, vidim, i dobio. Zatim ćemo tražiti uvođenje imovine punoljetne djece i roditelja u imovinske kartice obveznica jer je to način na koji bi se jasno moglo pratiti eventualno nesrazmjerno povećanje imovine djece ili roditelja jer nećemo valjda tako čvrsto zatvarati oči pred činjenicom da se lako dogovori nekakva provizija koja se isplati djeci ili se npr. preko noći građevinsko .../nerazumljivo/... ovo, poljoprivredno zemljište pretvori u građevinsko i time naravno, dobije i stekne enormna zarada cijele obitelji. Svi valjda pamtimo, primjerice majku Nadana Vidoševića, evo, kojem usput, još uvijek traje proces i on gotovo polako pada u zaborav i toliko o efikasnosti pravosuđa. Dakle, gđu. koja je u poznim godinama postala poduzetnica i vlasnica

Porezna uprava bi to trebala kontrolirati i ispitivati nesrazmjere imovine s prihodima, ali kako vidimo, to je još jedna u nizu institucija koje nažalost prečesto ne rade svoj posao i ne razotkrivaju takve rabote. Kad smo već kod Porezne, amandmanom smo također, tražili da se na upit Povjerenstva o nesrazmjeru imovine i .../Govornik se ne razumije./... prihoda pojedinog obveznika, Porezna uprava mora očitovati u roku od 15 dana jer ako nema roka, jasno je da se to očitovanje može odgađati unedogled, kao što je i npr. i proces gore spomenutog Nadana Vidoševića koji se, eto, oteže unedogled. I na kraju, ponovit ćemo, evo, stoti put, zajedno sa kolegama i kolegicama iz oporbe, ne prihvaćanje preporuka GRECO-a da se ojača čl. 6 omogućavanjem izricanja sankcija hrvatsku javnost još je jednom važno ponoviti načela iz čl. 6, obveznici u obnašanju javnih dužnosti moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano. Čuvajući vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo povjerene im dužnosti te povjerenje građana. Tvrdoglavo odbijanje HDZ-a da se omogući sankcioniranje kršenja ovih načela, jasno i nedvosmisleno ukazuje da nema prave volje u borbi protiv korupcije. Dapače, ovaj Zakon kao da kaže, ma samo nastavite, nitko nam ne može ništa. Sad ćemo i Povjerenstvo za sukob interesa onemogućiti u njegovom djelovanju i učiniti bezopasnim i gotovo nepotrebnim tijelom. Ovaj Prijedlog zakona koji će vaša kompaktna većina izglasati u srijedu bit će samo još nekoliko papira više, a korupcija će nastaviti svoje pogubno divljanje u našem društvu sada

Posljednja završna rasprava u ime Kluba zastupnika HSS-a i RF-a, poštovana zastupnica Katarina Peović. Evo, neke stvari nisam stigla u pojedinačnoj raspravi i predstavila bih ukratko 4 amandmana koje sam predala na ovaj Zakon, znači, prvi je nešto na što je upozorila i kolegica Andreja Marić. Znači potrebno je, dobro je da se proširuje ovaj Zakon na ravnatelje ustanova u zdravstvu, ali je potrebno da se tu stave i, dodaju i zamjenici ravnatelja, pomoćnici ravnatelja, predstojnici klinika, predstojnici kliničkih zavoda i pročelnici zavoda i drugih zdravstvenih ustanova kojima je osnivač RH ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, znači to je izuzetno važno u pandemijskoj godini zato da spriječimo onaj outsourcing znači koji se zbiva javnog u korist privatnog, gdje mnogi liječnici koriste javne ustanove kao neke svoje inkubatore iz koje troše i resurse i preuzimaju pacijente. Druga stvar je nešto na što je upozorio i zeleno-lijevi blok, znači potrebno je stvarno da se imovinska kartica odnosi i da uključuje i djecu, znači i to punoljetnu djecu, imajući u vidu poznate situacije u kojima se dužnosnici, odnosno obveznici darovnim ugovorima rješavaju svoje imovine pa djeluju kao siromasi i tu ne vidimo znači i porijeklo imovine. Treći amandman je vezan uz ono što mi se čini možda i najvažnije, a to je da porezna uprava bude dužna na zahtjev povjerenstva pokrenuti postupak ispitivanja porijekla imovine. Znači zadaća kako su i mnogi istaknuli Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa nije samo prikupljanje podataka nego bi trebalo biti i pokretanje postupka, postupaka povjerenstva. Znači povjerenstvo mora imati ovlasti dati nalog poreznoj upravi da to istraži. Kako sam rekla znači u prošlo raspravi nije cilj imovinske kartice taj da javnost stekne uvid u nešto što posjeduje dužnosnik ili obveznik nego da se utvrdi da li postoji nesrazmjer u imovini to osobito nakon, znači nakon što dužnosniku prestanke njegov mandat. Bez toga to nema pretjerano smisla ovo povjerenstvo. I četvrti amandman nešto stvarno mislim da je opasno u našim zakonima, a to je ozakonjenje bezzakonja što se zbiva u gotovo svakom drugom zakonu. Znači mi smo ovdje ozakonili ako ovaj zakon prođe, a pretpostavljam da hoće da se oni koji su evidentnom sukobu interesa i koji deklariraju svoj sukob interesa tog sukoba interesa riješe u 60 dana od stupanja na dužnost. To je zapravo ozakonjeno je bezzakonje. Mislim da će biti tu jako zanimljivo neke situacije pogotovo recimo vezano uz ravnatelja, izbor glavnog ravnatelja HRT-a, znači vodili smo ovdje raspravu to je bio upravo taj slučaj gdje je on deklarirao da je on u sukobu interesa ali, ali i to se sad ovdje pokazuje pogledajte kolegice i kolege znači to da je sad ovim zakonom to ozakonjeno. Znači da je to bilo protuzakonito u trenutku kad je taj ravnatelj predao svoj dokaz o sukobu interesa i svejedno bio izabran. Znači ovo se sad naknadno krpa i rješava ta situacija. Kažem bit će zanimljivo, imali smo još jedan slučaj sa HEROM znači predložena nova članica čiji je suprug sjedio u 3 nadzorna odbora HEP-ovih tvrtki kćeri. Pozdravljam da se po ovim izmjenama Zakona o sprječavanju sukoba interesa proširuje znači taj zakon i na direktora odnosno direktoru Hrvatske agencije za osiguranje depozita. Direktorica Marija Hrebac je na čelu te agencije još od 2012. godine bit će jako zanimljivo vidjeti njezinu imovinsku karticu, nju je imenovala naime još SDP-ova vlada i ona je na tom mandatu 4 godine. na taj mandat od 4 godine prilično je nevjerojatno da ona upravlja tom agencijom čak 3 mandata. 3 mandata znači od 2016. godine. Inače Marija Hrebac je kažnjena za sukob interesa zbog nespojivih funkcija članice nadzornih odbora Croatia banke i Sunčanog Hvara. U nadzornom odboru Sunčanog Hvara imenovala ju je Orko Group-a koja je povela arbitražni proces protiv Vlade RH za odštetu. U nadzornom odboru je bila kao direktorica znači agencije sve dok nije primorana dati ostavku nakon što je utvrđen sukob interesa. Znači bivši radnici su upozoravali na ovu situaciju. Bit će zanimljivo tu vidjeti što se zbiva. I za kraj moram reći da uvijek trebamo biti malo skeptični oko dosega antikorupcijskih politika čisto da uzmemo u obzir da je percepcija korupcije jedno ali imati međimurskog župana koji je izabran znači bez obzira šta mu je potvrđena korupcija, percepcija korupcije je zeznuta stvar znači politička ekonomija …/Upadica: Vrijeme./… odnosno ekonomski odnosi ipak vladaju društvom. **Sanader, Ante (HDZ)** S ovim smo iscrpili kompletnu raspravu. Zaključujem raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti.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

Zahvaljujem predsjedavajući. Poštovani ministre,

Hvala

Zahvaljujem predsjedavajući.

Izvolite.